Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici dobro jutro nastavljamo s radom, danas prva točka: - Jedinstvena završna lista za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Jedinstvena završna lista za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Podnositelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju čl. 34., a u svezi s čl. 33. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i čl. 166. Poslovnika HS. Molio Molio bih predsjednicu Odbora za izbora, imenovanja i upravne poslove poštovanu kolegicu Nadu Murganić da obrazloži prijedloge odluka, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove HS sukladno čl. 34. Zakona o sprječavanju

tako da bi normalno pratili rokove i trajanje mandata sadašnjim članovima povjerenstva, kao i samoj predsjednici. Javni poziv je raspisan 2. rujna 2022.g. rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave i u Narodnim Novinama i zadnji dan za podnošenje prijava bio je 19. rujna 2022.g.. Želim naglasiti da je javni poziv bio objavljen u Narodnim Novinama, na mrežnim stranicama HS, kao i na stranicama Povjerenstva o o sprječavanju sukoba interesa. U tom roku pristiglo je 15 prijavitelj…, prijava, od toga povjerenstvo je već u pregledu dokumentacije utvrdilo da 2 kandidata odnosno kandidatkinja ne ispunjavaju zakonski propisane uvjete, a jedna kandidatkinja je uostalom tokom cijelog ovog postupka, u toku cijelog Dakle 12 kandidata je bilo pozvano na razgovor, razgovor je vodio i provodio sa kandidatima odbor, na toj sjednici odbora bili su prisutni i članovi i pozicije i opozicije, to želim posebno naglasiti, da je cijeli postupak bio zaista temeljit temeljit i transparentan, razgovori su se odvijali u dvije faze i praćeni su bili i snimanjem putem jedne medijske kuće. Tom prilikom svi kandidati su donijeli i pisanu suglasnost da se slažu da se nad njima provodi temeljna sigurnosna provjera prema zakonu kojim se uređuje sigurnosne i nakon toga svih 12 kandidata je u tom smislu i nad njima je izvršena sigurnosna provjera. Na sjednici 2. veljače Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je Jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa i to Aleksandru Jozić Ileković, Niku Nodilo Lakoš, Natašu Novaković i Ines Pavlačić. Želim naglasiti da su sve kandidatkinje podnijele pravovremenu i potpunu prijavu, da su ispunile sve zakonom propisane uvjete i da nakon provedene sigurne provjere nema zapreka za njihov izbor. Želim isto tako naglasiti da su 3 kandidatkinje Aleksandra Jozić Ileković, Nika Nodilo Lakoš i Ines Pavlačić podnijele i prijavu za članice za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, jedino je kandidatkinja Nataša Novaković podnijela prijavu samo za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Njihovi životopisi su objavljeni također na mjesnim, na mrežnim stranicama HS, pa možemo svi skupa o tome još i u raspravi prema interesima dobiti i dodatne informacije. U nastavku ću i predstaviti Jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjere… i članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Odbor predlaže slijedeće kandidate, Tatjanu Gojak, Željka Humeka, magistra Dražena Jovića, Aleksandru Jozić Ileković, Igora Lukača, Nikšu Marušića, Niku Nodilo Lakoš, Ines Pavlačić, Anu Poljak, Tomislava Šunjića i Doris Ušalj. Također u prilogu imamo na mrežnim stranicama njihove životopise i također i ovi kandidati za članove povjerenstva ispunili su sve zakonom propisane pretpostavke da mogu biti kandidati i da se o njima može glasovati. Prema zakonu glasovanje je predviđeno tajno i o tome će svi naši imat mogućnost izjasniti se i izabrati i predsjednicu ili/i članove povjerenstva. Hvala predsjednici Odbora. Imamo 10 replika na izlaganje kolegice Murganić. Prva na redu je kolegica Orešković, izvolite. Ovo nije završna lista za izbor predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ovo je završna lista za to Povjerenstvo kao takva. Zamislite studenta koji dolaze na ispit i profesoru prizna da uopće nije pročitao knjigu koja je predmet tog ispita. Uz iznimke aktualnog saziva Povjerenstva i možda i nekolicine kandidata, ostali su izravno priznali da nisu pročitali Zakon o sprječavanju sukoba interesa na saslušanju pred Odborom za izbor, izbor, imenovanja i upravne poslove. Nisu pročitali zakon. Ponovit ću, nisu pročitali zakon. To su ljudi koji bi trebali kontrolirati najviše državne dužnosnike, predsjednika Vlade, članove Vlade, saborske zastupnike, ustavne suce, nisu pročitali zakon koji bi trebali primjenjivati, a još gore od toga,

Prije nego što kolegica Murganić odgovori, povreda Poslovnika, kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče Sabora, čl. 238. Evo, stvarno ne mogu vjerovati da se je kolegica Orešković smogla hrabrosti pa uopće i govoriti o ovoj temi, a svi znaju da je ona iskoristila ovo Povjerenstvo za svoj politički probitak i da je zahvaljujući svom utjecaju u tom Povjerenstvu smijenila tadašnjeg potpredsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. A svi znamo da je sud rekao da je bila u krivu. I ona ima hrabrosti uopće govoriti uopće o ovoj temi i javljat se, to je nečuveno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, ovo je bila replika. Dobivate opomenu, imate prilike kroz repliku, kroz raspravu iznositi svoje stavove, a ovo je bila povreda Poslovnika. Izvolite odgovor kolegice Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupnice Orešković, vi ste članica Povjerenstva i naravno, bili ste prisutni na ovom razgovoru. Mi smo sada predstavili formalnopravne pretpostavke da su svi ovi kandidati mogući, moguće biti zabrani da budu predsjednici odnosno članovi Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa i bira se od njih 12 ukupno 5 i sigurna sam da će se moći izabrati kvalitetne ljude jer bilo je i takovih, ali svakako da će svaki od nas zastupnika prema svom nahođenju zaokružiti one kandidate za koje smatraju da će obavljati ovu dužnost. Ovo je vaš stav, ali i drugi zastupnici će sigurno o tome moći i raspravljati i odlučivati. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Gđo. Murganić, rekli ste maloprije da ste saslušali sve kandidate, da je bilo i kvalitetnih, znači ostali su nekvalitetni? Pa mislim, je li vi slušate sebe što govorite? Dakle vi sudjelujete u jednoj farsi gdje glumite, dakle vi ste samo, niste vi krivi naravno, vi ste jedna simpatična gospođa, dakle glumite nekakvu priču demokratsku, široku, neovisnu, a u principu sami birate ljude koji će kontrolirati vas, odnosno ne vas osobno, nego vašu stranku i kriminal iz vaše stranke. Vi sudjelujete, vi ste samo dio farse, ja vam se divim što imate želudac uopće sudjelovati u tome, da imate imalo srama, jednostavno bi otišli, rekli evo, ljudi, u tome neću sudjelovati. Evo, izvolite odgovor. **Murganić, Nada (HDZ)** Poštovani kolega, vi ste mene izvrijeđali. Naravno, ja neću sada u javiti se za povredu Poslovnika nego ću vam reći da ja na ovaj način ne razgovaram sa nikim. Da li glumim ili ne, glumac ste veliki vi, ja ove predstavljam ono što je, da i vi, ono što je zakonom predviđeno za ovaj izbor. I naravno, i ja ću zaokružiti od njih 12, pet i to je moje pravo, ali morate priznati da u ovom cijelom postupku to pravo, ali i zakonsku obvezu smo omogućili svima ovdje prisutnim zastupnicima pa i vama. Izvolite povredu Poslovnika, kolega Beljak. govoriti meni da sam glumac, to je uvreda, ja nisam glumac, ja sam sitni prekršajac, a vi, vi ste kriminalna banda. Kolega Beljak, sad ćete, sad ćete ovako. Dobiti ćete opomenu zato što je to vrijeđanje. .../Upadica se ne čuje./... Ali ja mislim da, ali kud baš vi o lopovluku govorite, zašto vaš uvijek vi o lopovluku govorite? da ste sitni kriminalac. .../Upadica se ne čuje./... Pa to je u redu, da, drago mi je da to priznajete, ali nemojte vrijeđate druge, ako vi o sebi imate takvo mišljenje, to vam ne daje pravo da druge vrijeđate.

Zahvaljujem cijelom sazivu Sabora u ime glumaca i kulturnjaka RH. Ali imam jedno pitanje za vas, uvažena kolegice. Naime, mi svjedočimo da na dnevnom redu Sabora postoje izvješća povjerenstva za borbu protiv korupcije, tj. za sprječavanje sukoba interesa od 2019., znači nismo raspravljali o izvješću 2019., 2020. i 2021. i sada bismo mi trebali odlučivati o kandidatima među kojima su i recentna predsjednica i jedna članica pa vas ja pitam, evo, naprosto za vaš komentar, kako vi to objašnjavate da to, tih izvješća nema na dnevnom redu, a eto, to iz 2019. je obuhvatilo Helsinki, sjetit ćete se vi osobno o čemu se radilo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Raukar-Gamulin. Samo jedna ispravka, dakle nitko nije ovdje vrijeđao

izvolite, stanka. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepo. U ime Kluba HSS-a i Radničke fronte tražim stanku u trajanju od 10 minuta. Mislim da je ovo prešlo svaku mjeru, dakle ja se uopće nisam uvrijedio. Uopće se nisam uvrijedio nego sam samo ispravio netočan navod jer je gospođa rekla da sam ja glumac, nisam glumac. Kakva bi to bila ureda da sam ja glumac. Ja sam govorio o nečemu sasvim drugome. A to što vi gospodine Jandroković interpretirate stvari kako vama paše, što se vi, što vi ne želite priznati da ste dio i Sanadereve i gospođe Kosor i gospodina Karamarka i gospodina Plenkovića, dakle dio ekipe koja je pravomoćno osuđena kriminalna organizacija to je vaš problem. Ja sam rekao da sam ja sitni prekršajac, a vi ste pravomoćno osuđena kriminalna družina, pa daje ako sam ja priznao pa priznajte i vi. uostalom što to skrivate to je javno poznata činjenica. Mislim to je jedino to. Mislim budite kršćanin pa priznajte pa će vam se pola oprostiti, pa nećete, nećete biti više, neće vas ljudi optuživati za 10 milijardi ili 30 milijardi nego za 15, pola će vam otpisati ljudi. Kolega Beljak, preiskusni smo mi za ovakve kao što ste vi tako da to što vi, što vi, što vi, što vi namećete određene teze, što ih agresivno namećete pa mislite da ćemo ih mi prihvatiti da vas skinemo s vrata ne bumo. Vi ste priznali jer ste pravomoćno presuđeni. …/Upadica se ne razumije./… Ne, pa ja, pročitajte, pročitajte dragi prijatelji presudu pa onda o tome govorite, ma je, pa ne, pa morate, vaša, taj pokušaj obmane koji kontinuirano radite i kad je pomorsko dobro i kad je ovaj čitav niz tema, vi bi nametnuli ono što je istina što vi vidite kao istinu, a ne ono što su zaista činjenice i dokazi. Tako da, ok, nema veze. Imamo nekoliko povreda Poslovnika, ali prije toga ću dati stanku gospodinu Beljaku. U 10 sati nastavljamo.

stranku kojoj pripadate, ako se želite javiti za raspravu, tražiti stanku, to možete. Baš sam vas bio pohvalio jučer kad sam gledao u srbijansku skupštinu i njihovog

se ne čuje./... Ali ovaj, nisam ja branio stranku, ja, on je mene, izravno kolega Beljak prozvao, tako da sam tu moramo nešto reći. A moram samog sebe. predsjedniče Sabora, povrijeđeno je nekoliko članaka Poslovnika i 236, čl. 33 u istom smjeru kao što je rekao kolega Grmoja, vi ste dužni poštovati Poslovnik. U Poslovniku čl. 33 stoji da vi predstavljate sve, a ne samo vladajuće pa vas molim da se toga držite, da ne usmjeravate raspravu, a ako imate nešto za reći, onda se na takav način i trebate obratiti, a ne bratiti svoje kolege iz vladajuće stranke. Hvala. Hvala vam lijepa kolega Petrov. To je vaša procjena, vi znadete da imate pravo i mogućnost obraćanja Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ako smatrate da sam nešto pogriješio. To je regularni put. Kolega Bauk, izvolite. Ja sam isto k'o Nikola pomislio kad sam vidio onu snimku iz parlamenta Srbije. G. Beljak je povrijedio Etički kodeks o ponašanju zastupnika u HS-u, navevši za sebe da je sitni prekršajac. Naime, prema Zakonu o pravnim posljedicama osude za njegov prekršaj je nastupila rehabilitacija i kao takav nitko nema pravo govoriti da je on osuđen. Time je i vas naveo da grijeh da mu vi to ponovite, prema tome, molim kolegu Beljaka da poštuje pravni pored jer kada je rehabilitiran, neka ostane rehabilitiran. Hvala. Evo, vidite se kako se na suptilan način obrani druga, a osudi pojavu. I bez opomene, da. Ajde, ovo su sve bile relativno ovaj korektne uporabe povrede Poslovnika, tako da nema potrebe za opomenama, ovdje nije bilo korištenje povrede Poslovnika za politički govor nego objektive su bile primjedbe. Kolega Katičić, izvolite, replika. Pardon, vi imate odgovor, tko je bio zadnji. Kolegica Raukar, da.

izrekao stav odnosno mišljenje o odluci Povjerenstva o sprječavanje sukoba interesa, tako da je evo to ujedno i moj odgovor na vašu repliku. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče Sabora, poštovana kolegice, predsjednice Odbora. Evo, pa prije svega, žao mi je što je rasprava o jedno relativnoj temi utvrđivanja liste kandidata za jedno neovisno tijelo otišlo u jednom smjeru koji je očigledno da će se oporba izabrala taktiku bacanja neistina ili blata u eter. Očigledno po nekim preporukama nekih PR stručnjaka koji su izvana. No, ajmo se malo vratiti temi. Kazali ste da su bile 15 prijava, da su 2 kandidata nisu udovoljavali uvjetima, pa me samo interesira, da li je u tom postupku bilo ikakvih prigovora, zapita u provedenoj proceduri, vi ste to izravno kazali da je bilo sve okej. Da li je bilo ikakvih prigovora na proceduru koja je dosta transparentna i rezultirat će tajnim glasovanjem? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Na samu proceduru nije bilo od strane članova Odbora, bili su suradni i pratili smo sve ove postupke slijedom kako sam ih navela. Cijeli postupak je zaista bio transparentan, kao što je uostalom i predstavljanje ove Liste. Jedino je tada zainteresirani kandidat, a sada je i član sadašnjeg Povjerenstva g. Davorin Ivanjek imao primjedbu odnosno pozivao se na pravo da i dalje može i u ovom postupku sudjelovati iako po zakonu to nije moguće jer je dva uzastopna mandata član Povjerenstva i sud je to sud je to u svim našim traženja mišljenja potvrdio stavove i odluke Odbora i naravno, svi članovi Odbora su bili sa time upoznati .../Upadica: Hvala vam./... Poštovana kolegice Murganić. U medijima se već spominje tko je kandidat vladajuće većine. Ja imam samo jedno pitanja za vas, dakle ja sam javno rekao da nisam glasao za Natašu Novaković. Što je problem s njom? Dakle je li ona korektno radila svoj posao? Meni se čini da jest, dakle nije gledala tko iz opozicije, tko je iz vladajućih, da je pokretala postupke, dakle i samo Povjerenstvo protiv ljudi neovisno kojoj stranci pripadaju i mene zanima, što je kod vas konkretno problem jer vaše kolege su glasali za nju i što se promijenilo, dakle mene zanima u čemu vas je ona razočarala? Možda u pokretanju postupaka protiv premijera gdje je stvarno bilo osnove od afere Borg do imenovanja, ne znam, kuma Pokaza u London, pa ne znam, rodice u hrvatsku turističku zajednicu pa ovaj put u Helsinki. Što je, što je kod vas dakle sporno

i o njome ćemo o svima ćemo, pa i o njezinom izboru ili neizboru glasati nas svih 151 tajno i ja se nemam potrebu izjašnjavati o bilo kojem kandidati, da li, šta je, pogotovo na ovakvo pitanje šta je kod nje sporno i što se zamjerila. Povjerenstvo se je u prošlom i u ovom mandatu očitovalo o brojnim predmetima, donosilo je različite odluke i o vladajućima i o vašim članovima i o mnogim dužnosnicima, više-manje možemo svi biti sa njihovim odlukama zadovoljni ili ne, međutim upravo o radu ovog saziva povjerenstva je vrlo često svoje stavove iznosio…/Upadica **Petrov, Božo (MOST)** Poštovana kolegice Murganić, nije valjda da nemate svoj stav ili se vaš stav donosi na sjednicama predsjedništva HDZ-a? Lijepo vas je kolega pitao, to je i moje ujedno pitanje, što vam je skrivila sadašnja predsjednica Novaković? Vi ćete reći da izbor tek ide, al evo da vam ja kažem ona neće biti, pa to su vaše kolege rekle da neće biti, zato nas stvarno zanima već kad predstavljate sve kandidate gdje je se oskliznula, je li stvarno presudio taj let u Helsinki gdje se koristio državni avion u stranačke svrhe ili niz ovih drugih postupaka za koje je stvarno bila osnova da se pokrenu protiv predsjednika Vlade i njegovih najužih suradnika, pa trebate imati svoj stav. Ako govorite da ste transparentni, jasni, javni, u čemu je problem da to kažete. Mi ne tražimo od vas da kažete ko će biti, al valjda imate nekakav svoj stav nakon toliko godina njezinog djelovanja…/Upadica predsjednik: Kolega Petrov/…a vi ste je birali. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Petrov, mene ste prozivali da branim stranku, a sad predsjednici odbora, koja je tu kao predsjednica odbora, od nje tražite da se izjašnjava u ime stranke, dakle činite nešto što ste maloprije meni prigovarali. Izvolite povreda poslovnika. **Petrov, Božo (MOST)** Ispričavam se što sam morao dignuti povredu poslovnika, želim samo jednu stvar reć. Ja nisam od nje tražio da ona govori stav stranke,

Jako dobro razumijem što želite prikazati i naravno kao i uvijek želite omalovažiti svakog člana HDZ-a, pa i svakog zastupnika i zastupnicu. Naravno da imam svoj stav, ali vi nemate to prava sada mene pitati ovdje javno, zakon je rekao da je biranje članova povjerenstva tajno, prije svega ja ne želim pogotovo ne u ulozi predsjednice odbora na ovaj način se izjašnjavati. (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče. Kolegice Murganić, recite nam jasno i nedvosmisleno hoćete li smijeniti Natašu Novaković? I drugo, koga ste na Klubu HDZ-a dogovorili da ćete izabrati za predsjednicu odnosno predsjednika? Ptice na grani znaju da se priprema smjena Nataše Novaković koja je po meni pošteno, odgovorno i pravedno radila svoj posao, ali je nažalost vjerojatno vašu kaznila i Plenkovića i Banožića i Aladrovića i Ćorića i Butkovića, ali i brojne oporbene političare, uključujući i mene i moje pitanje zašto to radite, zašto smjenjujete nekog ko je svoj posao radio otvoreno, strogo, pravedno i transparentno? Jedino što mogu zaključiti je da želite staviti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pod vašu kontrolu na daljinski upravljač, kao što ste na daljinski upravljač stavili i ustavni sud koji s vama u duplom pasu donosi brojne odluke uključujući i ovu o izmjeni izbornih jedinica. **Jandroković, Hvala lijepa. Kratko, vi ne razumijete da je ovo ponovni izbor, a ne smjena. Kolegice Raukar Gamulin dajte smirite, ovo je ipak, vidim da se počelo ozbiljno glumiti ovdje. kolegice Orešković dobivate opomenu, ovo je dobacivanje iz klupe koje treba sankcionirati po čl. 238. i onaj neprimjereni smjeh, dakle mislim da pretjerujete malo. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege. Govorimo o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, pa je li možda onda u sukobu interesa i sama kolegica Orešković koja je preko tog povjerenstva došla u HS i iskoristila ga je za političke svrhe, za svoju političku promociju, a sada će odlučivati glasovanjem tko će biti na čelu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. I pošto je „repetitio mater studiorum“ pa ćemo ponoviti opet, kolegica Orešković je svojim djelovanjem potjerala sa mjesta potpredsjednika Vlade i sa čela HDZ-a Tomislava Karamarka. još jednom, ono mislim da Kartagu dakle treba razoriti, pa ćemo reći još jednom i ovo, jako bitno, dakle kolegica Orešković je iskoristila Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa

neću sada naravno ulaziti u to da li je netko u sukobu interesa, međutim mogu reći da kolegica Orešković nije još uvijek napustila povjerenstvo budući ona i dalje misli da jedino za vrijeme njenog mandata pogotovo ona kao predsjednica je bila presavršena i da tu funkciju ne može nitko poslije nje dobro obavljati obavljati i tako je na koncu i cijelo vrijeme se ponaša, svima nama dijeli lekcije i unaprijed zna da ovi kandidati nisu kvalitetni i da to povjerenstvo neće funkcionirati, s jedne strane, a s druge strane inače se postavlja kao sudac, tako je i radila u povjerenstvu i o njezinom radu je isto tako upravni sud…/Upadica Imamo povredu poslovnika isključivo odgovora na repliku, nego se obraća njoj, što nije dobro, bez obzira na to što sam ja osobno bio skeptičan prema izboru Nataše Novaković jer sam vjerovao da je kolegica Dalija Orešković i danas vjerujem, radila svoj posao strogo i odgovorno, dogodilo se da je i Nataša Novaković nastavila raditi svoj posao strogo i odgovorno, prema tome, nema razloga se ta žena sada šutne i smjeni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Bernardić, ovo ste iskoristili kao repliku, čak dobro ste počeli, mislio sam vam ne dati opomenu, ali ovo završetak je bila replika pa moram dati opomenu. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238. Kolega Bernardiću, vi hoćete nam reći da ste zajedno sa Zoranom Milanovićem sudjelovali u odabiru kafanskom poštovane zastupnice Orešković tada kao predsjednice Povjerenstva? To je pitanje. Kolega Deur, isto tako opomena, ovo je bila replika. Idemo dalje. Kolega, pardon, molim vas, kolegice i kolege. Sada je, sada, nemojte vikati iz klupa. Ne možemo raditi tako. Kolega Bernardić, molim vas. Sada je na redu kolegica Pocrnić-Radošević, izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala predsjedniče. Danas smo pri kraju procedure koja traje već 6 mjeseci, a odnosi se na izbor predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa, znači to je stalno, neovisno i samostalno tijelo koje obavlja poslove iz nadležnosti Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Znači između sukoba između privatnog i javnog interesa osoba koje obavljaju javne dužnosti. Rekli ste da je bilo 15 prijava, 13 je ispunilo zakonske uvjete, u materijalima smo dobili životopise i prethodna razna iskustva članova i kandidata, ali vi ste imali priliku razgovarati s kandidatima pa me zanima kakva su vaša očekivanja od kandidata i jesu li oni iskazali spremnost za savjesno, zakonski utemeljeno i pošteno obavljanje dužnosti na koje se biraju, da nam se ne bi dogodilo, da to radno mjesto bude nekome opet odskočna daska za bavljenje politikom u .../Upadica: Hvala kolega Borić. Izvolite odgovor. snimani i prenošeni putem HRT-a. Isto tako, članovi Odbora su i pripadnici i pozicije i opozicije, postavljali su pitanja i svoje dojmove, naravno uz zakonsko dokumentaciju i taj razgovor puno, puno znači i zbog toga se provodi. Kao povjerenstvo smo vrlo temeljito, mislim da smo ostavili prostora kandidatu zaista vremenski, vremena dovoljno i za pitanja i za odgovore

nešto reći na početku ove naše rasprave jer opet smo javili na način da na jednoj običnoj temi gdje trebamo utvrditi listu kandidata za članove Povjerenstva i predsjednicu Povjerenstva imamo jedno nabacivanje blatom od kolega iz oporbe, vjerojatno po nekakvim napucima kojeg je dobio SDP od svog savjetnika, PR savjetnika Browna, možemo ga nazvati i Charlie Brown, možemo potražiti među njima tko bi trebao biti Snoopy, ali ovo što želimo učiniti da damo na izbor svim zastupnicima je jedan normalni proces ako govorimo o Povjerenstvu za sukob interesa, opet su najglasniji oni koji su bacili najveću ljagu na tu, na to tijelo, posebice kolegica Orešković koja je svojim političkim angažmanom i korištenjem predmeta u kojima je donosila odluka za svoj politički rad pokazala da ne drži do takvog tijela .../Upadica: Hvala vam./... i od nas traže da im govorimo što mi mislimo o aktualnoj predsjednici. Hvala lijepa. Da, upravo je vaša replika na tragu onoga što govorim, a što i kolegica Orešković vrlo često u svim raspravama naglašava. Ona je ponaša kao moralna vertikala, netko tko isključivo poznaje sve pravne propise, ali nije problem što ih ona tumači, nego što ona i presuđuje. Presuđuje nama u svakodnevnom radi, u svakodnevnim raspravama, dijele se to etikete, inače je sada jednostavno, ajmo reći, jedna nova moda ili pokret, oporba sa teškim, ali teškim neistinama, trudit ću se zaista ne govoriti ljudima da su lažljivci, neistinama u javnom prostoru, laže, vara narod, a nažalost toliko ponavljane neistine kod nekih ljudi stvaraju dojam istine i to je opasno, opasno je općenito za javni prostor i za političku scenu. hvala vam. Vi ste ovdje u funkciji predsjednice Odbora, malo ste sada zašli baš u branjenje pozicija HDZ-a, tako da vas molim da ipak to ne činite. nisam ja rekao da je kolegica Murganić nešto krivo rekla, nego samo kažem da nije baš bila prilika. Idemo dalje. Ovaj, sada je na redu Klub zastupnika Mosta, poštovani kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Dakle, poštovane kolegice i kolege, jasno je o čemu se ovdje radi. Ako itko vara narod, kolegice Murganić, to ste vi, time što svaku neovisnu instituciju želite stavite pod svoju kontrolu, a pričate javno da se borite protiv korupcije, a korupcija je u Hrvatskoj eksplodirala. Želite staviti i stavili ste pod svoju kontrolu glavno državno odvjetništvo gdje smo gotovo godinu dana imali činjenicu da glavna državna odvjetnica krši uredbu EU i ne dostavlja predmet Žalac OLAF-u i tako štiti Plenkovićevu miljenicu Gabi. To je prvi slučaj. Drugi slučaj dakle ovo što se događa s Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa, ja nisam ponovno ponavljam glasao za Natašu Novaković jel sam mislio da postavljate nekoga svoga i da će štititi vaše interese. Žena se pokazala kao neovisna, radila je korektno svoj posao, pokrenula je postupka i protiv opozicijskih političara i protiv političara iz vladajuće većine. Ali što je problem? Dakle, vidio sam ovdje kolega se poziva na presude Upravnog suda što se dogodilo? Pa nisu presude protiv političara, ja mislim da je i srušena presuda protiv kolege Bernardića odnosno odluka, pa nisu one srušene zbog merituma nego zbog činjenice da su sudovi počeli donositi odluke da povjerenstvo više ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. Dakle, nije se u meritumu ništa promijenilo nego o tome, promijenilo se u tome o čemu povjerenstvo može odlučivati. I ja vas ovdje pitam, kakvo povjerenstvo mi želimo? Povjerenstvo je tijelo koje treba se baviti prevencijom korupcije, mi želimo jače tijelo ili slabije tijelo. Vi želite očito slabije tijelo i čim je Plenković došao na tapet tada i sudovi počinju donositi drugačije odluke i jednostavno više se ne mogu donositi odluke o povredi načela obnašanja dužnosti. I to je meritum ove priče. Dakle, vi ne želite jačati institucije, vi želite neovisne institucije oslabiti. Pa vama glavna državna odvjetnica slijedi kurs Andreja Plenkovića i vaš kurs, ne želite doći na Antikorupcijsko vijeće, evo moj kolega potpredsjednik vijeća Habijan on s ne pojavljuje više na Antikorupcijskom vijeću, dobio je naputak, zadatak i on ga vjerno izvršava. Jedino šalju Indijanca, jednog Indijanca koji traži saslušanja i onda kada dođu ljudi za koje je on tražio da se saslušaju on ruši kvorum. Kad vidi da ne može srušiti kvorum onda ide sa destrukcijom. Dakle, to je vaš modus operandi, to je ono što vi radite. Vi ne želite istinu, vi ne želite obračun s korupcijom, vi želite ovu ovu koruptivnu strukturu koju ste uspostavili kroz općine, kroz gradove, kroz županije, kroz državnu vlast, kroz državna poduzeća vi je želite održati. I mi imamo samo malu, mali djelić slike onoga što se događa iz ovih poruka Jakupčića, Milića, Katičića, dakle i ostalih Žalac, Rimac to je samo mali djelić. Koliko toga se obavlja na kavama u nekakvim kafićima u vašem klubu, negdje van očiju javnosti, koliko toga se dogovara, koliko toga se dogovara. Mene zanima kolega Borić koliko se toga dogovara i zamislite da imamo sve vaše mobitele, zamislite da imamo korespondenciju vas sviju sa svim direktorima državnih tvrtki, sa svim ravnateljima raznoraznih agencija, dakle da imamo to, a da ne govorimo što se događa u županijama ta to imamo u gradovima, da imamo tu korespondenciju. Dakle, građani RH ja mislim da ovo kada gledamo razmjere korupcije ovo su nekakva sitna djela, ali pokazuju kakav je modus operandi. Sitna djela gdje se zapošljava nekoga prijatelja, ali, ali sve to plaćaju građani RH. I ono što se događa gdje se namještaju poslovi, gdje mi nemamo privatno tržište, gdje se onemogućavaju investicije to je puno opasnije od ovoga što ste vi radili. To je problem, iako i ovo plaćaju građani RH gdje se ide na to da se mora odabrati određeni softver. Pa evo ovdje jedna poštena ministrica koja je pošteno radila svoj posao, … prozvao sam ovdje ne nju nego sam jednom postavio pitanje oko dakle jedne agencije odnosno SAFU-a kako se tamo zapošljavaju ljudi. Znao sam da ministrica nema veze s tim, ali nikad je osobno nisam prozvao, nisam imao razloga. Kažu oporba napada HDZ, pa napadamo tamo gdje ima razloga za napasti, tamo gdje nema zašto bi napadao. Zašto je otišla? Pa nije željela odraditi posao kako je vrh stranke odredio, nije izabrana tvrtka koja se trebala izabrati vrlo je jasno. Dakle, nisam nikad tvrdio ni vi ovdje kolege koji sjedite da ste svi nepošteni, da svi u tome sudjelujete, ali to je modus operandi tako se radi i to su stvari koje trebamo mijenjati, ako želimo da ovo društvo i država ide naprijed. Imao sam ovdje pripremljen govor o povjerenstvu, ali nema smisla govoriti o tome, dakle ovo je ključ. I građani moraju shvatiti vi sve to plaćate. Zašto nama ljudi odlaze i zašto su nam toliko ljudi vezani uz politiku i političare, traže nekakav posao preko politike? Zato upravo zbog toga što je politika korumpirala sve sfere društva, politika ne dopušta privatnu inicijativu, politika onemogućuje više opcija građanima, da ljudi mogu dobiti normalni posao negdje u privatnom sektoru pa nas nitko ne bi, ni vas nitko ne bi zvao. Ne kažem ja da ovi ljudi koji su to radili da su oni to radili jer su oni to željeli. Netko ih je vukao za rukav daj riješi mi ovo, daj napravi mi ovo, ali upravo zbog te korupcije koju ste uspostavili ljudi idu tim putem jer nemaju opciju, ne može na privatnom tržištu dobiti posao, imati pristojnu plaću. Zato nam mladi i odlaze, zato se ljudi razočaraju u Hrvatsku, iako im nije puno bolje vani. Hrvatska je i sigurna zemlja, Hrvatska je i lijepa zemlja samo trebamo ovo riješiti ove probleme. Dakle, govorim ovdje ne napadački nego stvarno dobronamjerno jer mi je stalo do ove zemlje i do ovog naroda. Ljudi mi smo demografski na koljenima, mi smo nama neće imati tko raditi u Hrvatskoj. G. Borić ovo su ozbiljne teme, ja vas ovdje nisam došao prozivati zato što mi je ne znam, ili što imam nešto osobno protiv vas, nego vam govorim u kakvim smo problemima kao društvo i država. Vi ste toga svjesni da nama nedostaje radne snage, a ključni problem je upravo ovo – doživljaj ljudi. dakle, na koji način se u hrvatskom društvu napreduje, kako se dobivaju poslovi. Dakle, nama mediji ne žele ući u sukob s državnom vlašću. Pa priznao je premijer da je jedan dnevni medij imao ove poruke tri mjeseca. I pazite medij ima ovakvu robu, to je vruća roba i ne objavi to. Pa to govori o tome kakve mi medije imamo. A kako se mediji kupuju? Pa tako da se ne znam organizira nekakva konferencija, da HEP plati reklamu, da Hrvatske vode plate reklamu, da Hrvatske šume plate reklamu, to su problemi. Nama trebaju neovisni mediji koji će prozvati dakle i mene i kolege iz oporbe i vas vladajuće ako smo napravili nešto što je loše. A građani su ti koji nas moraju početi kažnjavati, koji vas moraju početi kažnjavati jer se vi nećete sami od sebe popraviti. Nitko se sam od sebe neće popraviti. Pa i doma su nas roditelji kritizirali zbog nečega pa smo se popravljali. Kažnjavali su nas pa smo se popravljali. Ako vas narod ne kažnjava vi mislite možemo ovako. Možemo radit što nas je volja, ponovno ćemo bit izabrani. A mi se svi ovdje trebamo truditi da budemo bolji, da budemo transparentniji, da budemo aktivniji, da dajemo bolje prijedloge, da se natječemo u idejama. To je cilj! I dok ne bude tako nekakav tržišni odnos između stranaka gdje će nas građani kažnjavati ako ne radimo dobro ili nagrađivati ako radimo dobro. Znači onda će situacija u Hrvatskoj biti jako loša i nemojte kažnjavati gospođu Novaković jer je dobro radila svoj posao. I vi to znate da nije bila pristrana i da nije gurala opoziciju, gledala kroz prste opoziciji, nego je evo Bernardić se tu digao … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … rekao mene je kaznila. Ali mislim da je dobro radila svoj posao. Idemo, imamo nekoliko povreda Poslovnika. Vidjet ćemo što se krije iza njih. Kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grmoja je povrijedio članak 238., dakle nastavak omalovažavanja ne samo saborskih zastupnika nego neovisnih i samostalnih institucija.

Kolega Mažar ovo je čista replika, dobivate opomenu./… Nemojte lagati! Kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povreda članka 238. stavak 1. alineja 1. Dakle, kolega Grmoja nije uopće se držao teme niti je pričao o temi u zadnjih 10 sekundi je spomenuo kolegicu odnosno gospođu Novaković. Međutim, kolega Grmoja vi znate zašto, obzirom da sam ad hominem prozvan zašto nisam sudjelovao na nekoliko tih sjednica. Zato što je nadležni odbor rekao da su nezakonite, jer Antikorupcijsko vijeće nije matično radno tijelo. Međutim, interesantno je da ste vi ravnopravni član Odbora za pravosuđe. Ja vas nikad nisam vidio

radi se o sljedećem. Znači ovdje imamo u Saboru zastupnike koji imaju višestruke sukobe interesa presuđene, donesene odluke i ponašaju se kao najveće moralne vertikale. Znači da ih uopće ne interesira bilo kakva odluka tog Povjerenstva, a mene najviše muči ona izjava kolege Grmoje koji je rekao, morali smo mijenjati statut da zaposlimo kuma Bože Petrova, to je naš čovik i to prođe bez odluke Povjerenstva. To prođe bez bilo kakvih istraga i danas moramo slušati njihove optužbe. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić, isto tako opomena. Ovo je bila replika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Evo poštovani kolega Grmoja, super, dapače, evo moj telefon je tu. Možemo, vi ste već jednom u tom izlaganju ja vam sad nudim telefon, a mene zanima isto kao što vas zanima telefoni HDZ-ovaca mene zanima recimo vaša korespondencija sa gospodinom Jambom. Čini mi se da bi se moglo puno toga zanimljivo vidjeti. Evo ja svoj telefon nudim, a evo bilo bi dobro da i vi svoj ponudite u tom vremenu da vidimo malo tu korespondenciju zapošljavanja interesnih situacija i ljubavi koja je trajala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, naravno članak 238. Ja bih više volio da je uvaženi kolega Petrov pročitao svoj govor koji je napisao, nego je odustao od govora. …/Upadica predsjednik: Grmoja mislite?/… I ponovit ću samo ovo da što je rekao uvaženi kolega Borić. Da, mijenjali smo statut da zaposlimo kuma Bože Petrova jer on je naš čovjek, a niste to izvukli iz telefona nego ste mijenjali statut, tako da … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanović, isto je bila replika pa je opomena. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, povrijeđen je članak 238. naša afera je nešto što se nije dogodilo. Dakle, taj čovjek nikad nije imenovan, a sad mi je žao što nije. I tada sam dobro tvrdio da smo trebali imenovati čovjeka koji bi kontrolirao kriminal u Hrvatskim vodama, čovjeka od povjerenja na mandat, a ne na zaposlenje kako vi

Idemo dalje sa raspravom. Sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Govorit će kolegica Raukar-Gamulin i kolega Glavašević. Prva je na redu kolegica Raukar-Gamulin, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sprječavanje sukoba interesa jedan je od osnovnih elemenata u borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije ne može se svesti na standardni niz mjera, te se moraju uspostaviti instrumenti za sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje korupcije, te određivanje sankcija za počinitelje. Uvodne su te rečenice izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019.g., ali u ovoj sabornici se o tom izvješću nije raspravljalo, kao ni o izvješću za 2020.g., kao ni o izvješću za 2021.g.. Mi sada raspravljamo navodno o kandidatima za predsjednicu ili predsjednika i članove povjerenstva bez da smo raspravili sva ta izvješća od 2019.g.. Kako se može uopće raspravljati o kandidatima ako se nije raspravljalo godinama o izvješćima? I ne može se zaobić činjenica da se u izvješću za 2019. navodi predmet P-381/18 kojim su obuhvaćeni predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik sabora Željko Reiner, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministar uprave Lovre Kuščević, glasnogovornik Vlade Marko Milić, te ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić. Njih 8-ero vozilo se avionom Vlade RH na susret Pučke stranke. Bio je tu i susret sa predsjednikom Finske Vlade, a za taj put su dobili i službene dnevnice, malo su se istina Bog pobrkale državničke i stranačke aktivnosti. Nakon medijskih natpisa povjerenstvo je zatražilo očitovanje i dokumentaciju dokumentaciju od tih 8 dužnosnika, no primilo je samo očitovanja, ali dokumentaciju ni do dana današnjeg. Dapače, Andrej Plenković je tražio izuzeće predsjednice povjerenstva i to dan prije sjednice na kojoj je o predmetu P-138/18 trebalo biti odlučivano, a nakon više od 9 mjeseci od samog otvaranja predmeta. I da skratim, kako nema drugostupanjskog tijela nad povjerenstvom koje bi odlučilo o izuzeću predsjednice po predmetu P-381/18 povjerenstvo nije moglo odlučivati. Andrej Plenković podnio je i tužbu protiv povjerenstva upravnom sudu koji je presudio u njegovu korist, kao i visoki upravni sud suprotno vlastitoj praksi u drugim postocima, u drugim postupcima kao što je bio postupak predsjednika uprave Croatia airlinesa, da ne idem u detalje. U međuvremenu dvojica iz ekipe iz predmeta P-381/18 imaju optužnice, Kuščević i Tolušić, Andrej Plenković postaje AP u prepisci Rimac i Žalac koje su također s optužnicama, a Marko Milić šalje SMS-ove s imenima koje treba zaposliti. Također u međuvremenu Zakon o sprječavanju sukoba interesa je izmijenjen tako da se potpuno smanjila snaga povjerenstva i pretvorilo ga se u birokratsko tijelo koje skuplja tisuće imovinskih kartica, ali nema mogućnosti sankcioniranja evidentnih, nečasnih i nepoštenih aktivnosti, nema više mogućnosti postupati po načelima obnašanja dužnosti, po pojmovima časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i vjerodostojnog obavljanja dužnosti. Zanimljiv je taj slučaj P-381/18, kada ga gledamo iz današnje perspektive plejade dužnosnika u Remetincu ili s već podignutim optužnicama ili iz najnovije afere s SMS-ovima djeluje gotovo naivno, no to je bila javna deklaracija bahatosti i proklamacija načina djelovanja tog tzv. novog HDZ-a s nultom tolerancijom na korupciju, poruka je bila radit ćemo što nas je volja i ne možete nam ništa, tko nam se nađe na putu maknut ćemo ga i maknuli su na svaki način, pa i tako da se izmjenama zakona povjerenstvo uškopilo i onemogućilo u punom djelovanju i da se o izvješćima povjerenstva od tada do danas ne raspravlja u saboru. Pitam se je li to ta nulta tolerancija na korupciju, je li to taj novi HDZ koji nema ništa sa kriminalnim nasljeđem sa npr. aferom Fimi media? Tamo je u glavnoj ulozi bio elokventan obrazovan europejac sa znanjem stranih jezika, s dobrom pozicijom u EU i bio je bahat i nedodirljiv, zvuči poznato? AP kaže da, da je afera s SMS-ovima ne tema. Da, ne tema za nekoga za koga su takve stvari dakle zloupotreba utjecaja i takve korupcije normalna i svakodnevna stvar, za Hrvatsku je to sigurno goruća tema, kako se istrgnuti iz ralja korupcije koja ždere posljednje resurse? A da je dostavljena dokumentacija tada u slučaju P-138/18 i da se dozvolili da povjerenstvo djeluje sukladno zakonu u predmetu P-381/18 možda znam samo možda ne bismo danas svjedočili ovakvim razmjerima korupcije i bahatosti. Što se samih kandidata tiče osim dvije kandidatkinje koje su već obnašale dužnosti u Povjerenstvu za sukob interesa, kod drugih kandidata u biografiji se ne vidi da su se ikada bavili područjem korupcije osim jedne kandidatkinje, ne vidi se da su se bavili područjem sukoba sukoba interesa, pa eto ne znam kako će se baviti jednom kada budu izabrani neki od njih uopće temom sukoba interesa sa takvim zakonom i sa takvom vladajućom garniturom, zahvaljujem. Je, je, rekao je, ispričao se. Idemo dalje, 3. rasprava Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Bauk izvolite. Zahvaljujem. Primijetio sam g. predsjedniče, kolegice i kolege, a posebno kolegice i kolege iz HDZ-a da su tijekom jutrošnje rasprave dva zastupnika HDZ-a izrijekom rekli da oporba govori po napucima Alexa Brauna iako se iz SDP-a niko nije bio javio, dakle isto tu su dvije stvari, prvo da ćemo morat podijelit račun sa ostalim strankama, nek lijepo plate svoj dio ako, ako, ako njega slušaju, a drugo predlažem vam da koristite ubuduće kad g. Brauna spominjete inicijale, ovih ovoga osoba s inicijalima AB koji također mogu dat dobar piar savjet, recimo jedan od njih sam vam i ja. Što se tiče gđe. Orešković da i ta…, taj mit razbijemo. Prvo, Tomislav Karamarko nije smijenjen zato što ili dao ostavku zato šta je protiv njega pokrenut i završen postupak pred Povjerenstvom za sukoba interesa nego zato pod a) što koalicijski partner Most htio glasati za njegovo nepovjerenje pa bi onda izgubio većinu u HS-u da bude potpredsjednik Vlade, a nakon šta je on to ocijenio da će se to dogoditi da to prevenira sam je srušio Vladu Tihomira Oreškovića i poslije toga nije mogao formirati parlamentarnu većinu i onda je HDZ zaključio da bi s njim vjerojatno izgubili te izbore 2016., tako da je najveći krimen Dalije Orešković ako je to krimen što je Andrej Plenković došao na čelo HDZ-a, ne znam kad ćemo joj to oprostiti, ali ipak nemojte je napadat za nešto za što nije kriva. I također treba reći da su njene odluke do tada potvrđivale Visoki upravni sud, prema tome kad je prva odluka njena, njenog povjerenstva kojem je bila na čelu takva potvrđena na Visokom upravnom sudu ona nije mogla drugačije donositi odluke nego po presudi Visokog upravnog suda, to pravnici u vašem redu u vašem klubu znaju. Što se tiče same teme ovo je sve propisano procedurom, Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove imao je ulogu poštanskog sandučića i pošte kao takve da provjeri jel na svakom pismu marka koja je već propisana i morala je ovo poslati na plenarnu sjednicu zbog toga što je i zakonom propisano tko koliko kandidata treba biti. O ovom će se provesti tajno glasanje, prema tome rezultat će bit kakav bude, može se teoretski dogodit da ne bude izabran niko, može se dogoditi da povjerenstvo bude izabrano samo glasovima vladajuće većine, za to bi se trebali oni malo bolje dogovoriti, ako se oni oko toga čvrsto dogovore tu je oporba nebitna. Tako je bilo slično i prošli put dakle onih pet kandidata za koje je glasala vladajuća većina na Odboru za izbor, imenovanja su prošli. Što se tiče samog rada dosadašnjeg povjerenstva zaključio sam prvo da osobe koje se zovu Nataša nema šanse da duže ostanu na funkcijama ako o tome odlučuje predsjednik Vlade, tako je bilo sa gospođom Tramišak, tako će biti i sa gospođom Novaković. Najveći kompliment radu gospođe Novaković i njenih pet godina na čelu povjerenstva je ako je HDZ ne izabere jer ako je HDZ izabere ponovo znači da je radila loše. Prema tome, evo drago nam je da ste bili i drago nam je što više nećete biti jer je to znak da ste radili dobro. Što se tiče dosadašnjeg rada samog Povjerenstva za sukob interesa ono je u svome mandatu donijelo niz dobrih odluka, nekoliko dvojbenih i jednu lošu o kojoj sam i sam govorio na plenarnoj sjednici, mislim na slučaj glasanja u HS-u gdje je ustvari Ustavom zaštićeni su zastupnici da zbog glasanja ne mogu bit kažnjeni i žao mi je što taj članak Ustava nisu pročitali članovi povjerenstva kad su donosili odluku za sada u jednom slučaju najave u dva slučaja, a ako idu odstupanja na snagu zakona mogli bi samo to radit sljedećih nekoliko godina jer nema zastupnika u HS-u koji nije glasao za sebe, barem za imenovanje u neki odbor. Prema tome, to je jedna odluka zbog koje bi ocjena koja bi inače bila odličan ili vrlo dobar i dalje ostala prolazna, ali je smanjena na ocjenu dobar. Što se tiče ostalih kandidatkinja i kandidata za predsjednika i predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa, zadnji put smo otpisali u startu gospođu Novaković jer smo podržavali gospođu Orešković, sada tu grešku nećemo napraviti, prema tome o kandidatima za predsjednicu i predsjednika ili predsjednika Povjerenstva za odlučivanju sukoba interesa kako ćemo glasat očitovat ćemo se nakon što ova lista bude usvojena i kada dođe to na glasanje kako i za predsjednicu tako i za članove

a da smo ustvari bili samo kulise jer su vladajući u startu odredili koji će pet kandidata biti izabrano i to se provelo nas upozorava na to da je da je moguće da će se i ovog puta tako dogoditi. I na kraju izvješće, gledajte u kakvoj smo paradoksalnoj situaciji, čelnica neovisnog tijela Povjerenstva za sukob interesa gospođa Novaković prosvjeduje zašto se ne raspravljaju izvješća o sukobu o radu Povjerenstva za sukob interesa nego to mora doći na potpise oporbe. A čelnica drugog neovisnog tijela gospođa Zlata Hrvoj Šipek čelnica državnog odvjetništva prosvjeduje što oporba traži da dođe izvješće na raspravu, dapače, to smatra pritiskom. I gospodine predsjedniče mislim da bi i vi tu mogli podučiti glavnu državnu odvjetnicu da je točka dnevnog reda došla u redovnoj raspravi u redovnoj proceduri, čak malo i zakašnjela da tu nema nikakvog pritiska. A i još jedna mala kritika vama, ono kako bi premijer rekao, vi ste nešto što je u odnosu na izvješće državne odvjetnice ne tema stavili prije rasprave o samoj izvješću glavne državne odvjetnice time ja mislim da ste ustvari kako bi Dalmatinci rekli glavnu državnu odvjetnicu sakrili kao netko nekoga negdje, ali neću izgovoriti jer nije baš najpristojnije moglo bi mi se imputirati da nekoga i vrijeđam, međutim to je naravno vaše pravo vi ste to iskoristili, a mi to imamo pravo komentirati. Da zaključimo, lista je takva kakva je na nju niko nije mogao utjecati zato što se javio mali broj ljudi, mali broj ljudi se javilo jer ne vidi neki veliki smisao u tome da se javi kad je sve unaprijed određeno. Ja neću aludirati i insinuirati ima li i u ovom slučaju određene prepiske i korespondencije jer to držim dijelom političkog dogovara i političke odluke, političke odluke, ali se i to vidi po broju ljudi koji su se javili. Hrvatska će biti inače sretnija i zadovoljnija kada ono što smo morali na guranje Europske komisije i EU u predpristupnim pregovorima staviti u svoje zakonodavstvo, a to je Povjerenstvo za sukob interesa i povjerenika za informiranje i ostalih preventivno antikorupcijskih tijela da se nadam da će doći dan kada to u Hrvatskoj neće biti potrebno jer će onda tijela koja bi se inače time trebala bavit normalno raditi svoj posao i da ovakva kvazi tijela i paratijela neće biti potrebna. A do sad radimo po zakonima i o kandidatima ćemo se očitovati kod glasanja. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Bauk. Ja sam se nadao i mislio sam da ćete govoriti više o onoj odluci kojom je kažnjen kolega Piletić, to vas je jako bilo pogodilo, nažalost samo ste se kratko osvrnuli, a dosta je važna bila odluka. E, izvolite sada u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana kolegica Orešković, izvolite. Prije svega, Nataši Novaković želim čestitati na više nego korektno odrađenom mandatu. U okvirima onoga što je bilo moguće, nastojala je očuvati i standard, dignitet i ugled institucije koje je bila na čelu. Zbog toga ima moje poštovanje. Međutim, i Povjerenstvo kao institucija uživalo je poštovanje, kako u vremenu mog mandata, a tako i vremenu Nataše Novaković i akademske zajednice i udruga civilnog društva i sudova, kako prvostupanjskih, tako i Visokog upravnog suda i relevantne međunarodne zajednice, relevantnih antikorupcijskih međunarodnih organizacija. Od GRECO-a, Svjetske banke, RAI-a. Vjerujem da je Nataša Novaković, kao što sam to bila i ja u svoje vrijeme, bila pozivana na brojne konferencije gdje su se slične institucije iz drugih država članica nama divile, čudile su se kako možemo to što možemo s ovako malim suženim ovlastima u jednoj maloj državi natopljenoj korupciji, negdje na marginama Balkana. Svjetska banka nas je svojevremeno uvrstila kao primjer dobre prakse i čudila se kako smo sa financijskim sredstvima s kojima smo tada raspolagali uspjeli izgraditi ovakav sustav imovinskih kartica i umrežavanja baza podataka sa različitim državnim tijelima. Neke države su imale puno izdašnije budžete, a nisu napravile niti 1% onoga što je bila naša praksa. To je bilo Povjerenstvo kao institucija. Nešto s čime se Hrvatska mogla hvaliti na međunarodnoj razini. A danas, s ovako ružnim riječima o tom istom povjerenstvu, napadajući mene zbog političkog angažmana, govora Nade Murganić, Đakići, i ovdje i ovdje članovi političke stranke pravomoćno osuđene za koruptivno kazneno djelo. Nažalost ne gajim puno nade da će Nataša Novaković dobiti priliku za još jedan mandat kojeg u svakom slučaju zaslužuje, no to joj ujedno najveće priznanje koje u ovakvoj otužnoj političkoj i društvenoj stvarnosti uopće mogla dobiti. Također mi je žao što Nataša Novaković je aktualni saziv Povjerenstva koje sada odlazi u povijest nije dobio priliku, osim jednom na inicijativu oporbe braniti svoja izvješća u HS-u. Time Nataša Novaković nije imala niti priliku braniti svoj rad, nije imala priliku čuti pohvale, nije imala priliku niti čuti kritike, nije mogla koristiti javnu raspravu kao poligon i kao platformu za daljnju nadogradnju, jačanje i razvoj Povjerenstva kao institucije. Žao mi je i što ovaj saziv, za razliku od onog prethodnog nije imao tako snažnu javnu podršku i to je također, otežalo rad ovog drugog saziva Povjerenstva. U ono vrijeme, moramo se prisjetiti, bilo je puno više tzv. zvučnih imena, zvučnih slučajeva, za početak iz redova Vlade SDP-a i to je bila jedna politička novina u našim pravnom sustavu jer se pokazalo da nema nedodirljivih i da ih ne smije niti biti. To je tada hvalila i HDZ-ova strana sabornice. Tada su izvješća redovno dolazila na dnevni red i svi klubovi zastupnika su se pozitivno izjašnjavali o njima. Tada je Povjerenstvo stvarno bila institucija, a ne nečija prčija! Sve kada bi Nataša Novaković i dobila priliku za još jedan mandat, najgore je to što bi u njemu mogla napraviti još manje od onoga što je napravila do sada, s obzirom na kvalitetu ostalih protukandidata. Iskoristit ću priliku da ujedno čestitam i stručnoj službi koja je u međuvremenu stasala na njihovom radu jer je činjenica da po strukturi, po sadržaju, po načinu obrazlaganja provedenog postupka, odluke Povjerenstva su često puno kvalitetnije nego što su to brojne sudske odluke. Brojne sudske odluke nemaju taj standard kojeg ima ova institucija. No, bojim se da to sve danas odlazi u povijest. Dakle umjesto da očuvamo ono što se u proteklom desetogodišnjem razdoblju uspjelo izgraditi, mi to sada brišemo, nastat će prazna ploča jer tako odgovara HDZ-u. HDZ-u ne treba institucionalno znanje, institucionalna memorija, nohow, nešto što se nadograđuje iz jednog saziva na drugi kako bi institucije bile jače, bolje i efikasnije u svom radu. I tu dolazimo do poante. Ne ruši HDZ danas samo Natašu Novakoviću, nego ruši Povjerenstvo kao jednu neovisnu instituciju, a rušenjem institucija ove države, HDZ ruši i državu kao takvu. Danas je netko spomenuo, sad već zloglasni slučaj Tomislava Karamarka pa se tu nameću teze da sam ga ja srušila, da sam time promijenila strukturu jedne političke stranke i smijenila jednu Vladu. Hvala Arsenu Bauku što je napomenuo da to nije točno, Karamarka je smijenila politika, a ne odluka Povjerenstva, ali hvala vam na komplimentu što mi dajete više moći nego što ju kao jedna jedinka, kao pojedinac uopće imam. I da, činjenica je da je Povjerenstvo ostalo na razini one snage, da je očuvalo iste kriterije djelovanja, da nije bila jedna srušena institucija i da sam ja ostala u tom tijelu na isti način na koji je donesena odluka u slučaju Tomislava Karamarka, bila bi donesena odluka i čitav niz takvih odluka i u odnosu na Andreja Plenkovića. Ne znam bi li time pala i njegova HDZ-ova Vlada, ali u svakom slučaju bi trebala jer je krimen onoga što je Andrej Plenković napravio u slučaju lex Agrokora, pa i imenovanja Igora Pokaza s kojim je u kumskim odnosima za veleposlanika, pa onda ovaj famozni let za potrebe HDZ-a vladinim zrakoplovom sve su to situacije koje su puno teže od potencijalnog sukoba interesa Tomislava Karamarka, stostruko teže, ali nitko im nije mogao ništa jer se HDZ u međuvremenu potrudio da se povjerenstvu smanje ovlasti. Prvo putem odluke, političke odluke, politički pritisnute odluke Ustavnog suda, a potom i sramotnim izmjenama zakona kojima se kotač povijesti vratio 10 godina unatrag. I činjenica je, to je jedina teza s kojom se mogu složiti da ja nisam napustila povjerenstvo, ne mogu ga napustiti ne mogu danas ne biti emotivna. Tu instituciju sam gradila zato što sam smatrala da je važna. Da je važan preventivni kotač u sustavu antikorupcijskih različitih mjera i zakona. Danas toga više nema. I čitav moj politički angažman zapravo je potaknut željom da se institucije ove države postave na noge jer bez jakog antikorupcijskog sustava Hrvatska kao država naprosto nema šanse. Čak i da se smijeni HDZ. Naprosto je slaba da se odupre svim onim ljudskim porivima, svim razno raznim političarima koji kada dođu na vlast misle da je država i pozicija njegova i da s njom može raditi što god hoće. E povjerenstvo je trebalo služiti kao brana. Trebalo je graditi politički integritet. A mogu li ga graditi danas prijavljeni kandidati? Ne mogu. Kad već spominjem slučaj Tomislava Karamarka znate li što je fascinantno? Da se od ovih novih o kojima danas raspravljamo nitko nije mogao sjetiti niti jedne jedine odluke povjerenstva u proteklih 10 godina, ali niti jedne jedine, pa ni tog Tomislava Karamarka zbog kojeg je pala jedna vlada. I takvi ljudi bi trebali odlučivati o sukobu interesa što danas naravno više ne mogu zato što je promijenjen zakon. Što možemo očekivati od takvog tijela? I kakva je uopće poruka ako Nataša Novaković ne dobije priliku za još jedan mandat. Mi ćemo danas tijekom poslijepodneva pričati o glavnoj državnoj odvjetnici i zamjerat ćemo joj što nema dovoljno snage lupiti po Andreju Plenkoviću i njegovim korumpiranim ministrima, a model izbora je isti. Na prijedlog Vlade bira vladajuća većina sastavljena od korumpiranih poslušnika. Kakva neovisnost, o čemu pričamo? …/Upadica: Kolegice Orešković, molim vas …/… Traže

Što su rekli neki od kandidata koji su im motivi? Veća plaća. Netko tko ima 4-5 tisuća kuna, ima dvoje djece sada bi mogao dobiti 14-15, a dobit će priliku kontrolirati najmoćnije ljude u ovoj državi. Hoće li to činiti? Je li to standard kojem Hrvatska teži? Ideja i cilj HDZ-a je bio taj da od povjerenstva nastane tabula rasa,

Za sada./… Govorite o kolegicama i kolegama kao korumpiranim osobama bez ikakvog dokaza. To, ako ste tako vodili povjerenstvo onda i nije čudo što su sudovi poništavali vaše odluke.

prije svega dopustite da malo sad iskoristim ovu govornicu da izrazim svima sućut, postradalima u Turkoj, a i velikom Čiri Blaževiću treneru svih trenera. A sada da se vratimo malo na temu. Fascinantno je i lakoća kojom se počela rasprava o jednoj kao što sam rekao u replici temi koja bi trebala biti sa dignitetom obrađena u ovom visokom domu. Prije svega, činjenica jest da postoji Povjerenstvo za sprječavanje sukoba kao neovisno tijelo, postoji zakon, ovaj sabor ga je izglasao, donio je odluku o tome. Mislim kada sve uzmete i kada čujete dosadašnje rasprave koje su bile sve se ide u smjeru toga da se dezavuiraju sve institucije hrvatske države. Čak ne samo ovo neovisno tijelo koje kao takvo posluje već preko 6 godina i radi svoj posao, nego se ide i u srž toga da se ide obezvrijediti sve institucije, pa uključujući ovaj Hrvatski sabor. Bilo je i Odbor za pravosuđe gdje su kolege moji pravnici, tužan sam zbog toga i mislim da to nije dobro da se na takav način ali doslovce baca neistine i blate kako i na kolege tako i na sve institucije koje rade svoj posao i koje su ustanovljene u ovoj našoj 33 godine staroj Hrvatskoj. Činjenica je isto tako da se u javnosti steče i nameće dojam da se nekakvim izmjenama zakona povjerenstvu žele smanjiti ovlasti odnosno nametnuti im nekakve tehničke poslove koji će onda u tom dijelu imati za cilj da se iste onemogući ili oteža rad. To se prvenstveno misli na činjenicu uvođenje i praćenje većeg broja imovinskih kartica na način da se proglasio veći broj dužnosnika koji su obveznici takve dostava. Ja osobno tu ne vidim ništa sporno. U raspravi je spomenuto da postoji nekakav preventivni učinak ovog povjerenstva koji bi trebao imati za cilj upravo tu prevenciju. To se naravno zanemaruje. A o raspravi koja je bila o povjerenstvu za izvješće za 2018. spominjala se je riječ integritet, pa bi volio da se i to uzme u obzir i vodi računa kada raspravljamo o ovim stvarima. Isto tako je činjenica što me, sam i sam svjedok da se povjerenstvu nameću oni medijski interesantni predmeti i da se o njima puno raspravlja, da se gostuje na telemedijskim kućama, daju priopćenja, komentiraju se razno razni događaji bez da za to postoje određene činjenice sve na temelju nekakvih natpisa koji mogu biti i, a koje često završe u onim sudskim epilogom u potpuno drugčijem tonu. Tako je bilo i sa odlukama povjerenstva. Htjeli tko to priznati ili ne, tako je bilo. Ako vjerujemo u ono što sam rekao u institute ove države onda odluka sudskom postupku mora biti takva kakva je i svi ju moramo poštovati. Možemo se kada postane pravomoćna slagat ili ne slagat, ali ju moramo poštovat i davat onaj integritet o kojem smo govorili. Opet se vraćam na to su viši i upravni sudovi i Ustavni sud na kraju presudili da su odluke bili nezakonite, pogrešne i da se pogrešno primjenjivalo načelo na temelju kojeg su se pokretala postupci. I da se davala, da si je povjerenstvo zauzimalo određene stvari i za prava nešto šta mu ne pripada na temelju zakona, ponavljam na temelju zakona. Tu moram ubaciti i onaj termin vladavine prava, presumpcije svih nevinosti i sveg onog što zasniva znači pravni temelj bilo koje države. Ovo povjerenstvo je kao neovisno tijelo i ima svoju zadaću u sveukupnom društvenom životu i političkom životu RH, ali nije jedino koje je bitno i koje može presuđivati u svim stvarima. Jedini koji to može su sudovi. Podsjećam ponovo, trodioba vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska, svako u svojoj nadležnosti. Stoga ova de nastojana da se dezintegriraju postojeće institucije nije dobra i vladajuća većina poštujući upravo i shvaćajući bitnost tih institucija sigurno će to poštivati, a mislim da se u svojem djelovanju dosada to i dokazalo. Treba spriječiti selektivno djelovanje povjerenstva, ne samo ovog povjerenstva nego svih tijela koje imaju, a činjenica je da sve ono što sam spomenuo medijski interesantni slučaji brže, efikasnije rješavaju od nekom manje medijski eksponiranog predmeta, a to je sukus onoga to nije dobro jer ako ćemo se svi poštovati i povoditi za onome što su mediji kazali i kako se piše u medijskim platformama razno raznim onda se može dogoditi da stvarni sukob interesa, stvarno i nekakav događaj prođe bez procesuiranja i bez pravorijeka za to nadležnog tijela. Za kraj malo, mada se ovdje govore nameće se pitanje, izražava se sumnja da sada novoizabrani odnosno povjerenstvo nema legitimitet, da se to ne znam pod ovim utjecajem, onim utjecajem opet se ne gleda realno. Činjenica je da je zakonom propisano rok trajanja je 5 godina, mandat ističe, bira se u zakonom propisanoj proceduri novo članovi povjerenstva koji će pravorijek dobiti tajnim glasovanjem. Zašto to unaprijed svi od se pogotovo iz oporbe dovodimo u pitanje? Mislim da je, a i svjedok sam cijelog procesa koji je bio da je bio transparentan, javan, dostupan. Svi pristigli kandidati koji podnijeli svoje životopise su ispunili su sve zakonom predviđene uvjete, intervjuirani su, nikome nije onemogućeno da se aplicira, razlozi, zar ćemo mi propisivati ići ti koji možemo propitivat koji je čiji razlog za prijavu na neki javni natječaj, pa kuda ćemo onda doći. Ja unaprijed mislim donosit zaključke na temelju nekog dojma nije dobro. Stoga u ime Kluba HDZ-a mislim da trebamo svi dobro sjesti, proučit životopise i donijeti zakonitu i kvalitetnu odluku. I zahvaljujem povjerenstvu u čije odnosno odboru u kojem sam, čijem sam radu i ja sudjelovao na iscrpnom i vrlo mudrom načinu rješavanja i situacije koja se nije spomenula, a to je riječ u ovime nastavcima mandata i glasovanja koji će biti prema …/Govornik se ne razumije./… opet nadležne institucije, a to je Hrvatski sabor. Zahvaljujem vam na pažnji. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govoriti poštovani kolega Beljak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, ja bi se osvrnuo sa malo, malo drukčijim tonom na ovu cijelu problematiku oko Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje po meni u ovakvom smislu i nema previše, u ovakvom obliku i nema previše smisla. Naime, svjedoci smo prepucavanja političara sa jedne strane, političara sa druge strane, ocjenjivanja, sadašnje predsjednice, bivše predsjednice, članova itd., itd., određenih propusta i svega toga. Ono što mene, a i puno mojih kolega ne samo saborskih zastupnika nego i političara sa nižih razina smeta što se u cijeloj ovoj priči malo spominje jedan tehnički detalj čisto tehnički detalj, a to je ispunjavanje imovinskih kartica. Dakle, to ispuniti, potrebno je nekome tko ima 2 fakulteta, dakle tko nije nepismen, to ispuniti pravilno je jednostavno, a za to je potrebno angažirati savjetnika, stručnjaka, nemam pojma koga. Pa da li se može napraviti jedan kvalitetan obrazac imovinske kartice na kojoj će primjerice, biti jasno kolika je velika, kolika je kvadratura kuće u kojoj bilo koji političar, dakle svi nas mora živjeti? Meni naime u imovinskoj kartici piše i to su novinari zloupotrijebili da posjedujem nekretninu koja se zove, prema dakle obrascu kuća s okućnicom i navedena je kvadratura 792 kvadrata. To je dakle sve što piše o toj mojoj nekretnini. Radi se o kući koja ima 150 kvadrata stambenog prostora, a okućnica, zajedno s okućnicom je to 792 ili tako nešto kvadrata. Novinar je izvukao iz toga, naravno, novinari namjerno ili slučajno, pa pak mislim i slučajno su napisali, Beljak posjeduje vilu od 792 kvadrata. Pa mislim, je li razumijete o čemu pričam? Ja sam nisam siguran što bi trebao sad tu upisati. Imate dalje slučajeve, imate veću parcelu, ne znam, ja sam pitao novinara, znate li vi, gospodine, kako izgleda kuća sa 790 ili koliko već kvadrata? Jeste li vi, možete li vi uprizoriti sebi prizor kako bi to trebalo izgledati prije nego što napišete takvu glupost? I sad tko je kriv, novinar ili netko tko je ofrlje napravio kako bi trebao izgledati obrazac i on izgleda na način na koji svatko od nas, nek se nitko ne, to nije uvreda, ali mogu svi priznati, svatko od nas ima problema kako to ispuniti. Da ne govorim o stvarima koje tamo pišu, procijenite svoju nekretninu, ne znam, u trenutku predaje, u trenutku promjene, kako procijeniti? Pa vi trebate sudskog vještaka da procijenite nekretninu. I to vrijedi mjesec dana, tržište nekretnina, znate kakvo je. Znači upisuju se bezvezne brojke, ono odokativno koliko vrijedi moj Passat iz 2011. g., pa nemam pojma, idem gledat Plavi oglasnik pa ću ga onda vidit. Pa da li je to ozbiljno, da li je to ozbiljnost? To je doista neozbiljno. I tko god to preuzeo, prvu stvar koju treba napraviti, olakšati posao i sebi i nama, ali najbitnije ljudima koji imaju pristup imovinskim karticama koje su javno dostupne svima u Hrvatskoj da znaju pročitati što to jest, što to Krešo Beljak ima, je li to doista on ima vilu u Samoboru od 790 kvadrata ili je to kuća s okućnicom, ali nigdje ne piše koja je kuća. Ova prepucavanja kako je Dalija Orešković, da li je vodila dobro, da li je politički, da li je to Nataša Novaković, itd., itd., da li je netko stavio predmete u ladici, da li je netko prevršio mjeru pa je onda previše kažnjavao osobe koje su ih eto, izabrali. Mislim da to ne vodi ničemu. Najbolji način, najbolji način da se izabere potpuno politički neovisna osoba je da je ne izabiru političari jer dok god će ju izabirati političari, to mi svi, dakle je, dvotrećinskom većinom, natpolovičnom većinom, kako god hoćete, ona će bit na bilo koji način, odnosno na neki način ovisna, ta osoba o politici. I to onda ne može biti dobro. Uostalom, ako pogledate sve ostale zakone, a ima ih masa, od toga da kad otvarate račun u banci, dakle govorim sad svima, svi to znate, da svake godine morate ažurirati podatke, da morate potpisati u banci izjavu da pravosudna tijela, izvršna tijela mogu imati bez posebnog naloga uvid u vaše račune, kad gledate da bilo što kupujete, da ste politički izložena osoba, dakle prema postojećim zakonima, sve ono što morate ispunjavati u imovinskoj kartici, već negdje drugdje imate obavezu napraviti. A priče da li je netko sa službenim automobilom, avionom, auotbusom, biciklom ili ne znam čim išao na stranački skup, to je toliko zamršeno, toliko teško, toliko teško ocijeniti kao prekršaj ili ne da se s tim Povjerenstvo za sukob interesa ne može baviti. Sad će ispast da ja branim HDZ. Ne, ja govorim o svima. Nemojte mi reći da živimo ne znamo gdje, koji to gradonačelnik ili načelnik općine nije sa službenim vozilom otišao u, 20 km dalje udaljeno središte na stranački sastanak, pokažite mi, iz bilo koje stranke. Pokažite mi ga. Ili ga je odveo službeni šofer. Mislim imali smo ogromne afere u Gradu Zagrebu, nećemo o pokojnicima, ali moram spomenuti gdje je službeni šofer vodio, vozio u drugu državu osobu xy, itd., svi znate o čemu se radi. To je bilo kazneno djelo. Dakle kakve veze onda ima povjerenstvo sukoba s tim, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa s tim. Kazneno djelo ili nije kazneno djelo. Dakle ako je netko uzeo avion, onda to treba procesuirati DORH. Tako da sve manje i manje vidim svrhu tog Povjerenstva, iako znam da je to nekakva obaveza u tzv. borbi protiv korupcije, ali koliko su, koliko je to Povjerenstvo bilo uspješno u borbi protiv korupcije u zadnjih 10-ak ili više godina koliko postoji, dovoljno govori jedan jedini podatak da korupcije u Hrvatskoj, ne da nikad nije bilo više, nego raste eksponencijalnom brzinom iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, a u zadnjih 7, 8 dana iz sata u sat. Dakle, da završim. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ima sve manje i manje smisla i mislim da ga treba u potpunosti redefinirati od ispunjavanja imovinskih kartica do nadležnosti, a onda izabrati osobu koja će se baviti tim poslom, kojim se, ponovo ću reći, već sam rekao i tako i tako bave ili bi trebale baviti brojne, brojne druge institucije i istražni pravosudni ili već bilo kakvi organi RH, ali se ne bave. Sustav je zakazao, sustav jednostavno čak bi se usudio reć ne postoji, a to što mi svi skupa glumatamo o eto Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa koje je nešto uspjelo spriječiti ne nije, nije nikad to napravilo, ne radi to sada, a neće raditi niti u budućnosti, pa makar mu na čelu bio i najpošteniji čovjek u Hrvatskoj Andrej Plenković, hvala lijepo. Idemo na 7. raspravu, to je Klub zastupnika Socijaldemokrati poštovani kolega Bernardić, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, evo na početku možda je vrijedno podsjetiti se zašto je uopće i nastalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. To je bio naš uvjet kao zemlje da se pridružimo potpunoj europskoj integraciji odnosno EU. Na početku je to tijelo bilo pir tu pir tijelo, dakle tijelo kojeg su kontrolirale kolege ovdje u HS i de facto na taj način odlučivale o dužnosnicima, no nakon toga pribjeglo se izmjenama zakona koji su trebali omogućiti da to tijelo postane neovisno tijelo, tijelo koje će se i čiji će se članovi povjerenstva birati birati iz HS, ali na koje nitko od političara neće imati utjecaj. Nažalost, cijela priča je u samom korijenu iznimno loše postavljena zato jer prije svega Hrvatska nema povijest demokratskih i neovisnih institucija kakvu imaju europske zemlje i to je jedan od razloga zašto smo iznimno slaba država, upravo zbog toga. U jednoj Austriji se može dogoditi da neovisna sudska tijela uhapse i privedu premijera i njegove suradnike zato jer je Austrija tokom 50.g. izgradnje svojih demokratskih institucija nakon odlaska Sovjetskog Saveza jednostavno i kroz veliku koaliciju, ali i kroz utjecaj utjecaj i odluku politike da sagradi neovisne institucije te institucije sagradila i kad sagradite neovisne institucije onda one rade bez obzira tko je na vlasti i bez obzira koji političar bi htio ili na neki način želio utjecati na odluku bilo kakvog člana pojedinog povjerenstva ili suda ili nečeg sličnog. Dakle Hrvatska definitivno nije izgradila neovisne institucije ni kad je u pitanju ni pravosuđe, vidjeli smo ni kad je u pitanju ustavni sud zato jer se i ustavnim sudom upravlja na daljinski upravljač iz HDZ-a, a ni kad je u pitanju Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Dokaz tome su izmjene zakona koje su se dogodile 2011.g. dakle krajem 2011.g. koje su dodatno eutanazirale, razvodnile odnosno smanjile utjecaj i važnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pod krinkom da se eto proširio broj subjekata, dužnosnika, ljudi koji su obuhvaćeni obvezom podnošenja imovinskih kartica, dakle da se proširio broj adresata, a de facto su se ovlasti povjerenstva smanjile i od povjerenstva je zapravo napravljeno jedno tijelo bez zuba. Prva stvar koja je napravljena napravljeno je to da se odvojila etika odnosno integritet od sukoba interesa, što je potpuno nerazumijevanje materija povjerenstvo se zapravo svodi na administrativno tijelo što je velik korak unazad. U uređenim europskim zemljama čije društvo bi htjeli biti vođenje postupaka zbog povrede načela obnašanja dužnosti i donošenje odluka temeljem tog procesa je značajan dio rada takvih povjerenstava i tim izmjenama zakona se ignorirala jedna važna preporuka, a to je preporuka GRECO-a iz 5. evaluacijskog kruga koja je propisivala da se u radu povjerenstva ozbiljno moraju uzeti u obzir i propisane sankcije. Primjerice, u Sloveniji komisija vodi postupke zbog povrede integriteta i ona je dijelom i etičko tijelo, te su takve odluke komisije potvrđene i od strane suda, u tome je problem. Druga stvar koja je izmjenama zakona otupila povjerenstvo je ta da su, pojam „povezane osobe“ nisu definirane sukladno standardima OECD-a i moram sad otvoreno reći, dakle jedan od razloga zašto Hrvatska nije u društvu OECD zemljama. to je društvo zemalja koje su elita u smislu ekonomskog, ali i demokratskog razvoja. Razlog zašto nije zato jer upravo nije usvojila antikorupcijske preporuke za izgradnju neovisnih antikorupcijskih institucija i evaluaciju kad je u pitanju borba protiv korupcije Hrvatska u OECD-u ne može proći, a ne može proći iz jednostavnog razloga zato što evo kad su u pitanju povezane osobe što je definirano odnosno što nije bilo definirano u zakonu potrebno je definirati te povezane osobe na način da se definiraju svi oni odnosi poput privatnih veza i financijskih interesa koji mogu utjecati negativno na izvršavanje dužnosti za dužnosnika. Dakle ovdje su znači privatni interesi ograničeni isključivo u našem prijedlogu zakona samo na one koji ostvaruju direktnu osobnu dobit za javnog dužnosnika, što je zapravo iznimno iznimno usko, preusko shvaćanje po preporuci neovisnih institucija, ali i sukladno demokratskim standardima najrazvijenijih zemalja. I treća stvar koja je iznimno važna, a usudit ću se reć najvažnija kad je u pitanju sprječavanje korupcije, povjerenstvo nema mogućnost tražiti dokumentaciju od privatnih trgovačkih društava, to im otežava rad, a dijelom i onemogućava vođenje postupka jer nemaju oni nikakve druge alate za provjeru činjenica i dokumentacija. U različitim drugim zemljama pogotovo zemljama OECD-a ta povjerenstva mogu tražiti itekako sve podatke o povezanosti osoba ili društava i na taj način utvrđivati potencijalni, ali i realni sukob interesa i zato je tim izmjenama 2011. koje je predložila vladajuća većina unazađen rad povjerenstva. To otvoreno tvrdim i to je bio jedan pokušaj da se zapravo njegov rad eutanazira koji kulminaciju dobiva upravo sada kada se sa mjesta predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa miče Nataša Novaković. O tome govore već ptice na grani i to je nešto što se vrlo dobro zna, ali što se skriva jer i što će se skrivati sve do glasanje jer glasanje se kao što znamo u Hrvatskom saboru biti tajno. Ja sam osobno izrazio skepsu prema izboru gospođe Novaković upravo zato što se sa tog, sa te funkcije mijenjala, micala kako god hoćete gospođa Dalija Orešković za koju sam smatrao da je strogo, pravedno i neovisno radila svoj posao, no očito da sam se i ja u svom izboru odnosno odluci prevario jer gospođa Nataša Novaković je nastavila raditi ozbiljno, odgovorno, strogo i pravedno svoj posao i kažnjavala podjednako i zastupnike i dužnosnike iz pozicije i iz opozicije. I to je vjerojatno jedan od motiva zašto se Nataša Novaković miče sa mjesta predsjednice ovog povjerenstva. Ona je kao što znate vodila niz predmeta kad je u pitanju prošla Plenkovićeva vlada to je podsjetit ću vas bila kuća Tomislava Tolušića, neprijavljena imovina Gorana Marića, tu su bili procesi protiv Lovre Kuščevića, Gabijele Žalac, no to nije pravi razlog zašto odlazi Nataša Novaković. Nataša Novaković odlazi iz jednog jedinog razloga zato što je, bez obzira što je vodila procese i protiv Banožića, Ćorića, Butkovića, Aladrovića ona je de facto iziritirala i povrijedila osobni ego predsjednika Vlade Plenkovića. I to je čista istina o tome zašto će ta gospođa morati otići sa mjesta predsjednice povjerenstva jer smo još u svibnju 2019. godine svjedočili kad je predsjednik Vlade Plenković AP tražio izuzeće iz spora tj. procesa za odlučivanje u slučaju Agrokor upravo gospođe Nataše Novaković bez ikakvog opravdanog razloga, a da pri tome ne postoji u tom trenutku niti ikakva zakonska podloga za to. Podsjetit ću da je upravo to povjerenstvo na čelu sa gospođom Novaković odlučivalo o umiješanosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića AP u aferu Borg i u aferu lex Agrokor u istu onu aferu u kojoj se je zbog sumnje za izvlačenje novca i pogodovanje iz koje je morala otići iz Vlade prva suradnica i desna ruka AP-a njegova potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Dakle, očito je strah od istrage bio toliko velik od strane povjerenstva da se pokušavao izvršiti i politički pritisak na samo povjerenstvo. Tada je to vršio politički tajnik HDZ-a sjećate se ga dobro Lovro Kuščević koji je išao toliko daleko da je najavljivao čak promjenu ovlasti povjerenstva, pa čak i ukidanje tog povjerenstva. Vrhunac pritiska i nepoštivanja institucija upravo se ogledao i u tome kad je povjerenstvo zatražilo dokumente vezane za aferu Helsinki. Dakle, let dužnosnika iz Hrvatske na jedan privatni stranački skup, možemo ga tako organizirati, karakterizirati na račun poreznih obveznika naše naše zemlje, tada je AP ustvrdio sve smo mi njima nacrtali dostaviti im više ništa nećemo. Dakle, ja vas pozivam da postoji razum u ovoj zemlji i da ne šutamo

dakle možemo očekivati da ćemo završiti do 1 vjerojatno, pa će onda biti slobodni govori i u 14 sati bi onda bilo izvješće državne odvjetnice. Ostavljam malu rezervu da će možda trajati ovih 9 zastupnika sa replikama malo duže, ali znači negdje računajte oko 14 sati da bi započela rasprava oko DORH-a. Idemo sada s pojedinačnim raspravama, prvi na redu kolega Borić. Izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo da nešto kažem o ovoj jedinstvenoj završnoj listi za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i jedinstvene završene liste za članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Sam naziv teme ili točke dnevnog reda nije trebao sugerirati da ćemo u ovu raspravu krenuti na način na koji smo krenuli, a to je čisto neko nabacivanje blatom iz nama nepoznatih razloga, optužbe da nekoga ne želimo ili da ćemo smijeniti iako smo tek na početku nekog izbornog procesa gdje je odbor proveo ono što po zakonu treba i došlo se do liste od 4 kandidatkinje za predsjednicu i 11 kandidata i kandidatkinja za, za članove povjerenstva. U njihovim životopisima piše to što ih nominira. Provedeno je saslušanje koje je čak koliko sam primijeti bio i prenošeno, mogli su građani čuti šta tko misli i to je bio nekakav razlog da se odmah ujutro kao i na bilo kojoj temi, govorili mi o svemiru i suncu, o rudarstvu ili nekim drugim temama, vodama ili bilo čemu, udri nekakvim epitetima, pridjevima, negativnostima s nikakvim razlogom da se nekoga čisto optuži jer očito nekih politika tamo nema. Mi kao zastupnici, pogotovo oni koji su već duže vremena ovdje prošli smo izbore i kad smo bili oporba i kad smo bili vlast. Sjećam se prvog izbora, nisu bile ovakve rasprave, donesen je tada novi zakon, htjelo se po zakonu odrediti tko će biti predsjednik povjerenstva, tko će biti članovi i s dobrom vjerom smo krenuli u tu priču da će se nešto promijeniti u odnosu na iskustvo koje smo imali do tada kada su sami političari iz sabornice ili iz sabora tadašnjih saziva sami sebi odlučivali o nekakvim imovinskim karticama, sami su to nešto nadgledali i stvorilo se određeno tijelo koje je trebalo dati rezultat u proteklih više od 10-ak godina. Što je postalo problematično? Što su neke zastupnice sebi dale za pravo da nam svima tumače svoj pogled na to tijelo iz pozicija kad su bile predsjednice, iz pozicija kad su postale političarke. Ostajem kod toga, a to govorim već dugo vremena da je to bio najgori potez koji je netko mogao napraviti da bi obezvrijedio to tijelo iz tog tijela sa mjesta predsjednika uskočiti u sabor i baviti se politikom. Tu je palo sve među građanima i među političarima pogled što to tijelo treba biti i koliko god se opravdavali, koliko god htjeli biti važni ili nam docirati o nekakvim moralnim karakteristika, koliko god se trudili nas obezvrijediti kao svoje kolege il zastupnike u sabornice koristeći najgore epitete samo još dodatno pokazuju da nisu uopće razumjeli ni prvu funkciju, niti ovu drugu na koju su došli i na nama je da to prokazujemo. Zašto? Da se među građanima ne stvara krivi dojam o tome što treba biti predsjednik tog povjerenstva. Jer kad nekoga optužuješ da nekoga smjenjuješ samo zato radi ovog ili radi onog treba se sjetiti i te povijesti i tog izbora, a sve je izašlo vani 2021.g. kada su te političarke nakon što su izašle iz tog tijela povjerenstva napale prvog predsjednika. Inače ga nikad ne citiram, nije mi toliko važan da bi o njemu razmišljao, ali što je čovjek tada ustvrdio evo pročitat ću, ima tu nekih izjava. Moja krivnja je što je gđa. Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, to je jedan od najvećih zezova koje sam napravio, Zoran Milanović, 2021.g., zezova, a uvjeravalo nas se 2012. da je to najbolji izbor. Govorimo o tome da su ti ljudi zaista na neki način počeli ulaziti u određene političke sukobe. Slušam i gledam što radi aktualna predsjednica povjerenstva, gledam je nedjeljom u jednom razgovoru na jednoj komercijalnoj televiziji, na pitanje zašto ste se odlučili kandidirati na prvom natječaju, ostanem začuđen, kaže bez veze čisto da probam, čisto da probam. Druga izjava također na toj televiziji od 2021.g., ima oko 200 predmeta po članicama koji se, po kojima se meni ne sudi ili ne donosi odluke. Mi moramo razmišljati zaista da to tijelo ima ljude koji su kompetentni, koji žele raditi ono što im je posao, a ne da se na neki način čisto kroz javnost pokušavaju baviti isključivo političarima državne razine i tu stjecati onda osnove…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…da bi se kasnije kao što smo vidjeli na jednom primjeru…/Upadica predsjednik: Hvala

mislim da bi povjerenstvo i odluke koje ono donosi trebalo biti prije svega imat preventivni karakter, ono bi moralo ukazivati na određene pravne anomalije da ih tako nazovem, međutim svjedoci smo da sudske odluke često su takve da pobijaju odluke povjerenstva, pritom mislim ne samo na odluke aktualnog povjerenstva nego i one kada je na čelu bila gđa. Orešković. Mislite li da bi čelnici i članovi povjerenstva trebali imati višu razinu odgovornosti kad donose odluke u kojima se utvrđuje nečija odgovornost, a sud u konačnici takve odluke pobija, a oni nikom ništa voze dalje? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Mislim da to tijelo ima preventivnu ovaj važnost ili aktivnost ako mu se obratimo i tražimo određena mišljenja u odnosu na neke moguće situacije gdje bi se mogao pojaviti potencijalni ili neki sukob interesa o kojem se onda kasnije govori. Mislim da oni to rade, naravno kad se dužnosnici tom tijelu obrate, ali je druga situacija ova o kojoj vi govorite, znači što oni to čine u javnosti da, da se stječe dojam da ne rade svoj posao kako treba nego da se isključivo bave s predmetima koji se tiču isključivo ne znam dužnosnika visoke razine iako smo mijenjali zakon i uveli još stotine i stotine dužnosnika kao obveznike onih koji moraju predat imovinske kartice. I onda slušati izjavu ali ima nekih 200 predmeta o kojima mi se baš i ne sudu jer to je neki tamo direktor komunalnog društva, neki tamo čovjek koji se bavi ne znam poslom u nekom javnom poduzeću i to naš previše ne interesira, želimo pažnju i tu rješavamo pitanje ne znam borbe protiv korupcije, sukob interesa, nije istina, odradimo posao onako kako to zakon nalaže i sve će biti u redu. **Reiner, Željko Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Borić, pa evo činjenica je da kolege iz oporbe kad govore o sprječavanju sukoba interesa, pa i u drugim temama, oni se drže po onom principu 100 puta kažem laž, 101 puta to postaje istina i to je njihova agenda. Vraćaju se često puta u prošlost, ali nažalost ne cijelu prošlost, nego samo na one periode koji njima odgovaraju, oni, oni govore o periodu recimo Vlade Zorana Milanovića kad je 2012. u mjesec dana posmjenjivao stotine tisuća ljudi, tisuće ljudi je smijenjeno u roku mjesec dana. Takva sječa glava nije napravljena na ovim prostorima još iz doba Turaka. Ja bih mogao sad govorit ovdje o konkretnim slučajevima,

Kolega Šašlin, bio sam svjedok toga i kad smo donosili taj zakon zaista je bila želja da se to tijelo formira i da to bude onako kako treba, međutim kako je vrijeme odmicalo jednostavno se to pretvorilo u tijelo koje je postalo teret tada toj vlasti, puno je njih, ja mislim da je tih ministara tada, čitavi autobusi su završavali na tom Povjerenstvu za sukob interesa, pa se onda razmišljalo da li treba radi članstva u nekom upravnom vijeću, radi članstva koje, po kojem moraš bit skupština nadzornog odbora i tako te ljude ovaj kažnjavat ili ih proglašavati da su u sukobu interesa i došli smo danas do toga da mnogi političari koji sjede i političarke u ovom domu koji imaju višestruke i presuđene znači tj. donesene odluke da su bili u sukobu interesu, preko toga prelaze kao da nije ništa i pitam se kolika je vrijednost odluke da si bio u sukobu interesa, bez problema se dižu i govore vi ste ovakvi i vi ste onakvi, neću rabiti riječi koje su jutros govorili ovdje ti i takvi. Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovani kolega evo vidimo prema sukladno propisima provedena je procedura, bio je javni poziv, javili su se ljudi, imamo ispred sebe listu ljudi koji zadovoljavaju uvjete, međutim danas ovdje od kolege iz opozicije može čuti od kolegice Orešković, oni ne mogu dobro raditi posao u povjerenstvu. Ona je to već meritorno procijenila i odlučila, ja ne znam temeljem čega. Danas hvale i gospođu Novaković, ja koliko se sjećam isto tako ni ona nije iskustva u sukobu interesa kad je dolazila i bila birana na tu dužnost, ali evo danas se ovi ljudi koji još nisu imali prilike niti bilo bit izabrani već iz se ocrnjuje i već ih se diskvalificira. Mislim da to nije dobro. Ja ne znam jeste vi čuli jel se povjerenstvo možda bavilo i sa gradonačelnikom Puljkom, ja čujem da je on dosta svojih poznatih zaposlio dolje u Splitu. Ne znam kako je gospođa Đerek zaposlena, čini mi se da je prvo bila zaposlena na ugovor o djelu kao savjetnica, onda je bila kampanja u kojoj se valjda dobro pokazala pa je nakon toga prošla na natječaju. Nisam čula da se povjerenstvo s tim bavilo, pa jeste li vi možda čuli? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Jelkovac, pročitao sam to da se zaposlila i da je to bio najtransparentniji natječaj u kojem je jedna pročelnica postala pročelnica u jednom gradu. U drugom gradu u Zagrebu nije prošla, isto je bio transparentan ovaj natječaj, a onda me još iznenadila činjenica opet gledaš televiziju i vidiš pročelnicu koja se u sred radnog vremena sa svog radnog mjesta javlja i politički govori i sukobljava se ne znam s predsjednikom države, vlade, s ministrima. Ima potrebu da kao pročelnica se bavi s politikom. U redu, to neka onda rade sve pročelnice i pročelnici u svim gradovima. Nek se javljaju na televiziji, nek tumače politiku ove države, nek se bave državnim politikama itd. Ali o tome ćemo govoriti poslije podne itekako imam materijala s obzirom na temu koja je vrlo interesantna tko se i kako zapošljavao. I kako te teme recimo za nekoga tko je s ove strane odmah ide postupak i utvrđivanje da li je bilo ili nije, a za druge, za njih nema. Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Borić, sama definicija Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kaže da je to neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz dodijeljene zakonske nadležnosti. Izabrani predsjednik i članovi povjerenstva svojim radom i odlukama koje donose trebaju osigurati i pokazati da postupaju u skladu sa zakonom te neovisno, nepristrano i pošteno djeluju. Sami ste ukazali na situaciju od 2012. do 2017. godine kada su aktivnosti, mišljenja i stavovi tadašnje predsjednice povjerenstva zauzimali velik dio medijskog prostora. Stekla sam dojam da se davalo mišljenje o svemu što može privući medijsku pažnju. Smatrate li da je to bilo potrebno ili je to bilo korištenje danih ovlasti za promoviranje vlastitog lika i djela u svrhu građenja političke karijere jer znamo da je nakon toga uslijedila i kandidatura za predsjednicu, pa za Hrvatski sabor itd. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo kolegice Pocrnić. Bio sam u tom vremenu oporbeni zastupnik i kažem ponovo, mislim krenuli smo zaista s dobrom namjerom da se formira to tijelo, da se maknemo od dotadašnjih praksi, da se provede izbor i u dobroj vjeri se taj izbor proveo, ali naknade izjave koje se pojavljuju nakon sukoba u političkom prostoru između tih koji su postali odbora, predsjednica Povjerenstva za sukob interesa nego političar saznajem da je to bilo izbor na način doveo sam te sa Iblera i onda još epitete neću ih govoriti, ne i tako je bilo. I danas slušamo raspravu s kolegama ovdje i optužbe da mi nešto radimo unaprijed, već su nas osudili ili su već nekome presudili. Završimo postupak, onda komentirajmo, ali dozvolite da se provede ono što po zakonu piše bez ikakvih nametanja tko je što ili tko nije što u ovoj priči o sukobu interesa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Boriću, već ste i sami iznesli argumentirano činjenice ali moramo uvijek osvijestiti naše kolege iz SDP-a i opozicije. Poštovana zastupnica Orešković znamo na koji način i pod uvjetima predsjednik stranke, predsjednik vlade SDP-a ju je zaposlio, uhljebio, postavio uz puno povjerenje. Evo ja vjerujem i gospodin Lalovac i gospodin Bauk kao hrabri ljudi i političari SDP-a vjerujem da sam u pravu i da se slažete sa mnom. Danas zašto dovodimo u pitanje i postavljamo stvari koje nisu realne gdje u to vrijeme, da li je to povjerenstvo bilo neovisno ako je predsjednik stranke postavio predsjednik vlade da bi služila SDP-u. I danas se ne želi nitko iz SDP-a reći da, naš grijeh, ali mi od danas želimo biti pošteni, ali prije tog poštenja morate Peđu Grbina smijeniti da bi ukazali da ste nova …/Upadica: Hvala./… kvalitetna Hvala lijepo kolega Deur, nećemo mi se baviti SDP-om, kolega Bauk je bio ministar i on je dignuo ruku za taj zakon o kojem ja kažem da je on krenuo sa dobrom namjerom da se maknemo od onog dotadašnjeg sustava kojeg smo imali u saboru i da se to tijelo formira i da izbor bude kakav treba i tad su nas uvjeravali da je to to, sve po kako treba po PS-u. I nakon toga saznajemo, nakon nekoliko godina da je to bila čista namještena nekakva priča da bi se netko kasnije bavio s politikom. I onda slušajte tog koji je bio predsjednik ili gospođu zastupnicu koja je bila predsjednica tog danas dođe ovdje i kaže svi vi kolege moje ovdje s ove strane ste korumpirani, bez ikakvih dokaza, bez ikakvih priča o tome, bez ikakvih materijalnih dokaza, bilo čega. Dovoljno je to izgovoriti, a onda možete sebe postaviti u nekakvu poziciju i promatrati pa što je ta gospođa radila u tom vremenu kad je mogla donositi odluke. Jesmo li im i tada smetali i jeste li sa nama vodili postupke ili donosili odluke organizirani, politički, sa namjerom. Imamo to pravo pitati, imamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik evo svjedoci smo da smo ovo tijelo osnovali u dobroj namjeri jasno uz podršku EU, međutim pojavila se predsjednica koja je kompromitirala dobru namjeru ovoga tijela. Znači ona je selektivno djelovala po, radila je zapravo stvari koje u određenom trenutku možda čak nije ni smjela, ali kao ih je napravila pa je pogriješila. Iznad ovog tijela postoji i drugo tijelo odnosno postoji sud koji je zapravo potvrdio da ona neke stvari nije dobro radila. Znači u svom radu ona je zapravo trebala osnažiti ovo povjerenstvo, podići povjerenstvo hrvatskog naroda, međutim kako je selektivno djelovala ona je zapravo sve uništila i jasno da sada i javnost više nema povjerenje u ovo povjerenstvo kao što je bilo prije. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šimičević ostajem kod svoje tvrdnje da je ulaskom u politiku kao tadašnja predsjednica povjerenstva nakon više pokušaja najprije neki regionalni izbori u Ličko-senjskoj županiji pa ništa, pa onda predsjednički izbori pa ništa, pa europski izbori pa ništa itd., izbori do izbora silno je pokazivala da želi biti u politici, čak i predsjednica države koliko sam razumio. staviti nekome na šta ja znam nas ovdje ima 150 ne znam da li se netko od nas ikada kandidirao da bude predsjednik države, ali ima takvih koji to žele. I kad to gledamo sa današnjeg vremena vremena u odnosu na ono što smo prošli imamo pravo postavljati pitanja, da li nam ti ljudi danas trebaju držati ovdje prodike o tome što je povjerenstvo, što je njegova uloga i kakve su se odluke tada donosile. Trebamo maknuti se od toga, dati priliku onda nekima drugima da to povjerenstvo stavi u red onako kako to treba biti u skladu sa zakonom, a ne da se bavi s politikom **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić. Danas smo čuli nekoliko ovdje bravuroznih govora nadahnutih prije svega mržnjom prema naravno HDZ-u i ono što mene kao čovjeka evo koji sjedi ovdje u HS-u počinje polako plašiti, nisam plašljiv čovjek, ali počinje me plašiti ta lakoća kojom bi oni presuđivali bez suda, bez bilo kakvih prava da se neko može obraniti i dokazati svoju nevinost, a sve redom su to ljudi u biti koji kad se zagrebe ispod te površine nalazi se upravo ovo o čemu ste i govorili. Žena koja je dovedena praktički sa ulice, postavljena na to mjesto danas čovjek za nju kaže da je ona njegov najveći zez, a ovdje drži prodike kao da je ona institucija, a ne žena koja je u nekom trenutku predstavljala instituciju. Mislim da to treba plašiti hrvatske građane. **Reiner, Hvala lijepa. Kolega Ivanović slažem se s time što ste rekli, dosta smo elaborirali temu bivše predsjednice koja je to iskoristila da postane političar i to je nanijelo najveću štetu tom tijelu koje je trebalo zaista brinuti na jedan zakonit način o tom mogućim situacijama u kojima se političari, je vjerujem ne svojom voljom jednostavno se dogodi da uđeš možda u neku situaciju koju onda zakon tumači drugačije možda nego što si ti mislio. Ali to pretvarati u politiku i postajati političar na tome da bi se na drugome ne znam što, ovaj ja sam njemu napisala odluku itd., pa sam ja važna ja to znam onda to popada na višim razinama i onda ide ono finale, ali oni ne znaju bolje nego ja i onda ide čak sumnja i u pravosudni sustav jesu li oni ti kompetentni da donose bilo kakve odluke o tome što je zakonito ili nije ili su to zaista ljudi koji ovako dođu i onda nam svima dijele lekciju, a rabe najgore epitete valjda po nalogu SDP-a ili ne znam koga ili njihovog ovog PR savjetnika koji nas treba evo ovdje svaki dan nabacivati …/Upadica Reiner: Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, citirali ste što je rekao Zoran Milanović o Daliji Orešković da je ona njegov najveći zez. Međutim, kao što znamo iz nedavne naše sada prošlosti kod glasovanja za slanja pomoći u Ukrajini Dalija Orešković je bila vjerna Zoranu Milanoviću i rekla da ne može dati svoj glas za slanje pomoći iz razloga što se s time nije složio Zoran Milanović. Eto da je to znao možda bi drugačije tada govorio o Daliji Orešković. Međutim, njezina nervoza je sve vidljiva, njezin bijes i njezino nezadovoljstvo prelijeva se zaista zaista i van svih granica što je i razumljivo. Niti je bila u stanju, a zalaže se kao legalista, legalno organizirati svoju izbornu skupštinu svoje stranke Centar, a priklonila se onda drugoj stranci, mijenja stranke, a kao što vidim ni sa bračnim parom Puljkom joj baš ne ide dobro pa evo bit će ona i dalje one man show. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Murganić ispratio sam ovu situaciju o sukobu unutar stranke Centar gdje se takmiče sada tko je više popularniji ili nije pa se ljute jedni na druge itd., mislim da će ova pročelnica možda bit najpopularnija ona se isto bavi politikom ne, tako da ovaj ali lijepo je transparentno zaposlena na to mjesto i ovaj bit će to interesantno u sljedećih godinu i po dana. Ali što mene stalno brine, to sam rekao i kolegi Grmoji danas evo došao je tu pa mogu ponovit, što 2015. imate jedan slučaj zapošljavanja gdje sam političar kaže to je naš čovik mi smo za to da se on zaposli mijenjali statut i nikome ništa to prođe pored povjerenstva, nikakav nema pokretanja postupka nema ničega. Uspoređujemo to danas sa nekim situacijama koje se pojavljuju u javnosti, vidite zašto se danas pletu odnosi između recimo kolege Grmoje i tih koji su tada radili to što su radili vjerojatno im pomagali da ljepše izgledaju nešto su trebali izgledat. Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Kolega zastupniče, dakle Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa kako i sam naziv govori je povjerenstvo koje ima veliku ulogu u sprječavanju sukoba interesa ili upravljanje sa onim okolnostima i situacijama u kojima on može nastati. Dakle, to nije tijelo kaznenog progona niti sudbene vlasti, a to se često sada dosta isprepliće. Vrlo jasne su mu dane nadležnosti Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, proširen je i krug obveznika zadnjim izmjenama i svakako je važno dalje jačati ulogu i integritet toga tijela. Mi ovdje govorimo o izboru članova oni trebaju naravno nakon izbora u HS-u imati imati potvrđen legitimitet da bi mogli i dalje nastaviti i jačati ulogu samog Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Prvenstveno ovdje želim istaknuti njegovu edukativnu ulogu i informativnu u smjeru gdje trebaju dati jasne naputke i smjernice obnašateljima javne dužnosti ili obveznika kako ih sam zakon tretira. Dakle, svima nama ovdje bi trebalo biti od interesa da to tijelo još bolje, još kvalitetnije nastavi obavljati one svoje nadležnosti i dužnosti i svima nama pomoći u pravilnom identificiranju onih okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa. Imamo priliku i kroz to povjerenstvo vraćati i jačati ulogu i … …/Upadica Reiner: Hvala./… … nepristranost Puno govora koje sam držao u Saboru rekao sam da kad vam netko u maloj sredini dozna da ste dobili odluku da ste u sukobu interesa to vam je gore nego ne znam da su vam rekli da ste ne znam što napravili. To je bila percepcija tamo negdje 2012., trinaesta, četrnaesta. Tako u tom vremenu. Kasnije se to sve razvodnilo i kažem, danas ima ovdje političara koji imaju višestruke sukobe i odluke da su bili u sukobu interesa. Platiš neku kaznu, nešto ti to i na rate i dođeš ovdje i kažeš onome drugome koji to nema da je kriminalac. I to je borba u kojoj se mi sada ovdje nalazimo politička, legitimna, svatko nek' radi šta hoće. Ovo što ste rekli edukacija, prevencija, kao nešto što bi trebalo biti osnovno, da se ne događa da nam, kažem neznanjem ulazite u te nekakve odnose, Pa u MOST-u mogu i na rate platiti. …/Upadica Reiner: Hajde nemojmo iz klupa molim vas kolega Grmoja./… Ako nemaju, ali govorimo o tome da su nekim ministrima presuđeni sukobi interesa i sami izjave ja to nisam platio, nikad neću platiti.

Da li svi predloženi kandidati i za predsjednika i za članove ispunjavaju propisane uvjete? Biraju li se oni tajnim glasanjem i je li je to dodatni jamac adekvatnog izbora? Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa iz 2021. godine značajno je proširen krug adresata obveznika da deklariraju sukob interesa

na ovoj točki dnevnog reda utvrđivanje završne liste došli u raspravu gdje se ne biraju sredstva ili epiteti kojima treba počastiti ne znam nas ovdje koji smo iz vladajuće koalicije ne bi li se stvorila neka početna pozicija i ojačala pozicija nekog kandidata? Sa opet čudnim, opet po meni koji se bavim i s drugim izborima nekih drugih tijela opet dolazimo u sukob. Birali smo nedavno, izabrali nove članove Vijeća za elektroničke medije i ako si bio član to ti je bio minus. Sada je sve u redu. Mi koji pratimo to, razlikujemo te stavove koje oporba izgovara. U stvari na kraju zaključim da ih uopće nije briga, nego da jednostavno žele nešto što bi ih moglo ponukati da nas svaki dan mogu ovdje vrijeđati, izgovarati razne epitete, negativnosti i to je jedina politika u stvari sa kojom se bave u ovoj sabornici. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Uvaženi kolega meni je jasno naravno i svima i cijeloj hrvatskoj javnosti da ste se danas morali uprti ocrnjavat Daliju Orešković, jer doista nalazite se usred afere SMS, nije se stišala ni milijarda iz INA-e, a i teško će se pa u tom svjetlu ja ipak, tvrdite da vam je jako stalo do povjerenstva pa me zanima kako objašnjavate da nije bilo izvješća povjerenstva od '19., '20. i 21. na raspravi u ovom Domu? Zahvaljujem. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Izvještaji su na dnevnom redu, a kad će doći na raspravu o tome odlučuje Predsjedništvo. Ja kao zastupnik mogu se javiti dnevno na svaku temu koja je ovdje, ja ne utječem na nju. Ali se sjećam jedne situacije i upravo iz ovog mandata ove predsjednice povjerenstva koja je već na početku mandata zagrebačkog gradonačelnika hajmo reći uhvatila u nekom dijelu koji bi se mogao nazvati sukob interesa. Sjećamo se? Imenovanje članova Nadzornog odbora. Je li bilo SMS-ova? Je li taj bio dobar? Na kraju su bili loši, pa su se i njima nudile neke nove pozicije kad su procijenili da su loši članovi uprave itd. I dođete pred to tijelo i govorite šta je. Donesi dokaz, pokaži da je to kako treba i onda dođemo do situacije i neke odluke koje su sada već problematične u slučaju dva ministra koji su glasali za sebe ovdje, da postanu ministri jer su mogli ili morali tako napraviti. I opet odluke povjerenstva kaznit ćemo vas sa ne znam 4000 kuna, gdje se čak eto i bivša predsjednica kaže je to je nešto kao po zakonu, ali je toliko apsurdno da bi ovo povjerenstvo moralo … … /Upadica Reiner:

Reiner: Ja nisam čuo da je kolega a jedan neidentificirani AP i sedmero njih su odbili dati dokumentaciju. U tome je ta velika razlika. Ponovno vas pitam zašto nema izvješća Povjerenstva o sukobu interesa? **Reiner, Željko (HDZ)** povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Poštovani zastupnik Sobota. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Borić, mi koji smo članice i članovi Odbora za izbor, imenovanja bili smo svjedoci zapravo predstavljanja kandidatkinja i kandidata i za predsjednicu Povjerenstva i za članove i članice, pa smo i svjedočili, pa usudim se reći i neugodnim propitkivanjima kolegice koja je je to povjerenstvo nekad vodila. Dakle, to su bila neugodna ponekad pitanja za svih njih koje ja vjerujem da ona nikad nije imala prije nego je postala predsjednica toga povjerenstva . I nekako mi se čini da je malo kandidata i za predsjednika i za članice i članove toga povjerenstva. Mislite li da zapravo javno priznanje tadašnjih prvih ljudi Republike Hrvatske kod imenovanja upravo naše kolegice je i doprinijelo takovom razmišljanju i stavu i volji da se zapravo ljudi ni ne javljaju u to povjerenstvo. **Reiner, Željko poštovani potpredsjedniče. Kolega Sobota, 2 su razloga. Jedan može biti taj kojeg ste vi naveli, znači javno prokazivanje što se događalo u prvom izboru kada smo formirali to Povjerenstvo, praktički nekakva priča o namještenim, ajmo reći, izborima, da netko postane, iako promatrano najmanje loš, kako je to rečeno, evo, kolega Bauk to može potvrditi i onda sudimo kako sudimo. A drugo je što smo mijenjali zakon i stavljali drugu odredbu, znači da se mogu javiti samo oni ljudi koji imaju završeno pravo i naravno, opet se javilo dvadesetak njih, neki su iz tog prostora, nisu se više mogli ovaj, koji su već bili članovi u dva mandata ne mogu biti, po meni, ovo, nisu .../nerazumljivo/... kandidati, a ovo što se, kažem, pojavilo kao zadnja lista, to je ono što smo dobili. Mislim, bilo je svima na raspolaganju u čitavoj hrvatskoj da to mogu ostvariti. Javili su se oni koji smatraju da tu mogu nešto dati i neka rade svoj posao po zakonu, ništa drugo ne tražimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić je upravo danas ove dvije točke dnevnoga reda će pokazati hrvatskoj javnosti razotkrivanje. Razotkrivanje onih pojedinaca koji konstantno vrše pritisak na neovisna i samostalna tijela, na temelje hrvatske države, na vladavinu prava, na trodiobu vlasti, izvršnu, zakonodavnu i sudbenu jer im ne paše Visoki upravni sud, ne paše im Ustavni sud, ne paše im DORH, ne paše im USKOK, sada im ne paše i Ured europskog javnog tužitelja. S druge strane, vladajuća većina i kroz novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa dobije priznanje, ne od hrvatskih institucija, nego od neovisnih stručnih institucija Europske komisije, Vijeća Europe, GRECO-a, dakle onih koji su zaduženi za borbu protiv antikorupcije, od glavne europske javne tužiteljice, dobio je pohvalu, ova Vlada, ovaj mandat da se radi na borbi protiv korupcije, dakle vrijeme je da i naši građani danas vide činjenice i istinu, a ne ovo što se pokuša. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Imali smo i napredak na ljestvici. Od 6 mjesta o kojima se ne želi ništa govoriti jer onda to ne ide u korist ovoj priči da se ovdje ništa ne događa u RH, na temi korupcije ili se svodi na to neko tijelo, Antikorupcijsko vijeće jedno nekoliko mjeseci ima nekakve sjednice koje ne znam da li se uopće završavaju, da li se sazivaju ta saslušanja, ali nema nikakvih zaključaka, vjerojatno će to trajati do izbora tako jedna sjednica i to je neka borba. Slušali smo kolegicu koja je ovdje bila, bila je predsjednica, itd., i njezin stav o tome što smo mi kao političari ovdje, sjećam se izbora ili njezinog neizbora 2017. g. kad je shvatila da nema podršku vladajuće većine, do tad je bilo sve okej, odmah u Nedjeljom u 2, ovo su sve lopovi, kriminalci, itd., najgori epiteti iz čistog mira, nikome ništa nitko nije govorio, jednostavno idem vam se svima osvetiti. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić, kao što ste rekli, svo vrijeme slušamo optužbe, sude, presuđuju, otpisuju govore kako smo smijenili prethodnu predsjednicu Orešković, kako ćemo sad najvjerojatnije smijeniti gđu. Novaković, pitam se čemu onda javni poziv, čemu onda podnošenje prijedloga, javljanje zainteresiranih na natječaj i dalje. Što treba i mora, zbog čega to treba i mora ostati gđa. Novaković? Naime, ona je izabrana na mandat od 5 godina, kao što smo na rok od 4 godine, na mandat od 4 godine. Nitko neće reći po isteku mandata da smo mi smijenjeni, ali uporno se govori, ne samo da ćemo mi nju smijeniti nego i o razlozima smjene gđe. Novaković? Kako to komentirate? Pa kažem, očito sa oporba koja je došla jutros u onom naletu neke nervoze, frustracije ili nezadovoljstva apsolutnog koji je među njima vlada jer sad vidimo takmiče i u pojedinim strankama, zato je dobro da je kolegica zadržala i drugu stranku da se ima gdje vratiti, da jednostavno postoji želja da nam nameću neka svoja rješenja i viđenja, bez obzira što su kroz rad čak i obezvrjeđivali rad tih ovih proteklih 5 godina, pamtimo mi neke izjave koje su njima bile smiješne, ovakve, onakve, apsurdne, itd., posebno ove zadnje dvije koje se tiču ministara, ne, gdje praktično smo imali situaciju da je g. Šime Erlić bio iz većine ovdje i da su dva ministra izašla iz te većine, nemogućnosti da glasaju sami za sebe, ne bi uopće ni dobili dva ministra. Nepoznavanje, ne znam, osnovnih političkih ovaj, političkog sustava RH, govori da imamo situacije koje postaju apsurdne i onima koji su bili i predsjednici i mi ne smijemo o tome ništa reći jer je to onda odmah pritisak ili nekog smjenjujemo. Ne, možemo govoriti sve što smo vidjeli, smatramo da nije bilo dobro. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Boriću, pa dobro ste elaborirali sve događaje koji su proteklih vremena kroz jedno i drugo povjerenstvo bili. Mislim da se može definirati u dva slučaja, a to je nepoštivanje presude Visokog upravnog suda, kao i Ustavnog suda o svim događajima Karamarko-Orešković u presudi koja je zapravo poništena. Jednako tako, u drugom slučaju možemo reći o selektivnom pristupu Povjerenstva i kao nelogičnom kažnjavanju kojem ste maloprije i govorili, zastupnika pa onda i ministra koji je sam za sebe glasao. Sve to govori o tome da ne poznajući proceduru u HS-u, ne poznajući politički odnos snaga i svega onoga što kako se postaje nešto su došlo do nekakvog kažnjavanja. Spektar javnih dužnosnika je proširen koji su odgovorni Povjerenstvu, no međutim, i tu se vidimo, selektivno bira velike ribe, male ribe, koga hoćemo, koga nećemo, da li po političkoj Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa kolega Đakić. Zato sam i rekao da me iznenadila izjava sadašnje predsjednica kad je rekla da postoji 200 malih predmeta u kojima se njoj ne sudi. To ne možeš reći, pa da i misliš, a kamoli još ono što je nedavno izgovorila, a kako sam se javila, javila sam se bez veze čisto da probam. Mislim, prva osoba tog Povjerenstva koje ljudi gledaju mora izazivati respekt i povjerenje da to što radi kako treba i ne treba svrha tog povjerenstva biti samo ću vas kazniti. Samo, samo moramo vas kazniti kako god znamo, 2 tisuće, 4 tisuće, ne znam, jedan ministar iz SDP-a 40.000 ne znam jesu li naplatili, pitalo ga je jesu li platili kaže nije ne stignu i više nije dužnosnik nemamo na koji način. Znači postaje situacije koje se događaju, a najgore od svega da kad i presudimo ili donesemo odluku da si u sukobu interesa ti si i dalje moralna vertikala ko i onome koji nije ima pravo reći štogod hoće ovdje u sabornici i to niko više ne propituje. Zato danas nema jedne kolegice koja inače govori o svemu i o suncu i o svemiru i o rudama, ali očito je procijenila da ovdje ne treba biti. Sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Habijan. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Evo vezano za ovu raspravu o završnoj listi kandidatkinja za predsjednicu povjerenstva i članice i članove povjerenstva želio bi istaknuti nekoliko stvari, a obzirom na komentare odnosno replike koje su tijekom jutra došli od strane Ono što je kolega Borić kratko spomenuo i provukao kroz odgovor na repliku, a ja mislim da je vrlo bitno naglasiti jer povjerenstvo između ostalog i jest kao samostalno stalno neovisno tijelo i jedno od koje zapravo ima vrlo važnu ulogu u prevenciji korupcije. I zato je meni čudno da ako već ne u medijskom prostoru da kod kolega iz oporbe nekako ispod radara prošla vijest da je Hrvatska dakle na ljestvici percepcije korupcije za 2022.g. napredovala za šest mjesta. Dakle, ispred odnosno bolje od Mađarske, Rumunjske, Bugarske dakle one cijelo vrijeme informacije koje govorite da smo mi najlošiji u EU po pitanju korupcije više ne stoje i s te strane mogu svatiti vaše možda „i nezadovoljstvo“ takvom činjenicom da to nije slučaj. se osvrnuti u nekom pogledu i na novi zakon koji smo ovdje usvojili dakle sprečavanje sukoba interesa obzirom da je narativ od strane oporbe da je ovaj zakon puno slabiji, da minorizira rad povjerenstva dakle sve ono što zapravo je netočno i to ne govorimo mi iz vladajuće stranke ili iz vladajuće koalicije. Dakle, meni bi bilo drago da je primjerice oporba ili da je kolegica Orešković pročitala izvješće o vladavini prava za Europske komisije za 2022.g. i što Europska komisija kaže o novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, što kaže GRECO o novom Zakonu Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Ja ću citirati iz njihovog izvješća pa da ne bi onda netko kasnije rekao da govorim da nešto što nije točno, dakle kada se osvrće na novi zakon između ostalog navodi da se opaža da predmetni zakon predviđa poboljšanje posebno u pogledu novog mehanizma za prijavljivanje sukoba interesa, primjenu produljenog razdoblja mirovanja dakle ono … off period, obvezu obveznika zakona da jednom godišnje podnose izvješće o imovinskom stanju kao i proširenje sadržaja podataka koje treba navesti u takvim izvješćima. Između ostalog GRECO ističe kako je osoblje povjerenstva ojačano da je proračun povjerenstva To isto slično navodi Europska komisija u svom izvješću. Prema tome, ako oporba već ne vjeruje domaćim i nama ovdje u HS-u onda pretpostavljam da valjda vjeruje ili može povjerovati tijelima unutar EU ili primjerice ono što je kolega Mađar isto tako istaknuo recimo glavna europska tužiteljica gospođa Laura Kovesi isto tako je vrlo jasno rekla ovdje kada je bila na susretu s glavnom državnom odvjetnicom, kako postoji stvarna volja u borbi protiv korupcije u RH i kako taj mit da to što ima više otkrivenih kaznenih djela po pitanju korupcije u Hrvatskoj ne znači da te korupcije ima više. To samo pokazuje da su tijela koja se i vode preventivno ako možemo tako reći imaj preventivnu ulogu u borbi protiv korupcije i ona tijela koja su represivnog karaktera zapravo dobro obavljaju svoj posao. Još jedna stvar koja se ovdje provukla, a tiče suda i kasnije Visokog upravnog suda, a ona je zapravo utemeljena na odluci Ustavnog suda iz 2019.g. kada je vrlo jasno Ustavni sud rekao da se temeljem čl. 5., a to je po novom zakonu čl. 6. odnosno načela djelovanja isključivo temeljem toga ne mogu izricati i donositi odluke od strane povjerenstva. Tad je članica povjerenstva bila gospođa Dalija Orešković kolikogod se to njoj ne sviđalo. Ono što je bitno naglasiti nije došlo do nikakve promjene prakse kod sudova, dakle niti upravnog niti Visokog upravnog suda i to je jako bitno, ne zato jel se pojavilo neko ime u predmetu došlo je do promjene prakse jel prvi put je netko od onih obveznika koji su bili obuhvaćeni presudom odnosno odlukom povjerenstva u svojoj žalbi Upravnom sudu navelo upravo da se temeljem čl. 5. ne može donijeti takva odluka, po prvi put. I zato dolazi do promjene prakse i zato dolazi do drugačijih odluka, ne zato što se neko ime pojavilo nego zato što netko prvi put u žalbi se upravo na to pozvao, ali isto tako ostaje činjenica da su prethodne odluke koje ste vi kao predsjednica povjerenstva donosili nisu bile sukladno zakonu, to vam je vrlo jasno rekao i Ustavni sud, kasnije i Upravni sud i kasnije Visoki upravni sud i od toga nažalost ili na sreću ne možete pobjeći. Ali isto tako nije vam problem ovdje okriviti sve nas koji ovdje sjedimo i etiketirati nas različitim epitetima, dakle danas ste ponovo ponovili maltene svim osobno rekli da smo lopovi da smo kriminalci to stalno ponavljate, a kao pravnica e sad ostaje ona dilema da li ste dobra ili niste dobra pravnica obzirom na vaše prijašnje odluke trebali bi znati što je ona presuda koje se stalno volite pozivati iz Fimi medija, dakle nema i to bi trebali znat ne postoji termin zločinačko udruženje jel postoji čl. 328. kriminalna organizacija, ali isto tako dobro znate da za to HDZ nije osuđen. Dakle, oglašen je odgovornim

novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa iz 2021.g. značajno proširen krug adresata obveznika … sukob interesa, a uz to je propisano da članovi povjerenstva moraju biti pravnici obzirom što zastupaju

i to ne kažem samo ja, to ne kažemo samo mi ovdje kao ako može neko reći zainteresirana strana, to kaže uostalom i institucije EU. Prema tome, smatram da su nova rješenja koja su predložena zakonom dobra i uostalom to je onaj dio stalno spominjem onu strategiju koju smo usvojili u HS-u u borbi protiv korupcije za razdoblje do 2030. i jedan od zakonskih prijedloga koji je i dio te strategije je upravo i Zakon o sprječavanju sukoba interesa uz niz ostalih preventivnih koji se tiču domene korupcije koji su usvojeni u ovom HS-u od zaštite prijavitelja nepravilnost tzv. zviždača, od izmjene Zakona o državnoodvjetničkom vijeću, sudbenom vijeću, izmjena Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, zakon o lobiranju koji je u najavi koji isto tako će doprinijeti sigurno prevenciji korupcije u RH. Prema tome, to ukazuje snažnu volju upravo ove Vlade i resornog ministarstva da radi u ustraje na toj borbi protiv korupcije, što god oporba mislila o tome. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolega Habijan, pa dakle svjedoci smo već duže vremena konstantnog pritiska na neovisne i samostalne institucije RH od dijela oporba, od Ustavnoga suda, od Visokoga upravnoga suda, od DORH-a i to uvijek na način kada se donesu odluke koje ne pašu tim pojedincima. Evo, primjer prije neki dan kada je Ustavni sud donio odluku vezano za izborne jedinice, ništa, ni a ni kada je donio vezano za nešto da nije ustavno, Ustavni sud je politički, Ustavni sud je HDZ-ov. To ide dalje na način da ste i vi i ja na Odbor za pravosuđe čuli od kolega saborskih zastupnika javno priznanje da će izvršiti pritisak na DORH. Dakle više se niti ne sakrivaju. Kakva je njihova poruka vezano za povjerenje građana u institucije, kakva je njihova poruka za vladavinu prava, kakva je njihova agenda i cilj zašto time sada nastavljaju na način da te institucije ni ne rade, da ti ljudi koji rade u njima, nisu kvalitetni. Šta se krije toga .../Govornik se ne Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Mažar, dobro ste to spomenuli. Poruka je loša, poruka je loša i tu je dio odgovornosti oporbe upravo na mišljenju hrvatske javnosti, između ostalog o našim institucijama, pa čak i u nekoj stopi percepcije korupcije, ako baš hoćemo. Da i mene je prilično iznenadilo i šokiralo, dakle vrlo jasno i u medijima, ali na samom odboru da netko, dakle ne netko, nego saborska zastupnica kaže, izvršit ćemo pritisak na .../nerazumljivo/... pritisnut ćemo državnu odvjetnicu da nam ovdje nešto kaže. Ali ono što je još gore bilo, otišlo se korak dalje pa se reklo procesuirat ćemo vas. Dakle saborski zastupnik kaže državnoj, glavnoj državnoj odvjetnici procesuirat ćemo vas. Doći će vaše vrijeme. Ako to nije pritisak na pravosuđe, ja ne znam što je.

to pitajte kad završi govor ili u replici ili u bilo kojoj drugoj formi. Ovaj, poštovani zastupnik Bauk ima repliku. Zahvaljujem. Danas smo pričali o savjetima PR agencija, mene doista zanima tko je savjetovao zastupnike HDZ-a da u natprosječnom broju najprije njih 15 replicira kolegi Boriću, a onda još njih 12 plus ja na to upozorim kolegi Habijanu. Za mene je to, dakle legitimno, ali treba reći o čemu se radi. Dakle želite raspravu odužiti u toj mjeri da glavna državna odvjetnica bude sakrivena od očiju javnosti u popodnevnim i večernjim satima, ali to vam nije naročito pametno. Možda bude se baš prenosilo cijelo vrijeme ta rasprava i ovoga, i bude još više ljudi vidjelo tu raspravu. Što se tiče pritiska, pa naš je zadatak da radimo pritisak, dakle građani su nas izabrali, u njihovo ime govorimo i ako vidimo da nešto nije u redu, zadatak nam je ili zadaća, poslanje, misija, agenda, to ste isto počeli govorit je da o tome govorimo, ako će neki državni odvjetnik temeljem onoga što ja kažem u Saboru promijeniti svoju državnoodvjetničku odluku, najbolje mu je da se .../Upadica: Hvala./... odmah prestane Poštovani zastupnik Mažar. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Čl. 238. Omalovažavanje saborskih zastupnika, to što mi ovdje sjedimo i radimo svoj posao za koji smo izabrani od hrvatskih građana da raspravljamo o točkama dnevnoga reda, da raspravljamo o neovisnosti i samostalnosti državnih institucija, a to što oporbe nema i što pokazuje njihov odnos prema takvim institucijama, govori o vama. Također, glavna državna odvjetnica će, vjerujem, biti već u 14 sati ovdje i imat ćemo cijeli dan za raspravu, kao i na Odboru za pravosuđe, preko 4,5 sata. Dakle to što vaših nema je vaša sramota. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu.

imputira nam da moramo tu imati neke savjete jer mi ovdje naravno nikada ne raspravljamo, tako oporba kaže svojom voljom, svojom pameti, svojom savjesti, nego kako nam netko kaže, a to licemjerstvo kako se čuvaju ti sati za buduću raspravu, pa ajte i vi sačuvajte to vrijeme, krenuli ste sa replikama, očito da promovirate sebe, a ne da vodite računa o transparentnosti rasprave. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Sada imamo odgovor na repliku koju je dužan poštovani .../Upadica: i kolega i kolegica Murganić vrlo jasno obrazložili, i ja sam se to pitao, dakle slušali smo da nema izvješća o radu Povjerenstva, slušamo općenito o radu Povjerenstva, onda oporbe nema. Bilo bi više replika još da ima i oporbe, ali oporbe nema pa eto, moramo raspravljati mi koji smo ovdje i koji radimo svoj posao, ja se samo nadam da nećete ponovno reći da su 2 sata neki porno termin koji smo imali prilike čuti prošli put. Dakle to je normalno radno vrijeme, ljudi rade, naše vrijeme radno vrijeme je od-do, klizno radno vrijeme, prema tome, ja ne vidim u čemu problem da itko od ičega bježi, a o svemu ćemo raspravljati kada dođe vrijeme za to. Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući, poštovani kolega Habijan. Čuli smo ovdje u rasprava da zašto je i kada je i s kojom ulogom osnovano ovo Povjerenstvo i to je manje-više sve okej, naravno. Međutim, činjenica je isto tako, odnosno stvara se dojam u javnosti da je to isto Povjerenstvo kako je vrijeme odmicalo jednostavno poprimalo sve više nekakve političke karakteristike .../nerazumljivo/... I onda nitko ne postavlja pitanje koja je uloga i zadaća upravo tih članova Povjerenstva bila odnosno zašto su doveli to Povjerenstvo u stanje odnosno autoritet kakav danas predstavljaju? Govorimo o, odnosno govore o nekakvim pritiscima na isto to povjerenstvo. Ja vama postavljam pitanje kakvi to mogu biti pritisci na jednu osobu koja ima svoj integritet, odnosno upravo ti članovi tog povjerenstva bi trebale biti jake osobe, čvrste sa integritetom svojim i tko to može i kakav pritisak vršiti na njih

na kvalitetan način obrazložiti. Činjenica je da se ova platforma prije svega predsjednice povjerenstva a to vidimo u prošlosti, u bivšoj predsjednici koristila očito kao jedna dobra platforma, jedna dobra odskočna daska, jedna pozornica za dobivanje pozornosti kako bi na njoj gradili političku karijeru. Ono što je tu najgore što takva osoba naravno ima sve podatke o svim predmetima u kojima je sudjelovala i onda te koji su njoj bili dostupni sada koristi ovdje u Hrvatskom saboru protiv nekih drugih dužnosnika. Da li je to dobro, da li je to etički, da li je to moralno. Naravno da nije, ali to vam je problem zato što to saborskoj zastupnici koja smatra da je ovdje iznad svih nas, da je jedina prava iskrena prava iskrena i najviša moralna vertikala teško objasniti ponekad. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Pocrnić-Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Habijan u svojoj raspravi osvrnuli ste se i na korupciju i borbu protiv iste i kako vi sada kao dužnosnik, a inače pravnik po struci vidite ulogu povjerenstva u borbi protiv korupcije korupcije i sprječavanju iste? Tim više što je prije nekih prošle, pretprošle godine proširen krug obveznika podnošenja imovinske kartice i koliko je po vama bitno da se svi obveznici pridržavaju odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa i smatrate li da taj sustav dobro funkcionira. Pa evo, ako budete imali vremena možete li komentirati neke od značajnijih nepravilnosti koje je utvrdilo povjerenstvo o kojem danas raspravljamo. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, po mom mišljenju a i mislim da je većina zastupnica i zastupnika u ovom Hrvatskom saboru uloga povjerenstva je preventivnog karaktera. Dakle, prevencija korupcije. Dakle, to je i trebala bi bit njezina temeljna uloga odvraćajući karakter, odnosno odvraćajuća uloga. Što se tiče loših, ako ste rekli, ako sam dobro shvatio loših primjera već je ovdje bilo o njemu danas riječi, a to je primjerice jedna od odluka u ovom mandatu koja je donijeta, a tiče se, dakle prava dužnosnika konkretno, dakle u Hrvatskom saboru da glasaju sami za sebe. Mi se možemo vodeći se tom praksom, ako je to praksa dovesti u situaciju da nikad ne izaberemo Vladu. Mi se možemo dovesti u situaciju da nećemo popuniti niti jedno radno tijelo u Hrvatskom saboru jer nitko neće moći glasati sam za sebe. U situacijama kada imate recimo 77, 78 ruku to može biti vrlo teško, gotovo i nemoguće. Prema tome, ponekad kada se donose odluke trebalo bi malo da se ne prijeđe ona granica doslovnog tumačenja ili primjene propisa. To sigurno nije bila intencija Zakona o sprječavanju sukoba Ovo tijelo ima preventivni karakter i mi ga tako trebamo i promatrati. Postoje i druga tijela koja rade represije, znači to tijelo sebi ne smije dati za pravo da bude represivno, nego preventivno. I ovdje se ne radi o smjenjivanju kako se želi ovdje kazati, ovo je redovan mandat, redovni izbori, javili su se kandidati. Imamo sve kandidate i sad je na nama koga ćemo izabrati. Znači ili izabrati nove ili potvrditi stare. A moje pitanje vama kako je moguće da Ustavni sud pobija odluku povjerenstva? Znači li to da onda to povjerenstvo nije stručno ili je motivirano nekim drugim motivima prije svega politički ili osobno ambicioznim pojedincima. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem. Krenut ću od ovog zadnjeg što ste spomenuli. Dakle, Ustavni sud još jedanput je jasno rekao da se ne može na temelju načela donijeti sama odluka. Ona mora biti vezana uz neku drugu konkretnu odredbu. To je primjerice isto kao u Kaznenom zakonu, ako vi donosite kaznenu presudu netko je nešto ukrao nećete ga osuditi na temelju nekog načela, uvodnog načela načela Kaznenog zakona, nego ćete eventualno spomenuti to načelo ili ga vezati za konkretnu normu koja se odnosi na to kazneno djelo ili u Zakonu o obveznim odnosima itd. Prema tome, stvar je vrlo jednostavna, međutim to u tom trenutku ako baš hoćete politički nije odgovaralo bivšoj predsjednici povjerenstva koje je smatralo i koja je željela tu prikazati da je to napravljeno zbog toga jer je netko bio eto obuhvaćen nekim predmetom što je apsolutno apsurdno i uopće nije točno. Ali politički je tada odgovaralo. Hvala. Poštovani kolega Habijan rekli ste u jednom trenutku, dakle da mi kažnjavamo korupciju, da mi imamo dobre institucije, a da u nekim drugim zemljama možda ima isto korupcije, ali da institucije ne funkcioniraju. Tom vašom logikom ja bih vam mogao postaviti pitanje jel' to znači da možda je premijer isti kao Ivo Sanader samo još nije uhvaćen? Znači samo još to ne znamo, iako smo došli do određenih saznanja vezano uz ove poruke. To je moje pitanje za vas. Ja nisam shvatio uopće vaše pitanje u kom smjeru je išlo. Ja samo mogu ponoviti, a očito me niste dobro slušali, mada ste rekli da ste dobro slušali. Niste slušali, to nisam ja rekao. To je rekla gospođa Laura Kovesi, dakle glavna europska tužiteljica. To su njezine riječi. Ono što sam citirao je rekao GRECO, ono što sam citirao je reklo, dakle izvješće Europske komisije o vladavini prava za 2022. godinu. Ali isto tako ono što sam dobro čuo koliko god pokušavali od toga pobjeći da ste javno rekli što je meni za divljenje, da ste mijenjali statut jednog trgovačkog društva da bi zaposlili kuma Bože Petrova. Dakle, fascinantno bez obzira da li je on u konačnici zaposlen ili nije, onda je to neko kazneno djelo u pokušaju ako ćemo već na taj način pričati. Prema tome, bilo bi dobro da krenete od sebe, a ne stalno da izvlačite nečije riječi ili pokušavate napraviti neke pretumbacije pa složiti onako kako vama paše. Krenite od sebe.

jer ova jedna se pamti. Jel' tako? Tko će zapamtiti sve afere HDZ-a? Ali ova naša, to sam vam reko malo prije nije se dogodila gospodine Habijan, jer ako smatrate da je počinjeno kazneno djelo i da sam osobno počinio nekakvo kazneno djelo molim vas da me prijavite evo. Ja mislim da će

današnjeg dana ovdje u Hrvatskom saboru i više puta rečeno, a čini mi se i malo prije spomenuto, ali ja ne mogu a da vas kao pravnika zapravo ne pitam za mišljenje i zapravo kakva je to poruka onima koji nas gledaju i koji nas slušaju, ako mi čujemo iz strane i nekadašnje predsjednice toga povjerenstva koja nas naziva uredno i stalno pogrdnim riječima da odluke toga povjerenstva nisu bile sukladne zakonu i gdje ih ukida vijeće Visokog upravnog suda. Kakva je to poruka zapravo svima nama ovdje u Hrvatskom saboru i onima koji nas slušaju? To je loša poruka, ali isto tako poruka da prilikom izbora nove predsjednice i novih članova povjerenstva budemo puno promišljeniji, puno oprezniji da izaberemo stručnu osobu, osobu koja ima kredibilitet, osoba koja zna svoj posao, osoba koja poznaje, poznaje uostalom i materiju kojom će se baviti. Prema tome na nama je da u tajnom glasovanju kada ćemo provesti vodimo o tome računa da se ne ponavljaju greške koje smo imali u prošlosti i to spriječiti. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega iako je danas više puta u ovoj sabornici rečeno, ja ću samo ponoviti. Povjerenstvo je stalno neovisno samostalno tijelo koje obavlja poslove iz djelokruga i nadležnosti koje mu je naravno zakonom određeno. Biraju se na period od 5 godina i upravo dana je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove proveo postupak i danas raspravljamo naravno o listi za izbor predsjednice i članova. Izbor će se vršiti ovdje tajnim glasovanjem neka imamo upravo takvo tijelo, povjerenstvo koje bi trebalo biti prvenstveno preventivno i edukativno, pa možemo s pravom reći i informativno jer povjerenstvo nije tijelo koje će s lakoćom optuživati neke odluke kao što smo dosada imali situacije. Ali vi ste u vašoj raspravi rekli da je na ljestvici za korupciju Hrvatska napredovala za 6 mjesta, pa evo moje pitanje je što je sve doprinijelo u onom zakonskom dijelu tome da smo ovaj na toj ljestvici napredovali za 6 mjesta? **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ja mislim da sve ono što je bilo i što je obuhvaćeno strategijom borbe protiv korupcije, dakle za razdoblje '21. – 2030. godina sve one aktivnosti koje su i hodogram koji je unutra naveden i svi zakonski prijedlozi koji su predviđeni po zasebnim područjima i u konačnici usvojeni u ovom Hrvatskom saboru doprinose tome. Dakle, već sam ranije spomenuo ali nije zgorega ponoviti, dakle od novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je pohvaljen od svih europskih institucija, od Zakona o prijaviteljima nepravilnosti odnosno kolokvijalno nazvanim zakonom o zaštiti zviždača, izmjenama Zakona o kaznenom postupku, Državno odvjetničko vijeće, sudbeno vijeće, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku i niz drugih dakle zakona ili Zakon o lobiranju koji je u najavi, dakle niz zakonskih prijedloga koji su u konačnici usvojeni i koji definitivno idu u prilog tome da ojačamo borbu protiv korupcije ili u određenim segmentima na koji se na to odnose da preveniramo uopće pojavu korupcije. **Reiner, Željko Pa dragi HDZ-ovci lijepo vas je danas vidjeti u ovolikom broju, rijetko koja tema vas tako okupi i drago mi je da jedni drugima ovako masovno replicirate pričajući ponajviše o meni. Ne čak ni o povjerenstvu, ne čak niti o Nataši Novaković. Par stvari da demantiram. Niti o jednom od vas ili bilo kojem političaru ne znam nešto više ili nešto drugačije od onoga što je javno objavljeno kroz odluke povjerenstva. Ali ono što znam i što je moja specifičnost, znam gdje su problemi u sustavu. To je ono što sam naučila kroz 5 godina i to je ono što pokušavam popraviti kroz svoj politički angažman. Naime, koja je razlika između HDZ-a i komunističke partije. Znate li je? Razlika je u tome što je HDZ Hrvatskoj napravio neusporedivo više štete. I sad kad kažete da birate nove članove koji će poznavati materiju. Birate članove koji ne poznaju čak ni odredbe zakona, a kamoli praksu koja se stvarala kroz 10 godina. I da neće vam se dogoditi nova šteta …/Upadica: Hvala lijepa./…

stajališta o svima nama kao saborskim zastupnicima ovdje i kompletno članovima HDZ-a, a ona je u svom radu kao predsjednica povjerenstva posebno se vodila politički motiviranim načelima, tako je donosila odluke dok je bila predsjednica povjerenstva, sve je vidljivo iz javno dostupnih odluka na koji način i kako su tretirani predstavnici ove političke opcije, a kako se je tretiralo odnosno omogućavalo da ipak dolazi do sukoba interesa na strani političke opcije lijevog spektra.

ali gospođo Tramišak nekako sam se ja nadala da ćete se vi držati svoje riječi kada ste najavili da ćete se u saboru ponašati i glasati po svojoj savjesti. Vidim da ste se dobro, dobro uklopili u ovu mašineriju HDZ-a. Imate li i vi neki problem pa se bojite da će vas sada istraživati ista ona tijela koja istražuju vašu prethodnicu zbog malverzacija s europskim fondovima? **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, dobijate opomenu, druga opomena vam je to. Kolegice Tramišak vi ste isto digli povredu Poslovnika. bilo kojem tijelu. Gospođa Orešković zaista je koristila svoje mjesto predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa za političku promidžbu, a to se sada i ovdje dokazuje i to je samo ono što sam ja istaknula. Ja sam ovdje dužnosnik, bila sam dužnosnik kao takva sam javno i djelovala, a niti sam koristila neku poziciju nepristranog i neovisnog tijela da bi se politički promovirala, evo to je samo bio moj komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je bila replika pa i vi dobijate opomenu, dvije imate. Ajde ja predlažem da prestanemo sa povredama poslovnika. Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Kolegica Orešković povrijedila je čl. 238. poslovnika ovdje vrijeđajući kolegicu Tramišak i insinuirajući nešto što mislim da zaista nema smisla da na taj način ovdje govori prema kolegici. Mislim da je bolje kolegice Orešković da se sjetite da dok ste bili dužnosnica da se niste rukovodili zakonom, niste se čak izuzeli kada ste se trebali izuzet u odlučivanju u pojedinim predmetima. Isto tako ste radili tamo gdje niste trebali jer je vaša

kolegica vrijeđa kolegicu Natašu Tramišćak i sve ovdje nas nazočne. Ona se zapravo sebe stavlja u središte da je ona početak, sredina i kraj što nikako nije, jako ružno, jako ružno i neprimjereno govori o kandidatima za povjerenstvo. Ona je bila na povjerenstvu, ona je vršila verbalno nasilje nad tim ljudima, a ti su ljudi svi stručni i oni su završili školu

Sad možemo ići na prave replike, ali prije toga ćemo prije toga ćemo pozdraviti na galeriji učenike srednje škole i učenice Srednje škole Ivanec koji su nam došli na galeriju Kolega Habijan je dužan odgovor kolegici Orešković. Izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo ja pozdravljam učenice i učenike iz moje izborne jedinice iz Ivanca još jedanput. Kolegice Orešković dakle vi ste bili na čelu samostalnog i neovisnog tijela, vi ste svojim djelovanjem učinili sve da to tijelo više ne bude niti samostalno, niti neovisno. Ponavljam, iskoristili ste tu poziciju da izgradite svoju političku karijeru to ste djelomično uspjeli, a nanijeli ste ogromnu štetu i bacili ogromnu ogromnu sjenu upravo na rad tog povjerenstva. I žao mi je što vi ovdje sada prigovarate što nas ima ovliko, da mi radimo svoj posao nažalost vaše strane nema toliko zastupnica i zastupnika, ono što posebno začuđuje nema ni vaše kolegice Puljak da vas brani očito je došlo do nekog raskola,

sve ono što povjerenstvo je i što bi trebalo raditi i ustvari sve ono što donosi novi zakon. Ono što mene brine, a to je da od strane pojedinih opozicijskih zastupnika danas ovdje slušamo kao mi smjenjujemo. Mi ne smjenjujemo, povjerenstvu, članovima povjerenstva i predsjednici je istekao mandat i svako ko je izabran na mandat onog prvog dana kad je izabran trebao bi bit spreman na to da će tom mandatu doći kraj. Ovdje je proveden postupak sukladno zakonu i javili su se ljudi koji ispunjavaju sve kriterije. Koju poruku se danas šalje tim ljudima? Niste dobrodošli, trebaju ostati neki drugi koji su se već šta? Dokazali. Ja mislim da to nije dobra poruka. Ako želimo jaka neovisna tijela onda moramo i odavde slati sasvim drugačiju poruku jer ćemo inače imati situaciju da nam se više nitko neće javljat na javne pozive. Zašto to opozicija radi? Ja ne znam. A kolegica Orešković je pokazala i danas kroz svoju raspravu ono što ona misli, povjerenstvo to sam ja. Ona se očito još nije pomirila s tim da je bila na mandat. Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Upravo tako kolegice Jelkovac, ono što je posebno vidljivo iz ovoga mali broj ljudi se zapravo javi na ovaj natječaj, dakle istječe manda, mali broj ljudi se javlja, al ja bi rekao da je to dijelom zahvaljujući upravo oporbi i njihovom narativu koji stalno ističe, stalno govore o institucijama na jedan vrlo loš ružan način, dakle treba ukinut Ustavni sud to cijelo vrijeme neki narativ od ovih kolega iz Mosta. Pa onda su neki dan govorili o akademskoj zajednici koja, akademskoj zajednici pri tom mislim na pravne fakultete koji su dali pravno mišljenje u onom slučaju vezano za arbitražni postupak gdje je kolegica Orešković napala sve pravne fakultete u RH da to ništa ne valja bez da je trepnula. Postoji neka autonomija sveučilišta, al nju ne briga za to. Dakle njih nije briga za institucije i onda se čudimo zašto u percepciji javnosti je mišljenje javnosti o institucija takvo kakvo je. Pa zahvaljujući vašem govoru između ostalog u ovom HS-u bez da trepnete vi možete o bilo kojoj instituciji govorit na ružan način pa čak i zazivat njihovo ukidanje. **Reiner, Željko Uvaženi kolega Habijan. Moram stat u obranu gospođe Dalije Orešković na nju zaista ne treba više trošiti riječi. Mislim da je ona rekla o sebi sve kad je povjerenstvo odslužilo kao odskočna daska da bi krenula u visoku visoku politiku, a presuda Upravnog suda je samo dokazala činjenično ono što ona radi čitavo vrijeme o čemu ovdje čitavo vrijeme govori, blateći HDZ i nas ovdje kao svoje kolege. Pitam se sad da li je ova po vašem mišljenju nova presuda povjerenstva gdje je saborskom zastupniku praktički onemogućeno da glasuje ovdje u Saboru isto takav nekakav model promišljanja kakav je imala kao predsjednica povjerenstva i kolegica Orešković? Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Klarić ko što sam već rekao u svom odgovoru na repliku vezano upravo za ovaj najnoviju odluku što se tiče glasovanja našeg kolege kao … saborskog zastupnika za imenovanje za ministra da definitivno nije dobra da je nepromišljena i definitivno može i mogla bi ako bi postala praksa dovesti u pitanje uopće funkcioniranje države, dakle izglasavanje vlade, izglasavanje bilo koga u bilo koje radno tijelo Hrvatskog sabora. Prema tome, ja se nadam da će netko uzeti u obzir da je ova odluka povjerenstva o kojoj ste vi sada govorili potpuno apsurdna, a dalje možemo izjednačavati s onim što je radila kolegica Orešković. Ja bi čak rekao teško, dakle tamo se radilo o tome da netko nije shvatio da ne može donijeti odluku temeljem načela djelovanja odnosno općenitih načela nego mora vezivati svoju odluku na temelju neke konkretne povrede. To je po meni puno gore i puno, puno teža povreda o tome je u konačnici rekao svoj sud i Ustavni sud i Visoki upravni sud i Upravni sud. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Habijan evo ja obećavam da neću spomenuti uvaženu zastupnicu Orešković jer ona nije naš zez, ona je bila nečiji tuđi zez pa nemojmo mi o tome, o tome raspravljati. Kad argumentima razoružate oporbu, a to se vi u svojoj raspravi vrlo suvislo odradili onda oni imaju drugi besmisao, smisle tezu da mi skrivamo državnu odvjetnicu da što kasnije počne raspravu što mislim da mi ide u prilog. Ono što je bitno za reći, kad ste iznijeli argumente činjenice, a to ćemo i u slijedećoj točci vidjeti gdje se bitno i poboljšava ta i percepcija i sve ono što ide u borbi protiv korupcije, e onda to nije, nije dobro. Ona nisu zainteresirani uopće za takvu raspravu nego se bave prozivanjem kriminalne organizacije i kad im na to odgovorite oni i dalje inzistiraju Mislim da su ovo jutro vrlo, vrlo loši i slabunjavi, slabo su spavali i mislim da bi se trebali pripremi za točke malo bolje. Slažem se kolega Ivanović, dakle to je način rada nažalost dijela većine oporbe koji očito ujutro otvore portale, otvore novine onda izvuku nešto što im se eventualno sviđa onda to, tu temu stave na pred Bašćansku ploču onda o njoj lamentiraju onda stvorimo neku pod navodnicima aferu. I to su onda za njih neke priče koje ih održavaju na životu, onda dok to više nije interesantno javnosti onda nađu nešto drugo i to već imamo tako bar koliko sam ja ovdje 2,5 godine taj način i modus operandi cijelo vrijeme se to ponavlja jel. A s druge strane imate Vladu, imate ministarstva koji rade svoj posao. Imate vladajuću većinu koja ovdje usvaja sve one zakonske prijedloge koji su dobri u konačnici. To pokazuje i sama javnost, to pokazuje i rejting agencije, u konačnici i mjesečna istraživanja gdje se jasno vidi gdje je HDZ, a gdje je, neću spomenuti kolegicu Orešković nego ću spomenuti recimo eto SDP ili MOST Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, mi koji smo birani na mandat svjesni smo činjenice da već prvi dan početka tog mandata vodi i njegovom kraju, netko to od nas prihvati ovoga ako dođe jel do kraja ili do ponovnog neizbora lakše, neko teže, a neko se nikada ne pomiri. Neko jednostavno živi i dalje u jednom svom svijetu gdje su oni jedini ispravni, jedino znaju nositi tu funkciju, omalovažavaju sve koji su poslije toga imali priliku ili će imati priliku da rade takav ili sličan posao. ta strast za kažnjavanje, za osuđivanjem je zaista već polako zabrinjavajuća jer ono što je kao predsjednica povjerenstva trebala raditi kao jedno neovisno savjetodavno tijelo dokazuje sada ovim istupima da je ona ulogu shvatila kao tijelo gonjenja i kao sud. **Reiner, Željko zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice upravo to slušajući narativ moram se dotaći bivše predsjednice povjerenstva koji ima i koji, stav koji ima prema nama iz HDZ-a dakle da smo mi lopovi, si sad postavljam pitanje da li smo mi još dobro prošli u njezinim odlukama, jer s takvom mržnjom prema nama teško je biti nepristran. I zato poruka za kraj očekujem da pokažemo odgovornost i da ove kandidatkinje za predsjednicu i članove povjerenstva izaberemo osobu koja ima pravo znanje, dakle kojoj se neće događati to da joj odluke padaju i koja će biti neovisna doista i nepristrana. Dakle, gdje se nećemo morati bojati da je netko tko mrzi nebitno koju političku opciju, ali da se ne dogodi recimo ko što ovdje bivša predsjednica pokazuje mržnju prema HDZ-u. I onda se kažem dobro smo prošli. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, prije svega dobar dan svima. Dakle, ono što moram reći u samom startu s obzirom da je bilo svakakvih povika i dobacivanja oko dosadašnjeg rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa pa onda ispada da što god mi kažemo iz oporbe kažemo zato jer mislimo da je to tijelo zamišljeno da progoni HDZ-ovce ili vladajuće. Reći ću da se i sam s nekim odlukama onako na prvu kad ih pročitaš nisam uvijek složio. Dakle, to da odmah u startu raščistimo. A bilo je slučajeva koji su se ticali i ove strane sabornice, ali bilo je i nekih slučajeva koji su se ticali ove strane sabornice. No, ono što moram naglasiti je da svi skupa volimo kad prepisujemo i dopisujemo nekakve europske normative koristiti te rasprave da kažemo da prilagođavamo se europskim pravilima, to od nas traži Europska komisija i na taj način pokazujemo i komisiji, ali navodno i sebi samima i građanima ove zemlje da smo eto antikorupcijski nastrojeni i da s time će to sve biti puno bolje i puno ljepše. E onda kad malo otvorimo sve te Pandorine kutije kad se proizvede ovakva rasprava kakvu imamo danas, onda saznamo da ipak ne gledamo to baš tako nego bi to ipak malo više politički vagnuli kako nam kada odgovara, pa onda prepisali smo zakon ali nećemo ga poštivati i idemo dalje, dobili smo recku u Europskoj komisiji da imamo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Tako izgleda danas i ova rasprava jer ono što moram naglasiti bez obzira što je kolega Reiner rekao da je sve to propalo u doba Milanovićeve vlade jer je vladajuća većina tadašnja bila samo tu da digne ruku, meni je drago da sada imamo vladajuću većinu koja apsolutno sa svojim prijedlozima, svojim intervencijama, svojim amandmanima, sa puno toga što i sami zastupnici vele u svojim raspravama nakon toga implementira u zakonska rješenja da bi oni bili bolji, da bi bili kvalitetniji, da bi građani bili zadovoljniji i da to sve Vlada uvijek apsolutno prihvati. Iako bih mogao dati jako puno primjera gdje tome tako baš i uvijek nije bilo jer sjede i s ove strane sabornice neki gradonačelnici koji sigurno nisu uvijek bili sa svim zakonskim rješenjima koji su se ticali lokala zadovoljni kako je to izvedeno. No, završimo i tu priču. Danas smo se dotaknuli dosadašnjeg rada povjerenstva, dotaknuli smo se i dosadašnje predsjednice, ono što mislim da je važno za reći da je tu istu predsjednicu za koju se puštaju sad spinovi da definitivno neće biti izabrana podržava vladajuća većina. I naravno da si svako postavlja pitanje što se sad putem dogodilo i što je sad i Nataša Novaković napravila da možemo reći da eto i ona ima neku političku platformu osim što se možda u nekim fazama i nekim predmetima nije dokraja svidjela svemu onome što je mislio premijer kao šef vladajuće većine bez obzira što smo parlamentarni model, ali tome je jednostavno tako. A druga stvar i ona najključnija koja najviše govori o tome kako mi gledamo na rad Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, kako gledamo na percepciju građana govori to što je danas 9. veljače, ako sam pogriješio datum ispravite me 2023. godine, a mi dosada nismo raspravili izvješća o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa 2019., 2020., 2021. Nismo raspravili izvješća o radu pučke pravobraniteljice 2020., 2021. Nismo raspravili izvješće o radu Vrhovnog suda 2020., 2021. Raspravili smo i danas, na odboru i danas ćemo raspravljati u raspravi o Izvješću o radu glavne državne odvjetnice za 2021. nakon što je oporba skupljala potpise. Mislim da nakon toga stvarno ne treba ništa reći niti o antikorupciji, niti o borbi protiv korupcije, niti o tome kako Vlada jer to na kraju ipak odlučuje Vlada, gleda na to ako o predmetima iliti izvješćima toliko važnih institucija u koje se svi kunemo ne raspravljamo godinama. I to je to. To je jasna poruka tu je sve rečeno, samo prema potrebi se neki ljudi izrotire, iz rotiraju, neki promijene, dođu neki novi, najavi se da će sve biti bolje i opet se s nekim novim samo talože i skupljaju nova izvješća koja do saborske rasprave, dakle do suda javnosti

dosadašnje predsjednice, ali isto tako u ovoj raspravi da je, prošla je predsjednica povjerenstva naša sadašnja kolegica nije doživjela da ju se dotakne nego da ju se cipelari zapravo. Da li smatrate da je u raspravi u ovome trenutku kada kao što ste i sami rekli nisu raspravljena izvješća od prethodnih godina i zapravo jedan element delegitimacije na takav način govoriti o nekome u ono vrijeme ili zapravo na taj način preslikavati bilo šta u sadašnji trenutak ili bi možda ipak više trebalo manje ad hominem, a više ad rem. Hvala. Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Apsolutno se slažem i sa vašom raspravom i sa vašim pitanjem i to je odgovor na sve ono što danas postavljamo. Mi stalno sudimo tko će tako sjediti, kao tajno glasamo, a jasno je kao pekmez da se odluka donosi u političkom kabinetu. Jer na temelju čega ćemo mi glasati ako posljednja 3 izvješća o radu tog povjerenstva nismo niti raspravili. Dakle, niti smo donijeli zaključak da je HDZ-ova većina ili bilo koja druga većina 3 put za redom donijela zaključak da se s time apsolutno ne slaže i ne usvaja izvješća, ok, znači da postoji veliko nezadovoljstvo, neke političke odluke su donesene, ima tu i nekih pravnih odluka i to povjerenstvo ide ća. Ali postavlja se pitanje kako onda mi odlučujemo tko će sjediti u povjerenstvu ako njihova izvješća ne mogu doći ni do sabornice. I naravno uvijek je pitanje zašto je tome tako ako su nam to toliko važna tijela. Poštovana zastupnica Tramišak. Treba naravno jačati i uvijek raditi na tome da se jačaju institucije bez obzira tko ih vodi. Spomenuli smo svi ovdje nekoliko puta, svi smo mi kao dužnosnici na mandate izabrani bez obzira na kojoj dužnost bili. Međutim, ta institucija mora jačati i raditi i bolje i kvalitetnije i dok smo mi tamo, ali i nakon nas. Uvijek je važno unaprjeđivati se i razvijati se dalje pa priznati nekad i možda svoje pogreške. Ono što je važno da ovo tijelo ipak mora zadržati onaj jasan kurs, a to je da mora biti nepristrano, neovisno tijelo i da jednako mora tretirati sve nas bez obzir s kojeg političkog spektra ili političke dužnosti dolazimo. To ako se ja ne slažem s nekim vašim stajalištima ne znači da vas ja želim staviti u zatvor ili da zbog toga ja mislim vi trebate biti kažnjeni. Dakle, to je vrlo važno i osnovno načelo vladavine prava. Mišel (SDP)** Ja se s vama u suštini apsolutno slažem i možda je to pred idealistički stvarno mislim da kao država nećemo moći krenuti naprijed tako dugo dok neke strateške odrednice našeg budućeg razvoja će biti jasno definirano i bit će ih spremne provodit sve vlade bez obzira od kuda one došle. A ne da imamo situaciju da promijeni se ministar, dođe nova vlada i jednostavno sve stane i idemo apsolutno iz početka. I to vidimo u jako puno sustava i to vidimo u konačnici u jako puno reformi. Mi puno toga u ovoj zemlji reformiramo, ali svake 4 godine bilo to promjena vlade, bilo to promjena ministara imamo neku novu strategiju i neku novu reformu i onda se čudimo da zapravo 30 godina tapkamo u mjestu. Tako da nadam se da ćemo napraviti taj civilizacijski iskorak, a što se tiče samoga povjerenstva ja stvarno ne bi rekao da je netko nekoga htio hapsiti, ali opet da se raspravlja o izvješćima mislim da bi svima bila puno ljepša i puno jasnija slika zašto dolazi do eventualnih promjena. Hvala vam Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega. Pa još od rimskih vremena ima onaj aksiom „sine ira et studio“, znači u prosuđivanju bilo pojedinac, bilo institucija da se mora povoditi bez srdžbe i pristranosti. Evo i sami ste rekli u dosadašnjim vremenima da niste ni sami uvijek bili suglasni sa svim odlukama povjerenstva. Ne bih sad nikoga doticao ovdje pojedinačno, ali općenito znamo da kada se pristrano donese odluka ako nije argumentirana da na jedan način dobar glas svakog pojedinca na neki način degradira, a znamo upravo dobar glas ljudi itekako je bitan faktor oni koji se bave javnim poslovima kao što mi smo ovdje svi, tako i na koji način jel' uopće moguće nadoknaditi štetu? Narod kaže kad se perje baci u buru, u vitar zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala vam na vašoj raspravi i vašem pitanju. Dakle, činjenica je da se nikada nitko od nas i to je ljudski, čovjek je ipak na kraju dana samo čovjek neće složiti sa svim odlukama Državnog odvjetništva, općinskih sudova, županijskih sudova, Vrhovnog suda, Ustavnog suda, Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa pogotovo jer svatko od nas na kraju dana ima neko zrnce navijanja u sebi ili možda ima neki svoj privatni razlog. Ali opet ne vidim ako izbjegavamo rasprave o izvješćima kako mi mjerimo tu nečiju srdžbu pa onda tvrdimo da je taj netko indoktriniran, on to svjesno radi, on to svjesno ruši, on je eto protiv nekoga. Jer mi o izvješćima tih ljudi uopće ne raspravljamo. Dakle, mi smo sad donijeli eto kao neko nadtijelo sa strane odluku da su oni svi nešto na nas ljuti, pa hajmo ih sad maknuti pa dovesti neke druge, pa do neke nove prigode. To nije dobar put. Evo to je stvarno moj stav. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče, evo mi ovdje imenujemo i ljude u povjerenstvo. Nakon toga nemamo šanse raspraviti o njihovom radu. Jednostavno nismo dobili priliku uopće da ih pitamo zašto nešto stoji u njihovom izvješću. Izvješća su nam dostupna, dostavljaju se redovito, međutim o njima raspraviti nemamo prilike niti da dobimo nekakve informacije dodatne koje bi nas interesirale. E sad, jedan pripadnik vladajuće većine, malo prije je ovdje za govornicom rekao da oni kao vladajuća većina ne odlučuju o tome što će biti na dnevnom redu. Ali mi točno znamo gdje se to odlučuje i znamo tko to odlučuje. Ja bih vas molio samo jedan kratak komentar zbog čega toga nema na Pa dobro, ruganje i nama i javnosti je kad se veli mi nećemo znati što će biti na dnevnom redu jer isto tako imamo jako puno slučajeva gdje nešto ulazi u hitnu proceduru, prvo i drugo čitanje, a onda naravno da si postaviš pitanje kako onda to baš odmah završi u proceduri i odmah ide Tako da je jasno da nekome nije bio cilj da jednostavno to dođe u raspravu u Hrvatski sabor gdje bi se o tome i trebalo raspravljati. Zašto je tome tako? A očito je da jednostavno postoji jedan otklon zašto je premijer to tako presjekao stvarno ne znam, ne družimo se, ne mogu ući u njegovu glavu, da je jednostavno najbolje da Vrhovni sud, Državno odvjetništvo, pučka pravobraniteljica kojoj je osobno dao veliku podršku za njezin rad na 30.-toj obljetnici Ureda pučkog pravobranitelja Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jednostavno ne dođu u Sabor jer će to sve biti politizacija. A sad si postavljamo pitanje kako, gdje će se onda politički raspravljati i donositi stavove ako ne u Hrvatskom saboru? Hvala vam lijepa. Mi ćemo sada s obzirom da je jedan sat, mi ćemo zastati sada sa raspravom o ovoj točci i krenut ćemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika. Radi kolege Bauka sačekat ćemo i ovih par sekundi. Ne bih nikako, ne bih nikako mogao spavati da, evo ga, sad je prošlo to. Pa će prva u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovana zastupnica Marija Selak-Raspudić. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Izvolite.

I sad ćemo se vratiti našoj točci o kojoj smo raspravljali i nastaviti sa pojedinačnim raspravama, a prvi će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. Vezano uz dio rasprave u iznošenju stajališta htio bi samo zbog zapisnika da se utvrdi činjenica da prvi ministar koji je nekome potpisao rješenje o promjeni spola bez operacije, a temeljem rodnog identiteta da sam bio ja. Moram reći da ću taj događaj pamtit cijeli život. Dakle, što se tiče ove rasprave o listi kandidata za Povjerenstvo za sukob interesa imamo nekoliko rečenica koje su kolege u HDZ-a iz HDZ-a od kojih je tu samo sad kolega Mažar pa njega posebno pozdravljam imali su nekoliko rečenica. Prva je to su svi ponavljali da je Dalija Orešković imala političke ambicije što je netočno, ona se nije kandidirala prvo za Sabor nego za Povjerenstvo za sukob interesa još jednom tako da ste je onda izabrali ne bi sad bila u Saboru. Tek nakon što je niste izabrali se izabrali se kandidirala i za Sabor zato što je mogla jer to svi građani mogu. A u zakonu ne postoji ono da se ne može nakon određenog vremena da mora bit neko vrijeme da se ne može kandidirati, nema to ni u novom zakonu tako da ne vidim što je tu sporno. Drugo je kritika oporbe da je ovakva onakva, gledajte kolege iz HDZ-a kada to govorite oporbi u cjelini ja ću vam samo reć jednu rečenicu, Vlada u kojoj bi bili ja, general Prkačin, gospođa Vukovac, gospođa Orešković, g. Beljak i gospođa Nađ, ako sam nekog zaboravio ispričavam se, bi obnovila barem sedam kuća na Baniji evo, ako bi možda i osam, dakle već tu bi bila uspješnija od HDZ-ove vlade i to ne bi nam trebalo dvi godine. Tako da bi kolega Prkačin i ja vjerojatno interpretirajući hrvatsku povijest sredine 20. stoljeća barem još jednu kuću ono u svađi obnovili ono da vam ne damo gušta. Tako da molim vas vrlo oprezno o tome kakva je oporba. Treće, e sada idemo na sljedeće, da povjerenstvo ne valja jer joj je sud promijenio neku odluku. Ok, što onda sa zastupnicima vladajuće većine i ministrima HDZ-ove Vlade kada Ustavni sud donese odluku da je neki zakon koji ste vi usvojili neustavan, jel isto ste onda vi nesposobni, ovakvi, onakvi? Prema tome, i tu bi im se moglo prigovorit tom narativu. I ovoga sada nakon pola što mi je vremena isteklo da kažem zbog čega sam se javio jel nisam želio prešutiti. Čl. 76. st. 2. Ustava RH govori „Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u HS-u.“. Šta tu nije jasno? Dakle ne može se zastupnika kazniti zbog glasovanja u Saboru pa čak ni kad glasa za sebe, kad je to nekolicina pravnika, ne znam kako su mogli drugačije protumačiti ovu odredbu Ustava. Hoćemo napravit ono Ustav za početnike, Ustav za neznalice? Sve ono zbog čega sam Povjerenstvo branio su malo u meni pokolebali zbog tako jasne odredbe Ustava što je nisu poštivali. Drugi, druga odluka koja je loša je ona kada su se, nakon što je to riješeno Zakonom o lokalnoj samoupravi iz 2012. g. i mišljenjem i stavom i uputom Povjerenstva za sukob interesa iz 2013. ponovo krenuli u definiranje odnosa između vijeća i gradonačelnika oko imenovanja. To je politička odluka, političko tijelo je gradonačelnik i gradsko vijeće i Sabor je u Zakonu o lokalnoj samoupravi tu ovlast dao gradonačelniku bez ikakvih dodatnih kriterija, dakle kao dio političke odluke, dio akta vladanja, prema tome ni zbog toga se ne može kažnjavati. To je moj stav gdje mislim da je Povjerenstvo donosilo loše odluke. E sada pitanje struke, znate i tu isto ima. Recimo, ja sam siguran da se u interpretaciji eventualne kazne g. Piletiću i g. Bačiću kolega Mažar slaže sa mnom, a ne s Povjerenstvom, evo, on to klimanjem glave potvrđuje i sad dolazimo u problem. Ne poštujete struku jer u Povjerenstvu stoji 5 pravnika, ja sam matematičar i sad se vi slažete sa mnom koji nisam te struke nego političar, a ovoga, ne slažete se s njima pa ako 5 pravnika može donijeti totalno ono krivu odluku, a da jedan matematičar to vidi onako lijevom rukom jer sam znao tu odredbu Ustava, onda je moguće da i neki drugi pravnici, primjer u Ustavnom sudu također, donesu krivu odluku, u drugim tijelima državne uprave isto tako, pa i u državnom odvjetništvu i na sudu, prema tome, ne treba, ne treba uvijek nastupati sa tim autoritetom, a i mnoge odluke koje donose pravnici, ne u parlamentu nego u sudovima su isto sa izdvojenim mišljenjima, preglasavanjem, itd., tako da

kojom je Ustavni sud ukinuo nekadašnje dobre ovlasti Povjerenstva, osim možda mene, vas i Josipa Leke koji je pisao ustavnu tužbu a danas je jedan od sudaca Ustavnog suda. Zašto to spominjem? Zato što je tadašnja retorika Ustavnog suda iz 2012. g. jasno definirala što je smisao postojanja Povjerenstva i koje su njegove gornje granice, a to je upravo raspravljanje o potencijalnom sukobu interesa, definiranje potencijalnog sukoba interesa u cilju izgradnje političkog integriteta. E tom stavu, toj retorici, tom smislu je Ustavni sud pljunuo sam sebi u usta kada je donio odluku u slučaju Tomislava Karamarka i gdje smo sada?

Ikada? Očito ne. Kolega Bauk, izvolite. su zastupnici opozicije na svoje imovinske kartice pisali u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku ili o nečemu drugome zato što nisu prihvatile ovlasti Povjerenstva da radi ono što je imalo tada, što je g. Leko i Gordana Grbić, nju isto ne treba zaboraviti, stavila u u taj Zakon jer smo, da budemo i to i potpuno transparentni, jedno kvazitijelo, povjerenstvo koje bira većinu u HS-u doživjeli kao produženu ruku parlamentarne većine koja je tada bio HDZ-a, ali su nam i oni tad pomogli, to isto treba reći jer u tajnom glasanju nisu htjeli glasati da povjerenstvo uopće ne bi postojalo tada i ne bi ga ni mi izabrali da nas nije Europska komisija natjerala, da i tu budemo potpuno jasni i transparentni. Bolje da ja to kažem nego da netko drugi. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče, bili ste ministar u vladi Zorana Milanovića i u vašem je mandatu zakon mijenjan dva puta. Ako se ne varam, 2012. g. i 2015. g. i taj koji je donesen 2015. g. bio je na snazi do 2019. g. i mislim da ste dovoljno veliku pažnju posvetili sprječavanju sukoba interesa, sprječavanju sukoba interesa i poštenom radu političara koji su tada bili tada bili u RH. No, međutim, imamo ovdje prigovora od strane trenutne vladajuće stranke, koja govori da nismo bili dobri, da nismo bili kvalitetni, da se nije radilo dobro, a da sad ono što oni rade da je to jako dobro, čuli smo malo prije, citirat ću kasnije i neke naše zastupnike koji su tu nešto izjavili maloprije za govornicom. Mislim da takvo ponašanje nije dobro, da vodi u krivom smjeru jer pokušavaju uporno dezinformirati javnost u svom radu. 2012. je promijenjeno samo da se nadzorni odbori državnih tvrtki ne biraju na natječaju nego da se, da ih imenuje Vlada političkom odlukom. Što se i, što bi se i radilo na natječaju, ali temeljem SMS poruka, kao što smo mogli vidjeti, prema tome, mi smo ono što je politička odluka htjeli da bude politička odluka, a ono što je na natječaju, da bude na natječaju, to je vrlo, to je vrlo bilo transparentno, a 2015. je bilo zbog onih odluka AZOP-a da se krediti i drugo, da budu kao dio onda ovoga, pa smo onda da bi bijes javnosti stišali rekli da se na političare ne odnosi zaštita osobnih podataka. Nije to bilo najsretnije ni složeno ni formulirano, ali je bio kao vatrogasna mjera. Što se tiče ovih izmjena zakona iz 2022., '19., proširenjem broja obveznika samo obesmislili rad Povjerenstva da se više bave tehnikom, a manje ovim pravim stvarima,

da u stvarno trivijalizirane, da one ne šalju nikakvu jasnu poruku jer mi dalje živimo u društvu koje tone u korupciji i ona je čini se svakim danom sve veća i veća. Pa možete li molim vas malo komentirati same iznose kazni s kojima su se suočavali oni političari koji su se naši u sukobu interesa. **Bauk, Arsen (SDP)** Mogu, ja se isto smatram da bi bilo dobro da povjerenstvo ne postoji kao tijelo i da kazne izriče sud temeljem legalnog sudskog postupka i utemeljenog na Ustavu, ali povjerenstvo postoji zato što je Europska komisija prilikom pristupanja RH EU zaključila da smo mi toliko loši da nam sudovi nisu dovoljni nego da još treba jedno tijelo koje će ono lakše nego sudovi kažnjavati. E sada, što se tiče iznosa ja recimo mislim da ovo za što je gospodin Piletić kažnjen da je to preveliki iznos da uopće nije da je trebao biti nula, a za neke druge koji su kažnjeni da su dobili smiješne kako ste rekli preniske kazne. Tako da ovisi, ovisi od slučaja do slučaja. Ja mislim da je kazna od 40 tisuća kuna za dužnosnika koji, koji nije, dakle to su negdje 3 i po mjesečne plaće ili 3 mjesečne plaće nekog dužnosnika koji, je da je ocijenilo neko povjerenstvo da je previsoka, a da je ova od 4, od negdje tisuću kuna možda i preniska. Ne mogu vam reći generalno, kazne u zakonu su propisane da se mogu izricati visoke tako da je to stvar prakse povjerenstva koliko će ih izricati. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bauk, pa da ja se s vama isto mogu reći da je kolega Piletić odnosno ministar Piletić dobio preveliku kaznu, ali šta možda je mogao postupiti kao njegov predsjednik stranke, jednostavno ne dostaviš dokumentaciju. Kako vi komentirate slučaj da premijer i predsjednik stranke kada su trebali HDZ cijeli dostaviti dokumentaciju aktualnoj predsjednici i članovima povjerenstva, mi kažu jednostavno nećemo dostaviti dokumentaciju. I povjerenstvo je tu dovedeno zapravo pred gotov čin. Povjerenstvo je odlučilo da su postupili nesavjesno, neodgovorno, ali nisu imali dokumentaciju kojom bi mogli eventualno donijeti odluku da su bili u sukobu interesa. Drugi slučaj, što zapravo da mi komentirate kakvu to poruku onda premijer šalje svim svojim suradnicima i najbližim suradnicima, svojim ministrima,

Vlade kao dužnosnik povjerenstva, dužnosnik, obveznik Zakona o sukobu interesa i kao privatna osoba koristio procesne stvari koje su mu na raspolaganju, a kada su one bile dvojbene onda su u tome pomogli sudovi. Dakle, ja smatram da teret dokazivanja mora biti na onome tko dokazuje da je netko kriv. To bi otprilike bilo kao da ono sudac ili Državno odvjetništvo tereti za nešto okrivljenika, a da nije dostavio dokaze kojom bi svoju krivicu dokazao. Ja tu, dakle da teret dokazivanja je na onome tko je tužitelj. E sad tu imamo problem da u ovom slučaju je tužitelj ujedno i sudac. To je drugi problem, a o tome možemo, o tome možemo kasnije. Međutim, dok zakon nije propisao sankcije za nedostavljanje dokumenata ostat će to tako. I sad možemo samo raspravljati zašto to zakon

Nije samopromocija raditi svoj posao za koji si plaćen sredstvima hrvatskih građana i poreznih obveznika. I što god vi danas govorili ne možete me delegitimirati možete mi samo dizati na cijeni jel ispada da vam veći problem radim ja nego kompletna oporba iako imam najslabiju stranačku infrastrukturu iza sebe. Ali koga najviše pojedinačno prozivate, pa hvala na reklami, samo nastavite. Rekli ste da u ono vrijeme kada sam ja bila predsjednica povjerenstva nisam bila vaš zec. Da zec tako ste nekako rekli. Jel a zez, aha, zez a koga onda SDP-a? Pa činjenica je da u ono vrijeme gotovo da nije bilo ministra koji nije bio u sukobu interesa i koji nije dobio neku sankciju. Bilo je predmeta protiv samog Zorana Milanovića, protiv glavnog ravnatelja HRT-a, nema koga nije bilo iz redova SDP-a. I po istim aršinima, po istim mjerama, po istim kriterijima kažnjavali su se zastupnici svih političkih boja i opcija. Ali meni se čini da vi zapravo ne želite novi zez, nego doslovno ne, vi želite nove zeceve, zec, zec, zec, kao plaho stvorenje koje vam ne može ništa. Što pod time mislim? Želite ustrašene i plahe koji ne znaju o materiji gotovo ništa. Koje su to reference novih uzdanica borbe protiv korupcije? Pročelnice upravnog odjela, samostalni upravni referent za pravne poslove u Uredu gradonačelnika, evo moj miljenik viši stručni savjetnik u Hrvatskom državnom arhivu, pravnik u centru za socijalnu skrb ili pazite sad ovo voditelj odjela za ljudske potencijale u Državnom hidrometeorološkom zavodu, voditelj odjelu u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu taj će se boriti protiv korupcije svim sredstvima. Ajmo dalje, pročelnica upravnog odjela, samostalni upravni referent, viši stručni savjetnik itd., ma mislim što trebamo ljude koji su štancali biljezima. To su reference. Zašto Nataša Novaković zaslužuje novi mandat. Zato što ima znanje i iskustvo i to znanje i iskustvo se stječe godinama. Ono se godinama gradi i nadograđuje i država je u to uložila sredstva i upravo je to ono što nam treba. A kakvu poruku vi zapravo šaljete kad kažete gospođo Murganić nije ovo reizbor ovo je stvaranje priče iz početka. Pa šaljete poruku da ova država ne treba one koji znaju, koji mogu, koji se usude, koji su hrabri. Jer kako takvi prolaze? Tako da im se prvom prilikom skidaju glave. Takvi ovoj državi ne trebaju. Trebaju plahi, nevidljivi, netalasajući oni koji vam neće stvarati nove probleme i nove glavobolje. Povjerenstvo je doista bilo nezavisno. Bilo je nezavisno u prvom mandatu, bilo je nezavisno i u mandatu Nataše Novaković. Možemo raspravljati o nekim odlukama s kojima se ja ne slažem. Ali to ne umanjuje njihovu ukupnu važnost i njihovo mjesto u čitavom sustavu borbe protiv korupcije. Od danas takvog Povjerenstva, takvog tijela više neće biti. Vi ga želite pretvoriti u nekakvo savjetodavno tijelo. Ne, to mu nije uloga. Njegova uloga je bila da utvrđuje ono što je nedopustivo i da gradi standarde političkog integriteta, jer bez toga nema prevencije korupcije. A znate što je još zanimljivo? Zanimljivo je da većina kandidata koji se kažem nisu mogli sjediti niti jednog jedinog slučaja iz 10-godišnje prakse rada Povjerenstva, ali svi su govorili da Povjerenstvo ima loš ugled i lošu percepciju u javnosti i eto oni će to svojim radom nastojati popraviti. Sada zamislite direktora bilo koje privatne kompanije bilo da prodaje jogurte ili automobile i da saslušava neke nove kandidate za radno mjesto u toj njegovoj kompaniji, pa ih pita: „Pa dobro, znate li vi što ova kompanija proizvodi?“ A ovi kažu: „Pa nemam pojma.“ Eto to radi država. Traži baš takve koji nemaju pojma. I ja ne znam što je gora situacija: to da se doista nisu mogli sjetiti niti jednog jedinog slučaja, to da ne znaju čemu to tijelo služi, što radi, što bi trebalo raditi ili da ipak nisu toliko neinformirani jer to je stvarno sramota, nego se nisu usudili to priznati pred ovom ekipom koja ih bira. I što onda možemo očekivati? Samo to da je od danas Povjerenstvo jedna potpuno nepostojeća institucija. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana zastupnice naravno da neću komentirati sada baš previše ovu vašu raspravu, jer je jasno tendenciozna i namjerno odvraća pažnju nas kao zastupnike na vaša mišljenja i razmišljanja o kandidatima vrlo selektivan jedan pristup. Vi ste na našem razgovoru kao članica Odbora postavljali kandidatima određena pitanja, primjere iz prakse koja su imali dosadašnja u svom radu ali ste isto tako i na neki način hajmo reći izmišljene primjere koje bi eto mogli kao moguće se mogli naći pred članovima Povjerenstva. Pa ako dozvolite i ako hoćete odgovoriti što bi vi recimo odlučili gradonačelnik, aktualni gradonačelnik kupuje gradsko zemljište kakva bi bila vaša odluka, njegova je ponuda bila naravno najpovoljnija o tome i da li bi na to vaše mišljenje utjecala stranačka pripadnost određenog gradonačelnika? imenom i prezimenom)** Da, moj stav je bio da ne može kupiti to gradsko zemljište dok je gradonačelnik jer je došao služiti javnom interesu a ne voditi neke svoje privatne lukrativne bitke. I ako to ne možete razumjeti onda mi doista imamo problem. Povjerenstvo treba graditi dobre standarde, standarde dobre prakse u pokušaju da politika proba vratiti povjerenje građana koje je davno izgubljeno. Zašto? Zato što ste vi privatizirali državu kroz sve javne funkcije koje ste zaposjeli tome je trebalo služiti to tijelo. No, to nam je ukazala Europska unija ne prije 10, nego prije 15 godina. No, Hrvatska očito ništa ne može shvatiti i ne može dok god ste vi na vlasti.

vrlo snažno sa visokim emotivnim potencijalima koji su je sada već uznemirili ju. Ja razumijem i mislim da odluka kolegice koju vi sada zdušno branite isto tako nije bila u ovom nazovi slučaju ispravna. Dobro. To je bila replika, pa dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Orešković dakle iz ove današnje rasprave potpuno je jasno da HDZ-e više ne želi Natašu Novaković na čelu Povjerenstva. Samo meni moram priznati nije jasno da li im je to neka PR agenda i zašto to ne smiju javno i glasno danas ovdje reći. No da se mi vratimo na još jedan predmet koji se vodio protiv samog premijera. Kako komentirate činjenicu da sudstvo koje bi trebalo isto tako biti neovisno u našoj državi a svi predmeti Povjerenstva su se trebali rješavati u roku 60 dana da jednostavno kada je premijer imenovao svog kuma za veleposlanika u Londonu zakazano hitno ročište suda i samo Povjerenstvo i naravno sud je stao tu na stranu premijera, neovisno je sudstvo neću ništa previše dodavati, niti komentirati na tu temu. Iz samog Povjerenstva su rekli da poštuju odluku suda da se to donese u roku jer se predmeti Povjerenstva trebaju rješavati u roku 60 dana ali da sud u ini drugih … /ne razumije se/ … predmeta to nije poštovao čak ni godinu dana. Dakle, odluka u slučaju Tomislava Karamarka, odluka Ustavnog suda nije bila radi njega, jer da je danas bi Tomislav Karamarko bio vraćen u redove HDZ-a, ali nije. Taj predmet je poslužio radi zaštite Andreja Plenkovića, jer nakon odluke Ustavnog suda, upravni sudovi koji su 6 godina radili dobar posao i bili na istoj liniji tumačenja zakona kao i samo Povjerenstvo bili su prisiljeni promijeniti svoju praksu. A ovo što ste me pitali o razlozima zašto HDZ-e ne želi otvoreno priznati da ne želi Natašu Novaković, e pa razlog je u tome što su kukavice. Kukavice se uvijek skrivaju iza forme i procedure i ne može im na žalost nitko ništa. Ali vidjet će se naprosto da ono što je Povjerenstvo nekada bilo ne samo u hrvatskoj javnosti, u medijima, nego i na međunarodnoj razini toga više nema. **Reiner, Poštovana zastupnice evo na žalost danas cijelo jutro smo ovdje prisutni i slušamo replike odnosno rasprave od vladajućih koje su apsolutno pogrešne i idu u krivom smjeru. Naime cijelo jutro se trude da difamiraju one koji su kompetentni i relevantni da bi oni koji su nekompetentni i irelevantni postali kompetentni. Počeli su sa vam kao kompetentnom osobom, nastavili su sa trenutnom čelnicom povjerenstva i cijelo jutro zapravo nazočimo kazališnoj predstavi koja se sastoji u davanju replika unutar kluba. Zamislite jedan HDZ se nije mogao na klubu dogovoriti o čemu će govoriti nego moraju ovdje jedan drugome replicirati jer se ne slažu u svojim mišljenjima, a zapravo se sve svodi na isto, uništimo ono što je dobro i postavimo ono što je loše. agenda HDZ-a je država koja nema svoje institucije kako bi mogla biti partijska i to je sva priča. Sve ovo što su danas govorili o meni osobno nije mi naštetilo, neće mi naštetiti niti nakon politike i podjednako ću im i tada na druge načine iritirati živce, ali ono što će se dogoditi, dogodit će se ovakvo iskrivljeno tumačenje. Na tragu onog pitanja Nade Murganić može li gradonačelnik kupiti zemljište svog grada, ajmo sad postaviti jedno drugo retoričko pitanje, može li predsjednik Vlade kupiti nekakvu državnu tvrtku, šta ja znam, državne nekretnine, zašto ne, po toj istoj logici, po toj, po tom istom pravnom tumačenju. Pa ha nije, znate zašto, zato što bi morao nešto platiti, pa puno mu je lakše imati razno razne Krunoslav Katičiće i ine druge, pa tretirati tu tvrtku kao da je ionako njegova privatna iako za nju kunu platio nije.

nije još uvijek imao postupak pred Povjerenstvom za sukob interesa, a i mislim da su, da su ti postupci u tom trenutku bili malo preformalni, al to je moj stav koji neću previše objašnjavati. Dakle držim da je, da nema velike opasnosti da će se bilo koji sastav povjerenstva uljuljati i previše štitit vladajuće jer će bit pod velikim pritiskom javnosti. Da je gđa. Novaković bila takva u ovom mandatu sigurno bi dobila naziv Sveta Nataša zaštitnica lopova, al neće to dobiti, neće niko drugi dobiti jer kad krene pritisak javnosti zašto se očito stvari ne rade ta osoba koja god bude na čelu povjerenstva morat će se pomirit s time da ili neće moć normalno izać na ulicu ili da će morat normalno radit svoj posao. Ja se dakle ovoga ne

amortizere ugradili u sustav na vrijeme, a ti amortizeri su u izmjenama zakona, dakle i zakon je sada i okvir u kojem povjerenstvo radi bitno drugačiji nego u neko staro vrijeme, pa će se dobro moći sakriti iza forme, iza administriranja imovinskih kartica kao da im je to glavna svrha, a dobro znamo, dobro znamo da nije. A sad ću nešto reći i o tome kako su u početku te odluke bile formalne. Jesu i bila je logika da se na banalnom primjeru, šta ja znam, ako dužnosnik ne može biti član u nadzornom odboru onda je najjednostavnije naći i HDZ-ovca i SDP-ovca i sve druge koji su tada bili aktivni na političkoj sceni, u istoj i na istovjetnim slučajevima na istovjetnim primjerima pokazati da se prema svima postupa isto, a onda se dalje nadograđivalo i ideja je bila da svaki… …/Upadica Reiner: Hvala, poštovani zastupnik Glavašević/…. Hvala g. potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice Orešković, dozvolite mi da na trenutak preuzmem ulogu đavoljeg odvjetnika i da postavim slijedeće pitanje. Smatrate li otkako je povjerenstvo osnovano do danas da je njegova, jedna od njegovih fundamentalnih misija ispunjena, a misija o kojoj govorim je zapravo ona obrazovna, edukativna? Meni se čini da zapravo i u saboru, a i u javnosti ustvari ne postoji razumijevanje razlike, ono specifične razlike sukoba interesa od primjerice kaznenog djela, to je broj jedan. Broj dva, da ne postoji, što je još važnije zapravo, razumijevanje među dužnosnicima kako se ne dovesti u sukob interesa i da u sukobu u srazu te nekakve logike stranačke možda ili političke i onoga što je propisano Zakonom o sprječavanju sukoba interesa zapravo postoji jedan

predstavnici medija, ja vjerujem da se svi toga sjećaju, koji su satima i satima sjedili na sjednicama čak i kada o tome ništa nije bilo objavljeno u Dnevnicima, ali oni koji su sjedili dobro su razumjeli o čemu povjerenstvo govori i kao što sam rekla Nataši Novaković je rad bio otežan ne samo zbog političkih pritisaka HDZ-a nego čini mi se da niti javnost više nije u toj mjeri pratila što povjerenstvo radi kao što se to radilo nekada jel nije više bilo toliko zvučnih predmeta, a ono malo što je bilo Andrej Plenković, kum, Helsinki, Agrokor, Marić, sjetimo se svega toga, naprosto je bilo prerijetko i bilo je ugušeno stavovima, novokomponiranim stavovima upravnog suda i sada o svrsi povjerenstva znamo manje nego što smo znali prije 10.g.. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Gđo. Orešković, ja vam moram sad priznat nakon dugog niza godina da sam bio jako jako ljut na vas iz osobnih razloga jer sam kao gradonačelnik 2013.-'14. dizao policijski kredit kod banke koja nije poslovala sa gradom i kao osoba koja je imala iznadprosječna primanja dobio sam mogućnost manjih kamata na kredit, tada su kamate bile 6,5%, a meni je direktor poslovnice ponudio 5,5% zbog mojih plaća. Ja kao štreber i kao osoba za koju sam znao da će me odmah poznati poštenjaci iz HDZ-a prozvati za bilo kakvu glupost sam pitao vas odnosno povjerenstvo smijem li ja uzeti kredit po 5,5% kod banke koja ne posluje sa gradom, dakle nemam nikakvog sukoba interesa, vi ste mi rekli ne. Ja sam bio, dakle ljut na vas iz osnovnog razloga, ali sada vidim da ste bili zapravo u pravu.

Vratili ste me na pitanje čemu bi trebalo služiti povjerenstvo izgradnji etičkih standarda u politici, a ovo kad ste rekli da ste ljuti na mene ja doslovno ne znam niti jednu pa čak ni među ovima koji su ovdje sa ove strane koja na mene nije ljuta. Evo imao je i Bojan Glavašević slučaj sa tulama na nosaču automobila, imala je kolegica Mrak Taritaš provjeru imovinskih kartica, imao je MOST ne samo slučaj ovaj kojeg spominje HDZ imenovanja kuna u nadzorni odbor tvrtke, imao je Božo Petrov slučaj dobivanja povlaštenog kredita od APN-a. Dakle, radilo se prema svima i nije to takav crimen, dakle nije kriminalno djelo, ali je trebalo osvijestiti da svi skupa trebamo nametnuti politici nadstandarde u odnosu na neke situacije koje su možda običnim građanima dopuštene.

početak kraja je krenuo sa zakonom, dakle u trenutku kad smo donijeli novi zakon kojim se definira sprječavanje sukoba interesa što i kako je početak kraja. Mi uredno smo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa pretvorili u jedno administrativno tijelo koje bilježe naše imovinske kartice što može raditi bilo koji softver kad je već o softverima riječ. I jednako tako smo zadovoljili formu, a zaboravili smo sadržaj. I umjesto da ovdje probamo nekako razlučiti sadržaj i vidjeti što hoćemo, idemo i dalje. Dakle, kad je bila imenovana gospođa Nataša Novaković onda su bile dve kandidatkinje. Vidi čuda samo se žene javljaju za predsjednicu povjerenstva. Sad imamo četiri kandidatkinje i možemo se ovaj čas kladiti u što god hoćete da znamo tko će biti izabran. Da, izmjena zakona nije bila početak kraja, nego je početak kraja bila odluka u slučaju Tomislava Karamarka koja je poslužila kao alibi, kao paravan, kao maska iza kojeg se kasnije izmjena zakona dogodila. prije nego što se zakon uspio promijeniti HDZ je imao dva neuspjela pokušaja. Dva neuspjela pokušaja, ali tada je i GONG i neke druge nevladine udruge i mediji koji su to pratili i dobro su upoznati sa tematikom animirali javnost, uzburkali javnost i takvim ambicijama još od vremena Lovre Kušćevića, zamislite sad jedan Lovre Kušćević kao ministar i Josipa Rimac kao njegova državna tajnica e oni su se prvi sjetili prekrajat zakon. Naravno tako da iz njega izbace i ono malo smislenih odredbi što je bilo tamo. Kažem dva pokušaja izmjene zakona nisu nisu uspjeli, ali se uvijek tu nađe Ustavni sud, Miroslav Šeparović, onaj koji sa Brankom Bačićem po konobama uživa u oboritoj ribi i tu je bio početak kraja. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovana kolegice Orešković, pa evo ja jedno osobno pitanje ovako prema vama doista iskreno ako možete odgovoriti. Meni stvarno nije jasno kako osoba poput vas koja ima stavove takve kakve ima prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici, takva stajališta nećemo kvalificirati drugačije može objektivno i nepristrano raditi u tom povjerenstvu i donositi odluke. Mislim možda to nije pitanje za vas, možda je to pitanje za medicinsku struku, za psihologe, psihijatre. Jer kako može nastati jedna takva transformacija u tako kratkom vremenu, do sad ste bili nepristrani a sada toliko mrzite. To jednostavno mi nije jasno ili ste vi vaše stavove možda prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici promijenili nakon što ste prestali biti predsjednica Povjerenstva. Onda to razumijem, onda je to nešto drugo, to onda govori o vama. Hvala. Dakle, povjerenstvo je peteročlano tijelo, odluke su se donosile kao kolektivne odluke. Dva člana povjerenstva iz mog vremena su i u drugi saziv saziv izabrana. Hoćete reći da su oni imali drugačije stavove od mene, da su bili pristrani ili nepristrani, pričate gluposti. Ali ovo kad ste rekli za psihijatriju znate što nije jasno mom bivšem mužu? Recimo u trenutku kad sam završila sa mandatom u povjerenstvu imala sam ponudu za posao gdje mi je prva ponuđena početna plaća bila 10000 eura, naravno uvjet je bio da se povučem iz javnosti, da se bavim svojom profesijom i nekim drugim stvarima. Njemu do dana današnjeg nije jasno zašto sam se odlučila za politički angažman, borbu za neko javno dobro i da kažem ono što hrvatskim građanima treba reći nemamo institucije, zato imamo HDZ na vlasti. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, poštovana kolegice Orešković. Da se vratimo na vaš izbor o kojem govorite i govorite da se oni koji su kukavice skrivaju iza forme i zakona tako ste rekli ako sam dobro slušao. Pa vaš izbor je bio upravo to, forma zakon. Za vas oporba nije glasala tada 2013. godine u prvom mjesecu dobili ste 84 glasa tada. Nakon 10 godina saznajemo da ste najveći Z iz onoga koji vas je predložio osobno bez obzira na odbore i sva tijela itd. I tada smo već znali što će se događati. Zašto? Jer je SDP nastupao iz opozicijskih tada pozicija da treba članove povjerenstva birati dvotrećinskom većinom. Ali kad su došli na vlast sve su to izmijenili i stavili, bio je tada Šime Lučin predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, došao je ovdje, gospodo uzmite ili ostavite, mi smo napustili sabornicu. I to je današnja priča. I što sada? Ovo ne valja, vi ste bili super. Zašto ste bili super? …/Upadica Orešković: Jer sam radila svoj posao kako treba./… …/Upadica Reiner: Kolegice Orešković šta vam je? … …/Upadica Reiner: Sa govornice./… Znači ja ne kažem da ste vi bili super. Vidjelo se na vama da želite suditi isključivo na način da arbitrirate ako je iz HDZ-a odmah ga klepni neka plati. I da pitam za ove kazne, 467 tisuća kuna 56 dužnosnika nikada nije platilo. Zašto? Nije ih briga. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Orešković.

Jel' se sjećate tada da prilikom prvog glasovanja za izbor predsjednice Povjerenstva kada smo kandidatkinje bile Nataša Novaković i ja prvo glasanje nije niti prošlo? Jeste li saznali tko su tri člana tadašnje vaše vladajuće većine koji su vam odbili poslušnost? Zna li se tko su? Ili dan danas tu po hodnicima nekom frčete ruke da odradi za vas prljav posao? Nitko. Nije bilo potrebe. Dan danas nema potrebe i vi to ne možete shvatiti da netko može dobiti mandat na temelju vlastitog imena i prezimena i percepcije građana o mom radu, o mom integritetu. Vi bez stranačke liste HDZ-a što ste? Nemojte da moram reći nitko i ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Nema ga. Gubi pravo na govor. Pa će onda govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Evo vidite kako to izgleda i u Saboru. Evo naš kolega je upravo dobio malo prije priliku da ima i drugu pojedinačnu raspravu bez obzira na to što je zapravo bila replika, mislim na vrijeme Imali ste minutu i pol, dvije, nema veze. Evo samo da se vratim ponovo na temu. **Reiner, Željko (HDZ)** Da kada se sa govornice odgovara onda da. Naravno nadoknađuje se vrijeme. Tako ću i vama nadoknaditi vrijeme. da se vratim na temu. Da ne bi bilo da nešto izmišljamo, da nešto insinuiramo ja ću se potruditi da citiram ono što ste vi govorili ovdje danas za ovom govornicom i ono što je govorio premijer u ovoj sabornici. Prvo, danas je bilo rečeno od strane vladajućih da oporba se ovdje javlja da bi se zapravo u javnosti postavio krivi dojam. Znači, mi pokušavamo stvoriti pogrešan dojam u javnosti. Zar mi govorimo o tome da nije bilo Banožića, Tolušića, Žalac, Rimac, Horvat, Kuščević? Zar mi govorimo da nije bilo krađe u INA-i od milijardu kuna? Zar mi govorimo da nije bilo SMS poruka? Zar mi govorimo da nije bilo zapošljavanja preko SMS-a itd., Gospodo, ne govorimo to mi. To govorite vi i pokušavate obmaniti javnost. Rekli ste da se vraćamo u prošlost. Kojim se to našim raspravama mi vraćamo u prošlost? Tko ovdje govori non stop što je napravila Vlada Andreja Plenkovića i njegovi ministri? A kada govorite o tome što su napravili ne govorite o krađama, ne govorite o korupciji, ne govorite o problemima koji su izazvali o tome ne govorite ništa. Isto tako je bilo rečeno da ćete staviti Povjerenstvo u red da radi kako treba. Koliko smo shvatili iz vašim izlaganja to bi sada trebalo biti zapravo savjetodavno tijelo. A koga će savjetovati? Nas ne treba savjetovati jer nemamo problema sa sukobom interesa, a vi ne želite slušati. Znači tijelo više neće imati svoju funkciju. I rekli ste da mi pokušavamo nekoga zaposliti, da mi zapošljavamo, da mi radimo čuda. Da. E sada ćete čuti što je rekao Andrej Plenković 17. 01. 2023. godine u ovoj sabornici, citiram: „Mi odlučujemo koga stavljamo na koju funkciju u kojem trenutku.“ To su riječi premijera Andreja Plenkovića i vi ih uporno pokušavate apsolvirati. To nije rečeno? Ne radite što hoćete? Ne zapošljavate koga hoćete? Ne otpuštate koga hoćete? Ne daj Bože da netko progovori o kriminalu u Vladi. Ne daj Bože da netko spomene korupciju u Vladi za čas leti, izgubi svoju fotelju. Ali oni koji namještaju natječaje, oni koji rade ono što gospodin kaže oni i dalje ostaju i onda se svi čudimo jer nitko ne zna tko je to AP. Nitko nema pojma tko je AP. I još jedno čudo. Na Odboru za gospodarstvo postavim pristojno pitanje ministru gospodarstva: „Ministre jeste li pronašli krivca za zatvaranje Rafinerije Rafinerije Sisak?“ On je mene napao zašto ja napadam Andreja Plenkovića, zašto napadam njegovog šefa, zašto napadam šefa stranke HDZ-a. To je bio njegov odgovor na moje pitanje, a samo sam pitao jeste li našli krivca. Gospodo, otvorimo oči. Prije nastavka pozdravimo na galeriji učenice Ženske opće gimnazije „Družbe sestara milosrdnica“ s pravom javnosti iz Zagreba. … A sada ćemo ići na završne govore i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Pa evo nakon što smo danas čuli raspravu vezano za završnu listu i za izbor predsjednice Povjerenstva i za članove Povjerenstva o odlučivanju sukoba interesa na neki način su i građani mogli vidjeti ono što se u javnom prostoru pušta posljednjih nekoliko dana. Mogli su vidjeti i čuti činjenice, podatke, statistike ne od strane samo hrvatskih institucija, nego od strane europskih institucija, od strane onih koji su zaduženi da mjere i vladavinu prava u svakoj članici Europske unije, da mjere antikorupcijske mjere u svakoj državi članici i da mjere da li napredak, da li nazadovanje. Isto tako s druge strane mogli su čuti koje su političke opcije i stranke koje zastupaju i zagovaraju i samostalnost i neovisnost da zagovaraju pravo tajnoga izbora, tajnoga glasovanja i da kroz ovaj Dom, predstavnički, zakonodavni dom, prije svega, izvršavaju svoju dužnost, a to je dakle poštivanje trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. S druge strane mogli smo čuti opet pojedince koji u nedostatku niti činjenica niti dokaza, pa niti podataka koji bi išli njima u korist, što rade? Spuštaju se ad hominem, spuštaju se na osobnu razinu jer kad netko nema što činjenično reći, onda to radi, ali u svemu tome događa se još jedna dodatna tragedija pa postanu sami sebi kontradiktorni tako da smo danas od jednih te istih kolega saborskih zastupnika u jednome trenutku mogli čuti da institucije u RH ne valjaju, nema ih, ništa su, nula su, treba ih maltene zatvoriti, srušiti i staviti ključ u bravu, ali pojedinci koji su tamo, oni su dobri, oni kvalitetno radi, njih se treba podržati, za njih se treba boriti. Onda nakon 20 minuta kopernikanski obrat, institucije moraju biti samostalne, ne smije nitko imati šapu nad njima, ne smije se raditi pritisak, sve su pod HDZ-om, zadnja brana neovisnosti, ali gledajte sada čuda, kandidati koji se predlažu, kandidiraju, odjednom sad ne valjaju pa se nabraja pojedinačno tko šta radi u svome životu, tko je do sada što radio i odjednom nitko više ne vrijedi, nitko više ne valja, nitko neće se moći boriti protiv korupcije. I onda gle čuda, malo tako sjedite, gledate shvatite da to ustvari govore saborski zastupnici koji su praktički tek postali saborski zastupnici i oni odjednom su stvoreni za sve i cijeli život su saborski zastupnici i oni govore da netko tko do sada nešto nije radio neće to moći kvalitetno raditi, a oni su tek postali saborski zastupnici, još neki zahvaljujući onome što smo čuli u raspravi. Izrazito je bitno i izrazito je važno da prilikom i ove točke dnevnoga reda i sljedeće koja nam dolazi, dakle Izvještaj glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava za 2021. g. svatko od nas bez obzira na politički prefiks i predznak vodi računa o ključnosti i važnosti tih institucija. Dakle vladavina prava je temeljno načelo, ne samo u čl. 3 Ustava RH, ne samo da je ključno za sve građane jer štiti temeljna ljudska prava, nego na vladavini prava počiva cjelokupni pravni sustav, trodioba vlasti, pojedinci koji sebi daju za pravo da će procesuirati državnu odvjetnicu, da će procesuirati ljude koji ne žele preko svojih institucija voditi političke obračune, gdje je narativ već viđen, prvo se napravi medijska hajka, onda se napravi oporbena hajka i onda na kraju kada sudovi donesu presude, da je sve bilo u redu i po zakonu i da je čisto i da je presumpcija nevinosti pokazala da nema kaznenoga djela, ništa, politički je već on riješen. Prema tome, HDZ će braniti slobodu, neovisnost institucija i Povjerenstva za sukob interesa i drugih, a to smo pokazali i jačanjem kroz zakon kojeg smo ovdje donijeli. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević, izvolite. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Kolega Mažar se referirao na nove zastupnice i zastupnike. Ja sam malo dulje ovdje, ovo je moj drugi mandat u HS-u, oba puta sam biran preferencijalno, s tzv. neulaznih mjesta, prije toga sam, kao što znate, bio pomoćnik ministra u Ministarstvu branitelja, dakle kad se te sve godine obnašanja dužnosti zbroje, tu smo negdje oko 12, dakle mislim da imam malo staža, pa onda u tom smislu kada govorimo o Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, to je tijelo s kojim svo to vrijeme zapravo imam dosta živahan odnos i aktivan odnos. Moj početak je bio moja prva imovinska kartica, koju sam vrlo brižljivo popunjavao i pazio sam na svaki detalj i uvijek sam jako i do dana današnjeg jako pazim da u tome budem vrlo redovit i vrlo pažljiv. Negdje pred kraj mojega mandata kao pomoćnika ministra, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa trebalo je odlučivati o jednom predmetu u kojemu sam bio ja, naime bio sam posudio od Ministarstva branitelja jedan krovni nosač koji je bio u vlasništvu ministarstva za privatnu svrhu. U tom predmetu, da vam skratim priču, neke i znate već, odlučeno je da nisam bio u sukobu interesa, međutim, da sam povrijedio načela obnašanja dužnosti. I ja se slažem da je to bilo tako. Dakle po tadašnjem zakonu postojalo je nešto što se zove načela obnašanja dužnosti u kojemu vi morate kao državni dužnosnik brinuti da dužnosti koju obnašate, date dostojanstvo i da ju obnašate sukladno određenim načelima koja odražavaju, kako bih rekao, sve principe po kojima bi dužnosnici i trebali postupati kada brinu o javnom, a ne o privatnom. Ironija je stoga što bih ja danas teoretski mogao tražiti naknadu štete za tu odluku Povjerenstva jer naime, načela obnašanja dužnosti više nisu u tom zakonu i na Ustavnom sudu je to srušeno. Ja to neću napraviti zato što zaista smatram da načela obnašanja dužnosti postoje i da bi trebala biti dio tog zakona, nisu nažalost. To je jedan primjer kako smo taj zakon oslabili. U tom trenutku zastupnice i zastupnici HDZ-a su bili izrazito kritični prema meni i naravno je to bilo potpuno opravdano, ja jesam doista povrijedio u tom trenutku načela obnašanja dužnosti i silno mi je do dana današnjeg žao zbog toga. Međutim, nije to jedini problem koji danas imamo kada je u pitanju povjerenstvo kojemu trebamo izabrati članove, problem je također i ta imovinska kartica o kojoj to povjerenstvo brine isključivo administrativno, rečeno je već to, to bi mogao raditi bilo koji softver, a zapravo nema neke prave provjere, to povjerenstvo danas uglavnom odlučuje na način koji ja moram priznati da, da moram biti kritičan prema njemu. Dat ću jedan primjer koji je, zapravo isti koji je dao kolega Bauk. Meni je nevjerojatno da za zastupnike u HS koji su predloženi da budu članice i članovi Vlade da oni dobivaju kazne jer su glasali za sebe, mislim koje implikacije to ima za primjerice ono što bi trebala biti saborska većina, kolika bi trebala biti većina, da ljudi teoretski koji su izabrani i koji će sjediti u Vladi ako su svi iz sabora onda zapravo nije dovoljno da ih bude 76 sad ne, onda ih mora biti značajno više, a mislim da, da, da je ono teoretski svi mi možemo biti kažnjeni kad glasamo za odluke Odbora za izbor i imenovanja kad se, ne znam, se biramo u radna tijela HS jer smo glasali zbirno za odluke npr., pa neka nam svima krenu lupati onda kazne za tako nešto. Dakle trivijalno s jedne strane, pogrešno s druge strane, a istovremeno mnogi primjeri koji možda doista jesu sukob interesa prolaze bez ikakve sankcije. To je onaj jedan tužan put po meni institucije koja je trebala biti važna, koja još uvijek može biti važna u budućnosti, ali ta krivnja za to nije na tom povjerenstvu nego na nama kolegice i kolege i na Vladi koja je taj zakon oslabila. Meni je silno žao što je tako i nadam se da će se to promijeniti u budućnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Zahvaljujem. S obzirom da sam dosada dovoljno rekla o tome da mislim da je povjerenstvo kao institucija u svom smislu i sadržaju kakvo smo znali dosada mrtva. Iskoristit ću ovo završno izlaganje da kažem nešto o budućnosti, za neka druga, bolja i sretnija vremena. ne radi se ni o kakvim novitetima koji ne postoje u drugim državama, koji su pokazali neke dobre rezultate. Jedna od dobrih stvari je što obično čelnici institucija putuju na razne međunarodne konferencije, pa se upoznaju sa komparativnim pravom i mogu vidjeti koje zemlje imaju nešto što bi moglo i nama koristiti. E pa jedan od takvih prijedloga bi bila analiza zakona koji se tek trebaju usvojiti. Mislim da je to jedna od nadležnosti koju bi trebalo imati jedno preventivno Antikorupcijsko tijelo, naravno da bi to trebalo podrazumijevati i puno jaču educiranost ljudi koji tamo rade. Ako se čelni ljudi mijenjaju ovako kao što ih mijenja HDZ mi do takve institucije naprosto ne možemo doći, ali dopustite da navedem nekoliko primjera. Sjetimo se lex Agrokora, SDP je tada stavio amandman, mislim da o njemu nikada nismo raspravljali jel je s vremenom postalo bespredmetno, kad se uočilo da izvanredni povjerenik kojeg postavlja politika nije dužnosnik u smislu tog zakona, pa ne mora podnositi imovinske kartice. E sad zamislite da imamo kao obavezno propisanu proceduru da zakoni prolaze, čitanje i kroz takvo jedno tijelo koje će dati svoje stručno mišljenje o analizi korupcijskih rizika, pa onda reći saboru može ili ne može, ne u smislu obvezujućeg mišljenja, ali nekog savjetodavnog koje na neke probleme upozorava. Ili zamislite da sada kod Zakona o pomorskom dobru imamo situaciju da jedno stručno kompetentno tijelo kaže gdje su sve opasnosti, gdje su sve korupcijski rizici kod zasnivanja založnog prava na pomorskom dobru ili pogodovanja razno raznim investitorima. Ili zamislite da imamo tijelo koje ima obavezu kad uoči da neko područje uopće nije regulirano i da postoje javnopravna tijela koja nikome nisu na radaru, a da se upravo tamo događa ona korupcija na nekoj nižoj razini da inicira raspravu ako ništa drugo ili da uputi neko svoje mišljenje HS kao zakonodavcu. Dakle takva jedna analiza korupcijskih rizika bilo iz zakona koji se tek namjeravaju usvojiti ili u područjima gdje se vidi da niti ne postoji adekvatna regulacija, evo to bi trebala biti jedna od nadležnosti povjerenstva. Drugo, primjerice Slovenija već ima ne znam 15.-20.g., tu negdje, 15-tak godina jedan sustav javne baze podataka u kojoj su upisani svi ugovori sa svim javnopravnim tijelima. Uspostava različitih javnih registara koji nalažu obavezu javnog objavljivanja dakle ne na temelju prava na pristup informacijama, pa se netko mora obratiti tijelu pisanim zahtjevom, pa onda ako to tijelo odbije obratiti se povjereniku, pa onda upravnom sudu, pa čekat godinama, dakle ne to nego proaktivna objava u elektronskoj bazi koja se može strojno obrađivati, čitav niz takvih registara bi Hrvatska trebala uspostaviti javno, izgraditi, evo to bi recimo bila digitalizacija, ali takvu HDZ nikada neće dopustiti i onda imati jedno preventivno Antikorupcijsko tijelo koje će sve te baze podataka imati ispred sebe na ekranu da može uparivati podatke i da može onako paliti paliti crvene lampice i alarm kad vidi da negdje nešto zasvijetli, kad se primjerice vidi da neki gradonačelnik sa jednim te istim tvrtkama sklapa ugovore o bagatelnoj, odnosno jednostavnoj nabavi i razbija ih na x, y brojeva kako ne bi došao pod kontrolu komisije za javnu nabavu. Takav sustav prevencije bi nama trebao kako bi se 99% koruptivnih radnji onemogućio u njihovom nastajanju, a onda bismo mogli imati Državno odvjetništvo koje onaj jedan posto koruptivnih kaznenih djela uspješno procesuira. Ali kažem to je neka buduća država, ne ova u režiji HDZ-a. Hvala. Sada će završno u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Vi mi posla dajete svakodnevno Boriću. To je, imao sam nešto slobodniju ovu raspravu koju sam imao u ime kluba, pa možda sad da se dotaknemo baš samog povjerenstva. Iako bih se volio osvrnuti na neke ovdje slučajeve, dakle kada govorimo o tome kakve nam se odluke ne sviđaju. Dakle meni i dan danas evo spomenula je kolegica Orešković nije jasno zašto je i što je sporno kod APN kredita kojeg može dobiti svaki hrvatski građanin. Dakle, meni, ja još uvijek to ne shvaćam ili kad smo na primjer u gradu Metkoviću nadzorni odbor gradske firme imenovali našeg političara koji je bio na našoj listi za nula kuna, a on je rodbinski povezan sa Božom Petrovim. Dakle, za nula kuna čovjeka da bude u Nadzornom odboru a bio je političar na našoj listi. Mi želimo politički nadzirati poduzeće i nismo tom čovjeku dali nikakvu beneficiju, znači za nula jer smo ukinuli naknade za upravna vijeća, nadzorne odbore. dan danas ne znam što smo mi to čovjeku dali ako se on politički izložio i bio je politički aktivan. Ali sad bismo mogli o tim odlukama raspravljati. Bilo je tu svega i tada i sada, ali načelno moj stav bolje da se udari po prstima i one koje se možda ne bi trebalo udariti da se podižu ti standardi nekakvog etičnog postupanja u politici nego da se u potpunosti makne ovo načelo povrede obnašanja dužnosti o kojima je govorio kolega Glavašević. to je moj načelan stav. Sad nešto o samom povjerenstvu. Dakle, ovo je treći sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dakle kojeg imenuje Hrvatski sabor. Dakle, od kako je povjerenstvo zakonom ustrojeno kao nadstranačko, ne stranačko i samostalno i neovisno tijelo, dakle nije na odmet ponoviti kako je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prvotno zamišljeno kao tijelo prevencije korupcije. Podaci koje povjerenstvo prikuplja i objavljuje o dužnosnicima, njihovoj imovini, povezanosti sa drugim fizičkim i pravnim osobama, te odluke i mišljenja koji donosi u predmetima trebali bi kao što sam rekao sada poslužiti razvijanju svijesti dužnosnika i cjelokupnoj javnosti o onom što je dopušteno i primjereno prilikom obnašanja neke javne dužnosti kako bi se izbjegle situacije u kojima privatni interesi dužnosnika utječu na odluke koje bi se trebale donositi isključivo u u javnom interesu. Slijedom toga Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ustrojeno je kao sui generis tijelo koje odlučuje o sui generis postupcima koje neki opisuju kao upravne ili kvazi upravne postupke. U javnosti s druge strane postoji jak dojam koji i nije toliko pogrešan, jer to je ono što javnost najviše vidi da je riječ o postupcima koji imaju jedan naglašeni penalni aspekt premda se u postupcima pred povjerenstvom ne primjenjuje niti vrijede, čak ni načelno jamstva kakva okrivljenici imaju u kaznenim ili prekršajnim postupcima. U tom smislu jedno od naglašenih svojstava postupaka pred povjerenstvom je činjenica da je povjerenstvo istovremeno i tužitelj u postupku i sud koji odlučuje o svojoj vlastitoj stvari, tj. odluci da se upuste u otvaranje nekog predmeta. To je velika odgovornost koje trebaju biti svjesni svi kandidati za članove povjerenstva. Posebnosti povjerenstva ne staju na tome. Jedna od njegovih osobitosti očituje se i u ovom postupku imenovanja njegovih članova, gdje se zapravo ne oslanjamo na neki formalni kriterij posebnih specifičnih znanja, o tome je nešto kolegica Orešković govorila ili iskustava. Dakle, mi biramo članove i birat ćemo članove povjerenstva pouzdajući se u velikoj mjeri u njegov subjektivni osjećaj o razumijevanju tema kojima se bavi povjerenstvo. U tom pogledu ovaj izbor možemo usporediti sa izborom sudaca Ustavnog suda, gdje se uglavnom ne imenuju pravnici nekakvi stručnjaci profesionalci nego osobe koje imaju potporu određenih političkih aktera. Razlika je u tome što se članovi Ustavnog suda i ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom u Saboru, dok članove povjerenstva bira vladajuća većina. Već znamo tko će biti izabran već se o tome i piše u medijima, iako nam kolegica nije danas htjela reći koji je njen stav i za koga će glasati, ali to se već, Dakle, ovaj konkretan izbor obilježit će činjenica da će povjerenstvo dobiti najmanje tri nova člana s obzirom da se tri člana iz prethodnog saziva nisu kandidirali, stav o povjerenstvu i onom što vi radite vezano uz povjerenstvo sam izrekao u ime kluba. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti jednu kratku stanku do tri sata radi toga što informatičarima treba nešto za podesiti. U tri sata, dakle za 6 minuta, 6 minuta će trajati stanka.